Glasovalo je 127 zastupnica i zastupnika, 77 je za, 29 suzdržanih, 21 protiv

Molim glasujmo.

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici nastavljamo sa radom. Ispričavam se malo kasnimo, ali novinari su zadržali predsjednika Vlade. Idemo na - Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022. godini Podnositelj je predsjednik Vlade. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnijet će izvješće u skladu sa člankom 11. Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske o europskim poslovima. Raspravu je proveo Odbor za europske poslove. Molio bih predsjednika Vlade poštovanog Andreja Plenkovića da dodatno obrazloži izvješće. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabra, poštovane zastupnice i zastupnici zahvaljujem na prigodi da još jednom održimo raspravu o održanim sastancima Europskoga vijeća. Ovaj put riječ je o redovitom godišnjem izvješću o nizu sastanaka koji su se odvili tijekom godine u različitim formatima i drago mi je da je ova naša praksa koju su uspostavili od početka našeg prvog mandata postala dobra prigoda za emancipiranje svih europskih, a ja bih rekao i širih vanjsko-političkih tema, pa i energetskih, ekonomskih, financijskih da dođu u fokus rasprave u Hrvatskom saboru. Ovo je godina 2023. gdje će se sve ovo što je tema našega izvješća u najvećoj mjeri nastaviti i u cijelom svijetu, Europi i u Hrvatskoj. Ruska agresija na Ukrajinu, njezini učinci na europsko gospodarstvo osobito na energetiku, geopolitičko preslagivanje na globalnoj razini i uz kontinuirane pritiske migracija i klimatskih promjena samo su neki od ključnih globalnih tema. Stoga će biti puno, potrebno puno predanoga zajedničkog rada kako bismo što bolje i učinkovitije i sa što manje štetnih učinaka na građane i gospodarstvo prebrodili ova zaista zaista zahtjevna vremena u kojima živimo proteklih nekoliko godina i koja su zasigurno pred nama. Godina koja je iza nas bila je jedna uspješna godina kada je riječ o hrvatskoj europskoj politici i uopće pozicioniranju Hrvatske na europskom planu. Ja ću danas u ovom izvješću staviti naglasak na ono što smatram da je u ovom rezimeu zaista najvažnije. 31. prosinca 2022. bio je svojevrsni kraj određenog perioda našega procesa europske integracije, te prve faze od formalno 1. srpnja 2013. pa do kraja ove godine, dakle 9 i pol godina članstva trebalo nam je da ispunimo sve kriterije, sve reforme da provedemo i ostvarimo dva dublja strateška cilja simbolički u desetoj godišnjici i Schengenski prostor i euro područje. Taj novi okvir pruža nove razvojne mogućnosti. Naravno sve je to praćeno i sa onim što smo uspjeli osigurati Hrvatskoj odmah nakon našeg prvog predsjedanja Vijećem a to je bilo u ljeto 2020. godine. To je koincidiralo sa povjerenjem našoj drugoj Vladi, a to je 25 milijardi eura za ovo desetljeće kao financijska, ekonomska poluga hrvatskoga razvoja. S te strane mi smo danas država koja je među 15 zemalja koje su i u NATO-u, i u Uniji i u Schengenskom prostoru i europodručju. Dakle, ne možemo biti u razvijenijem, kvalitetnijem i bolje društvu nego što jesmo. Granice prema Sloveniji i Mađarskoj su otvorene, prohodne su za sve naše građane, gospodarstvenike, za sve one koji dolaze iz Schengenskoga prostora u Hrvatsku i s te strane ta potpuna neometana sloboda putovanja će zasigurno donijeti vrlo jasne ekonomske koristi za Hrvatsku, omogućit će manje troškove za naše gospodarstvenike i uvjeren sam da ćemo to osjetiti već u financijskim rezultatima ove 2023. unatoč izglednom i najavljenom usporavanju globalne ekonomije. Mi smo spojivši Hrvatsku sa Pelješkim mostom Hrvatsku konačno učinili cjelinom bez teritorijalnoga prekida. To je doista potez koji pokazuje što je to moderni suverenizam na djelu, iskoristiti snažan međunarodni položaj, iskoristiti sredstva, spojiti jug Hrvatske sa ostatkom zemlje. Na taj način dodana vrijednost Hrvatskoj kroz članstvo u je na najbolji način utjelovljena u ovom velikom i simboličnom projektu naših prvih desetak godina članstva u EU. Članstvo Hrvatske u europodručju je logičan nastavak visoko euriziranog gospodarstva snažno integriranog u europske trgovinske i financijske tokove. Članstvo u europodručju jačat će našu otpornost u bilo kakvim krizama koje su pred nama kao države, društva, gospodarstva i građana. Podsjetit ću 52% izvoza, 59% uvoza, 60% noćenja turista ostvaren u državama članicama euro područja, a naravno na našim je građanima, tvrtkama da prepoznaju, iskoriste ove prilike koje se sada otvaraju. Mi smo prije samo dva dana obilježili 31. godišnjicu međunarodnoga priznanja Hrvatske, 25. obljetnicu mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja i kada gledamo tu perspektivu u samo 3 desetljeća ostvariti sve ove strateške ciljeve ciljeve je zaista impresivan saldo niza Vlada, niza saziva Hrvatskih sabora, vodstva, jasnoga smjera koji je bio određen ovdje u ovom Visokom domu još odmah nakon prvih demokratskih izbora 30. svibnja, a te je smjernice odredio prvi predsjednik Tuđman. Stoga prisjećajući se i njegove uloge i uloge hrvatskih branitelja kojima zahvaljujem na hrabrosti i požrtvovnosti u Domovinskom ratu koji su osigurali hrvatsku slobodu, jer sve ovo što se kasnije događalo, izgradnja institucija, integracija, demokratizacija i dolazak u klub najrazvijenijih, ne bi bilo moguće bez njih i njihove nezaobilazne i ključne uloge. Mi smo u ovoj godini, a to ću se osvrnuti jer rijetko imam prigodu govoriti o tim temama, napravili velike i konkretne korake u unaprjeđenju suradnje i sa SAD-om, to treba kazati, to treba kazati, bilateralna Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dugi je niz godina bila na dnevnom redu, sada je i to riješeno. Hrvatska je uz lanjski ulazak u program američko izuzeća od viza i pred ulaskom odnosno ulazi u Global Entry program, na taj način smo među rijetkim zemljama koje su na toj razini pouzdanosti, sigurnosnih verifikacija prema SAD-u, a ta činjenica nije bila nebitna i kada smo ispunjavali završne kriterije za Šengenski prostor. Stoga, kako smo i rekli u našem izbornom programu 2020., Hrvatska je sigurna zemlja, to smo demonstrirali i ovom dubljom integracijom u Uniju i čvrstim ukorijenjenim položajem Hrvatske u okviru transatlantske suradnje. položaje, pozicije, ojačane međunarodne pozicije koristimo kao dobar primjer za naše susjedstvo, za jugoistok Europe, služimo kao model, pomažemo, prenosimo iskustva i projiciramo one vrijednosti iza kojih stojimo i za koje se zalažemo. To je ono što je vrlo bitna uloga i to se vidjelo osobito na pitanju BiH, na jačanju položaja Hrvata kao konstitutivnog naroda, zahvaljujemo ovdje naravno i svim zastupnicima i zastupnicama koji su na svojoj razini pridonosile jačanju njihovog položaja, a osobito zahvaljujem troje naših zastupnika koji su izabrani u izbornoj jedinici za Hrvate izvan Hrvatske koji tu temu stalno stavljaju na dnevni red i naših međudržavnih odnosa i Vlade i diplomacije, ali i svih resora, konkretno radeći na boljitku Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. Također, želim kazati da je tema ruske agresije na Ukrajinu obilježila ovu godinu. Nema važnije političke teme i njenih posljedica u 2022., potpora napaćenom ukrajinskom narodu koju je hrvatska Vlada, parlamentarna većina, pa i pa i HS u određenoj mjeri davao ukrajinskom narodu je bila važna, bitna, svrstava nas na pravu stranu povijesti, pravu stanu morala i u konačnici, potpore žrtvi i osude onoga tko vrši agresiju i invaziju na prijateljski ukrajinski narod sa nažalost strašnim posljedicama i brojnim žrtvama, brojnim ubijenima, brojnim prognanima, izbjeglima, enormnim ratnim štetama i naravno, posljedicama na naše živote, na naš način života, energetska kriza, prehrambena kriza, sve ovo što je dovelo do inflatornih pritisaka usko je vezano za ovaj proces koji se odvija od 24. veljače 2022. g. Kada govorimo o međunarodnom položaju Hrvatske u ovoj godini produljenih i isprepletenih kriza, želim spomenuti da smo ovaj puta zaista u praksi realizirali ta ključna načela modernoga suverenizma, i to prvo u suradnji s našim partnerima i saveznicima s kojima dijelimo iste vrijednosti, koristimo svoje prednosti članstva u Uniji, za ostvarenje naših nacionalnih interesa, da tu nema nikakvih dilema čije mi to interese zastupamo i to za podizanje sigurnosti i životnog standarda naših građana i za veću konkurentnost gospodarstva. Drugo, naše geostrateške prioritete ostvarujemo kroz alate i kroz okvire koje nam pružaju europske politike, primjerice, LNG terminal, rasprava o njemu vođena je desetljećima u Hrvatskoj, mi smo ga realizirali kroz aktivnost u vremenu prve Vlade, otvorili ga na početku 2021., danas smo donijeli strateške odluke da podignemo njegove kapacitete, time radeći od Hrvatske relevantno energetsko čvorište. Drugi primjer, također, svjež, ulazak u skupinu medicinskih članica EUMED-9, gdje svoju poziciju zemlje koja nije samo srednjeeuropska, koja nije samo podunavska, koja nije samo na jugoistoku Europe nego koristi svoje adute Jadranskog mora kao dijela Sredozemlja, sada na jedan drukčiji način sa puno bližim vezama velikih utjecajnih zemalja iz EU na Mediteranu, ali i na južnoj i istočnoj obali Mediterana možemo emancipirati, koristiti i za naše gospodarske interese. I treće, naše članstvo i u Uniji i u NATO-u daje nam jedan posebni privilegirani okvir i i to posebno naglašavam da svi shvatimo što to članstvo podrazumijeva. Kad kažemo privilegirani okvir, ne znači samo eto, mi smo sad članovi pa ćemo dobiti neki novac ili imati neke sitne koristi. To članstvo podrazumijeva zajedničke vrijednosti, zajedničku solidarnost, zajedničku filozofiju, zajedničko djelovanje. To je vrlo važno da se tome prilagodimo. Lakše se tome prilagođavaju oni koji su radili na tome pa su identificirani s tim procesom. Oni koji na tome nisu radili ništa, imaju ogroman problem identifikacije, pa i adekvatnog ponašanja u okviru EU i NATO-a i to je nažalost tako, svojstveno je možda ne samo u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama, no to za one koji su tu bili angažirani znači da moramo što više emancipirati tu kulturu zajedničkog djelovanja i privilegiranog odnosa i sa saveznicima i sa partnerima, gdje je naš utjecaj u tim organizacijama važan i primjetan. Jasan primjer tome je bilo snažna potpora kandidacijskom statusu BiH koji je dodijeljen u prosincu prošle godine. Također, ono što je itekako važno je da je naš nacionalni suverenitet ovim članstvom ne oslabljen nego ojačan, oplemenjen, bogatiji je, snažniji je, dijelimo danas itekako međusobno povezan svijet i globalizirane odnose sa onima s kojima smo mi sami željeli biti u društvu. Dakle to je dio društva u kojem smo mi željeli biti i za što smo se trudili u zato smatram da je ta politika modernoga suverenizma ono što nas čini sada snažnijima, a to podrazumijeva, kad ste u tom društvu ne okrećete leđa svojim partnerima, ne razočarate ih u trenucima kad se od vas očekuje konstruktivnost i doprinos jer suprotnim ponašanjem osuđeni ste na irelevantnost, beznačajnost i gubitak utjecaja, e to je taj odabir. Što mi želimo sa svojim međunarodnim položajem, želimo li biti utjecajni, relevantni i pouzdani ili irelevantni, beznačajni i bez utjecaja? To je odabir, to je odabir Hrvatske kao države, kao društva, pa u konačnici institucija i HS. Ono što Ono što je na ovim svim sastancima bilo više nego očito da je EU uspjela zadržati jedinstvo oko stava prema Rusiji, oko 9 paketa sankcija, oko silne financijske, ekonomske, tehničke i humanitarne pomoći, oko makrofinancijske pomoći vrijedne 18 milijardi eura koja je omogućila Ukrajini da u ovim okolnostima uz potporu drugih međunarodnih aktera funkcionira kao država i da zadrži sve ono što joj nažalost ruska agresija i osobito raketiranje i uništavanje kritične infrastrukture onemogućuje. S te strane čestitam HS i predsjedniku Jandrokoviću na domaćinstvu Prvog sastanka na vrhu parlamentarne dimenzije Krimske platforme. Mi smo na taj način sebe pozicionirali, osobito kao HS, a to se vidjelo i po odazivu i dolasku brojnih zemalja ovdje kao na zemlju koja dobro politički promišlja i želi dati svoj doprinos i to je itekako zamijećeno i cijenjeno u svim kontaktima koje imamo na međunarodnoj razini. Također imali smo i ovu situaciju sa Europskom misijom vojne pomoći u potpori Ukrajini, meni je zaista žao da smo zbog nedostatka od samo 4 glasa u ovom visokom domu propustili biti dio procesa onoga što je normalno i što je u odnosu na sve što je Vlada dosada odlučila, a odlučila je dati izdašnu vojnu pomoć Ukrajini u biti simbolično i da smo imali jednu situaciju odsutnosti visokog stupnja političke odgovornosti za nešto što je samo mali dio mozaika onoga što je država Hrvatska i Vlada dala. Ne govorimo o tome previše, ali smo to dali zato što smatramo da pomažemo onoga čiji je opstanak i sloboda ugrožena i zato je veliki stupanj odgovornosti na onima koji tu misiju nisu podržali iz kojih god to razloga učinili, ali su propustili dati svoj doprinos i obol međunarodnom pozicioniranju Hrvatske i potpore Ukrajini. Energetika je bila tema s kojom se Europsko Vijeće bavilo uz Rusiju i Ukrajinu daleko najviše i tu kada sve ove rasprave svedemo na ono što je najvažnije, a najvažnije je da smo uspjeli osobito kroz političke dogovore u listopadu i u prosincu dogovoriti kako limitirati cijenu plina, kako omogućiti zajedničke nabave, kako ne dopustiti da špekulanti na burzama i na tržištima utječu direktno na rušenje standarda i kvalitete života naših građana ili pak opstanka naših gospodarskih subjekata. I s te strane ono što je bilo dogovoreno i u listopadu i u prosincu po meni je jako dobar politički odgovor na razini Europskog Vijeća, a kasnije preveden kroz konkretne odluke na razini ministara energetike čime smo stvorili pretpostavke da i kroz ovu 2023. i bolje prođemo sa što manje ugroze. Naročito je važno prisjetiti se da smo na vrijeme osigurali zalihe plina za Hrvatsku, da smo regulirali cijenu, da smo pomogli građanima u kontekstu koji na globalnoj razini je bio izrazito zahtjevan i težak. Naravno da postoje i ove šire teme, teme koje su stalno s nama, teme klimatskih promjena, bio je veliki sastanak u Šarm el Šeiku COP27, nastavit će se te aktivnosti sa COP28 ove godine, domaćini će biti Emirati i moramo činiti sve da ta dva velika procesa digitalne i, digitalne tranzicije i zelene transformacije napravimo na pravi način i da lovimo korak sa onim što se događa u kontekstu 4. industrijske revolucije. Što se tiče otpornosti i strateške autonomije Unije, o tome je bilo govora i u Konferenciji o budućnosti Europe koja je okončana u Strasbourgu u svibnju sa jasnim smjerom daljnjih rasprava, a pokrenuta je Europska politička zajednica, po prvi puta širi forum i širi format u kojem sudjeluju one zemlje koje nisu u Uniji, a tu su oko Unije, imaju svoje ambicije da se pridruže jezgri europske integracije. Održano je i nekoliko sastanaka sa zemljama Zapadnoga Balkana gdje formalno gledajući imamo korake naprijed, Srbija i Crna Gora pregovaraju, konačno su krenuli u pregovore Sjeverna Makedonija i Albanija, BiH je dobila kandidatski status, a Kosovo je podnijelo zahtjev za članstvom. ostaje itekako puno posla na stabilnosti unutarnjoj tih zemalja, na reformskih procesa i tu doprinos Hrvatske može biti i jest itekako velik. Posebno bih istaknuo i zahvalio visokom predstavniku Schmidtu što je nakon izbora održanih u BiH 2. listopada povukao poteze koji su učinili komfornijom konačno poziciju Hrvata u u BiH, a to se reflektiralo i kod procesa formiranja vlasti gdje očekujemo da predsjedateljica vijeća ministara postane Borjana Krišto, te smo ju već i pozvali da posjeti Zagreb. Teme koje su također pred nama je nastavak borbe protiv nezakonitih migracija, a to je posebno važno za Hrvatsku koja će sada brinuti ne samo o vanjskoj granici Unije nego još i o vanjskoj schengentskoj granici i s te strane sva ulaganja i sve sposobnosti hrvatske policije i tehnička opremljenost su itekako bitni da taj posao odradimo na najbolji mogući način. Mi ćemo u vremenu koje je pred nama, a o tome ćemo raspravljati, činit sve da članstvo u Uniji iskoristimo i u političkom i u sigurnosnom smislu, da ekonomski i financijski jačamo zemlju, te da nam sve ono s čime ćemo biti suočeni bude manje teško i zahtjevno nego što bi bilo da nismo ostvarili ove dvije dublje integracije, a to se već po stopama inflacije u onim zemljama Srednje i Istočne Europe …/Upadica: Hvala vam./… koje imaju veći stupanj inflacije nego mi itekako vidi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa predsjedniče Vlade, imate 31 repliku, pa krećemo s prvom. Poštovani kolega Milanović Litre, izvolite. **Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče Vlade nažalost svjedoci smo sve većeg pada životnog standarda građana u RH. U zadnjih nekoliko godina počevši od Covid krize pa sada i sa ovom nesretnom agresijom Rusije na Ukrajinu inflacija divlja. Na to smo upozoravali i prije uvođenja eura, upozoravali smo i kad smo imali inicijativu za referendum da se raspiše oko uvođenja eura. Hrvatska je nažalost najlošija gospodarstvena situacija u Hrvatskoj u cijeloj eurozoni. Prosječna plaća u Hrvatskoj je najmanja od svih članica u eurozoni. Imamo europske cijene hrane i životnih potrepština, a najmanje plaće. Pa sad na koji način vi to pokušavate riješit jer pokušavali ste mjere koje ste vi imali u prošloj godini nažalost nisu polučile nikakav rezultat zato što je inflacija ne samo pojela te vaše mjere nego ih je daleko preskočila. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani zastupniče Milanović Litre. Ne slažem se u vašoj ocjeni što je inflacija pojela, a kakve smo mi mjere poduzeli. Mi smo za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo dali 3 paketa vrijedna 3,6 milijardi eura koji su omogućili da naši građani prebrode ovu krizu. Vi ste vidjeli za razliku od drugih zemalja diljem Europe ovdje nije bilo socijalnih nemira, nije bilo socijalne frakture. Nije bilo zbog naše politike nego zbog toga što smo propustili nešto napraviti, da smo to propustili onda bi se to sigurno dogodilo kao što se događa i u drugim zemljama, a toga ovdje nije bilo. Prema tome, oni podaci koje sam vam jutros govorio o rastu plaća, rastu mirovina, o većoj zaposlenosti nego ikada ranije, manjoj nezaposlenosti nego ikada ranije sa investicijskim kreditnim rejtingom, sa izvrsnom turističkom sezonom, sa rastom od oko 6% i sa inflacijom koja je na godišnjoj razini samo 0,4% odstupila od naših vlastitih prognoza,

prema Ukrajini jedno od važnih vanjskopolitičkih pitanja i strateških važnih vanjskopolitičkih interesa Hrvatska je svakako stabilna i funkcionalna BiH i zalaganje za jednakopravnost prije svega triju konstitutivnih naroda u BiH za promjenu izbornog zakona kako bi Hrvati mogli birati svog legitimnog predstavnika i svakako za formiranje funkcionalnih institucija bez kojih BiH ne može nastaviti svoj put prema EU i ne može ispuniti sve ključne reforme koje su nužne za otvaranje pristupnih pregovora. I upravo na vašu inicijativu i

Hvala lijepa. Naše zalaganje za BiH kao cijelu državu i dobre odnose sa sva tri konstitutivna naroda i sva svim građanima koji žive u BiH je kontinuirani prioritet naše Vlade, a naravno da je posebna briga skrb o položaju Hrvata koji su nerijetko bili u podređenom položaju u BiH u, i u ovoj godini koja je iza nas dobila svoje konkretne obrise. Prvo smo podržavali dijalog koji se vodio između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka. Žao nam je da nije došlo do dogovora nastavno na razgovore započete još u lipnju 2020. koji su rezultirali izborima u Mostaru nakon 18, nakon 12 godina gdje je Hrvat postao gradonačelnik Mostara što je naravno jako dobro, gospodin Kordić, a angažirali smo i predsjednika Europskog vijeća. Kad ni to nije uspjelo, uspjelo je ovo sa gospodinom Schmidtom i u konačnici potpora svih članica EU unatoč velikoj skepsi nekih zemalja da dobiju kandidatski status u prosincu. Dakle, …/Upadica: Hvala vam./… to je bio hat trick uz Schengen i euro. **Jandroković, Gordan Hvala. Prije svega zahvalila bih se premijeru jer se ogradio od kolegice Burić i pozvao da se ispriča zbog svoje izjave za srboljublje i rusoljublje bez obzira da li to misli da se ispriča meni ili koalicijskim partnerima koje bi neki srboljubi potencijalno ljubili. Evo, ja sam srboljub u tom smislu. U svakom slučaju ono što sam htjela postaviti kao pitanje palo je u drugi plan, a upozorit ću sad o čemu se radi. Rekli ste da ste moderni suverenist, a isto tako ste mi odgovorili da nema odredbi u Zakonu o pomorskom dobru koje bi omogućavale, onemogućavale ljudima da dođu na plažu. Pa upozoravam vas po tom zakonu o pomorskom dobru uvodi se tri kategorije plaža. Znači javna plaža za javnu upotrebu, opće dobro, znači plaža za hotelska plaža i plaža za posebne namjene. Znači više nemamo sve plaže kao opće dobro. Opće dobro koje ne može potpasti pod vlasnička prava. Znači niz kategorija se uvodi u tom zakonu …/Upadica: Hvala kolegice Peović./… pošto je funkcionalna cjelina koja će onemogućiti ljudima da odu na plažu. Vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Dobro, hvala lijepa poštovana zastupnice Peović vi u ovoj raspravi naravno koja nikakve veze nema sa Europskim vijećem spominjete temu gdje smo vrlo jasno odgovorili zastupniku Bauku o čemu se radi. Ministar Butković će tu biti s vama u prvom i drugom čitanju. Imamo tek prijedlog zakona, ako bude neke neprecizne eventualno ili vama nerazumljive formulacije trebalo precizirati i popravljat zato i služe saborske rasprave. I u konačnici ne vidim da postoji bilo čija ili bilo kakva ili barem ja za nju ne znam unutar Vlade, a siguran sam da je nema, nečija namjera da se ograniči pristup plažama bilo kome. Hvala, a ovo drugo sam riješio na presici. Kolegice Petir, izvolite. u gotovo svojoj 10.g. članstva u EU svoj eurointegracijski put ulaskom u Schengen i eurozonu, što ste dobili podršku na vijeću dok primjerice neke druge države članice koje imaju puno duži staž nisu uspjele izboriti takvu podršku. Na sjednicama vijeća dominirale su teme koje su vezane uz energetiku i ono čemu smo bili svjedoci je zalaganje Hrvatske na sjednicama vijeća da se cijene plina i energenata ograniče ograniče i da se sa razine vijeća da jedan politički odgovor kako špekulanti ne bi zarađivali na građanima i na grbači nacionalnih Vlada. Je li taj politički odgovor sada dostatan da se zaštiti…/Upadica Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Petir, slažem se sa vašom ocjenom o ključnoj i jedinstvenoj ulozi hrvatskih branitelja za našu slobodu i to nikada nećemo zaboraviti, pa evo uskoro ni kod 30. obljetnice operacije Maslenica. Što se tiče plina, dakle mislim da smo poslali zaista velike i ključne političke poruke i u listopadu i u prosincu i da su ministri koji su se formalno sastali samo koji dan nakon našeg zadnjeg Europskog vijeća napravili taj mehanizam, dinamički mehanizam limitiranja cijena koji je ipak pridonio jednom neredu na tržištu koji se dogodio zbog špekulacije i zbog činjenice da je uvijek postojao neko ko će platiti enormnu cijenu, puno višu i time dovodeći sve aktere u vrlo zahtjevan položaj. Ovo je poruka da u političkom smislu EU

evo iz ovih izvještaja vidim da ste sudjelovali u nekim okruglim stolovima, pa me čisto interesira kad već putujete tako u Brisel i u Šarm el Šeik u Egipat, dal se vi možda konzultirate sa Petrom Fialom ili možda Andrejem Babišem iz Češke republike s obzirom da su oni prošli i tornada i poplave u ustečkom kraju, u Pragu i u Južnoj Moravskoj, ako već ne možete ili ne znate obnovit Banovinu da se konzultirate sa vašim kolegama recimo iz Češke jel oni na godišnjoj razini povlače jako puno sredstva, vrlo su efikasni i u Južnoj Moravskoj su postavili čak i …/Govornik koji način u 4 etape obnovit Južnu Moravsku i stvarno pomoć ljudima. Evo čisto me interesira dal se vi možda onda konzultirate s tim ljudima ili su to putovanja u Brisel samo perse gdje jednostavno je to sad putovanje radi putovanja? Evo toliko. **Jandroković, Nemamo što zastupniče Troskot nego imamo obilje vremena i bezbrižan život da putujemo non stop uglavnom radi turizma i to već radimo dosta godina i sa tim turističkim pristupom smo ušli u Schengen, s turističkim pristupom smo ušli u euro, nemam, nemam Gari ništa protiv turizma dapače, ali ovako ležerno, niti, niti išta čitamo, niti išta pratimo, niti kog išta pitamo. Babiš btw. nije na funkciji već neko vrijeme, ne znam dal ste to pratili ili niste, a Fiala je predsjednik Vlade, a Babiš vam je kandidat za predsjednika, to bi bilo dobro da pratite, to mi ovako turistički en passant pratimo što se zbiva. A što se tiče sredstava, evo danas je primjerice gradonačelnik Tomašević otvarao školu u Krajiškoj i gle čuda financirali smo iz EUSF-a, ko se izborio za EUSF, Vlada HDZ-a, ne bi bilo loše da i to spomenemo, pa i da toga budete svjesni. A što se tiče obnove imate potpredsjednika Bačića, doći će vam ovdje i reći sve što radi…/Upadica Kolega Troskot povreda poslovnika izvolite. jednog i drugog premijera s obzirom da ovaj cirkus oko Banovine traje već 3.g., pa ako se niste već tijekom prošle godine mogli savjetovat sa, sa češkim premijerom koji je uspio riješit ljude koji ih nije žrtvovao radi parlamentarnih i političkih razloga, mogli ste to onda i prethodnih godina kada je Fiala bio premijer, kada je uspješno rješavao svoje probleme u poplavama i u potresima i u svim ostalim stvarima …/Upadica predsjednik: Kolega Troskot/… …/Govorni Sada idemo dalje, kolega Ćelić izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, spomenuli ste neke bitnije teme, međutim u zaključcima Europskog vijeća od 15. prosinca se spominje da je održana i strateška rasprava o Južnom susjedstvu. Tema Južnog susjedstva spominje se i u različiti raspravama i formatima i Europskog parlamenta i Europske komisije, dakle tu je riječ o zemljama Sjeverne Afrike i Bliskoistočnih zemalja i u tim različitim dokumentima se spominje da je ulaganje EU u zemlje Južnog susjedstva jedan od prioriteta iz brojnih aspekata, pa me zanima koja je tu uloga Hrvatske i kako vi vidite s obzirom i na ovaj najnoviji ulazak Hrvatske u schengen zonu vezano za temu Južnog susjedstva, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Ćelić, zbog toga sam i u uvodnom izlaganju i spomenuo EUM-9 dakle jedan novi okvir gdje je malo iz bližega i sa tješnjom suradnjom sa ključnim EU članicama sa Sredozemlja razrađujemo politiku ili prema Sjeveru Afrike ili prema Istočnom Mediteranu. Nije teško razaznati da će pitanja migracija, pitanja sigurnosti, ekonomskog razvoja, demografske politike biti jako vezana u 10-ljećima koja su pred nama sa dinamikom zbivanja na afričkom kontinentu. Upravo i je poanta zaštite vanjskih granica EU suradnjom sa zemljama porijekla, sa zemljama gdje se događaju problemi bilo nestabilnosti, bilo propale države, bilo loši sustavi koji ne funkcioniraju, bilo različite klimatske promjene ili ratovi koji generiraju i onda na neki način izvoze nestabilnost prema EU i s te strane mi smo itekako zainteresirani i kao sredozemna zemlja da o tome vodimo računa zajedno sa našim partnerima…/Upadica predsjednik: Hvala vam/… i Poštovani premijeru, e ulazak u Schengen je dobar potez i mi vam na tome čestitamo jel krajnje je vrijeme da Hrvati mogu putovati i da nema granica, no o tom potom koliko Hrvati mogu putovati što se financija tiče. Međutim ulazak u eurozonu smatram da je uistinu katastrofalan potez, posebice u ovom trenutku odnosno da vam je tajming jednostavno loš. Niti jedna država članica eurozone nije ušla u eurozonu sa inflacijom od 13,1%, mislim da je zadnji podaci i naravno da danas imamo kaos na tržištu. Vi ste još u 6. mj. na sastanku Europskog vijeća izjavili, svi segmenti društva dobro su pripremljeni za promjenu valute. Danas imamo ovo što imamo, da imamo porast cijena od svega nekoliko dana od 5 do čak 50%, što roba, što usluga. Smatrate li da ste dijelom i vi odgovorni za to jer ste srljali u ovom trenutku u eurozonu ili su samo odgovorni trgovci i vršitelji usluga? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepo g. Pavliček. Meni je drago da ste vi zadovoljni sa Schengenom, barem 50% naših europskih stremljenja dijelite, što je već za vas izrazito velik napredak. Što se tiče mojih izjava iz lipnja, pa što je bila zadaća Vlade? Zadaća Vlade je bila provesti čitav, čitavu strategiju uvođenja eura i zamjene hrvatske kune eurom, ako se sjećate, taj je proces počeo u jesen 2017. g., dakle nije to nikakvo srljanje, to je sustavan proces reformi, najprije bankovna unija, Europski tečajni mehanizam 2, 10. srpnja 2020. cijeli akcijski plan naših obaveza koje smo preuzeli nakon toga, vidjeli ste i sami u tehnološkom smislu, bankomati, platni promet, dovoljno eurokovanica, dovoljno euronovčanica, tranzicija, ova dva tjedna bez ikakvih problema. Sve što je bilo do nas, bilo je perfektno. To što ima dio gospodarskih subjekata koji nažalost čine štetu potrošačima i građanima, to ćemo riješiti drugim mjerama, ali smo ušli u najvećoj krizi .../Upadica: Hvala vam./... kao veliki uspjeh i to je strateški, a to ćete i vi dijeliti za neko vrijeme, ne morate danas. Kolega Bačić, izvolite. EV-a i predsjednice EK-a vezano za jačanje, normalno i partnerstva i suradnje, ali i u sporazumu se naglašava važnost jačanja sposobnosti upravo europskog obrane, da pojednostavnim, kako je izjavio predsjednik EV-a, to je da Europljani žele preuzeti veću odgovornost za svoju obranu. Moramo ovdje naglasiti da je RH i preteča upravo ovakve ideje i NATO-a i EU, što pokazujemo i zadnjih 6 godina upravo i u kontinuiranom povećanjem proračuna MORH-a, MORH-a, kada mnoge članice, moramo biti u tome iskreni, nisu stavljali ta pitanja kao prioritet. Evo, molim komentar. Hvala. **Jandroković, Točno je što se tiče tijesne suradnje između EU i NATO-a u pogledu obrambene i sigurnosne politike, ona se dinamizirala u protekla 2 desetljeća uz razvoj suradnje u području pravosuđa i unutarnjih poslova, ovo je možda područje u kojem je ostvaren najveći napredak i gdje su države članice razumjele, shvatile da samo okupljanjem svojih sposobnosti koje su poprilično fragmentirale i na taj način ne daju realnu sliku snage članica EU i EU u obrambenoj dimenziji. taj proces je znatno ubrzan s te strane, Hrvatska daje svoj doprinos, Hrvatska jača svoje obrambene sposobnosti, ulaganja koja smo napravili u našem mandatu su takva da trenutno imamo najveći proračun za obranu uopće. Nastojimo ispuniti i naše obveze prema NATO-u i prema EU, naravno, djelovati komplementarno, smatramo da su ta, te dvije obrambene pripadnosti za Hrvatsku itekako korisne i dobre i tu ćemo biti konstruktivan akter. **Jandroković, Gordan Jeste li na sastanku 23. i 24. lipnja svjesno obmanuli svoje europske partnere kad ste rekli sljedeće, citiram, svi segmenti društva dobro su pripremljeni za promjenu valute koja će se dogodi za manje od 6 mjeseci. Zadnja 2 tjedna vi i sami govorite sasvim suprotno. Nadalje, rekli ste članstvo u europodručju pozitivno će se odraziti na ukupnu reputaciju i rejting Hrvatske, a danas vidimo da hrvatskim primjerom plaše građane Poljske. Nadalje, na sastanku 15. prosinca kaže predsjednik Vlade Plenković ukazao je na važnost borbe protiv korupcije i zaštite integriteta europskih institucija, posebice Euorpskog parlamenta, itd., a u Hrvatskoj istovremeno opstruirate rad Antikorupcijskog vijeća, ne dolazite na saslušanja, a većinu vam održavaju USKOK-ovi optuženici. Očekujem da ćete u odgovoru najprije spomenuti Ukrajinu i to kako ste vi na pravoj strani povijesti, a mi na krivoj jer inače bih bio razočaran ako vaš odgovor bude strukturiran drugačije. Hvala. Izvolite odgovor. protiv Ukrajine, a za Rusiju, kad baš već hoćete vašim nesudjelovanjem u glasanju, dakle to je vrlo važno, da ne bih vas zaboravio u odnosu na vaše mudre kolege s kojima sam jutros vodio rasprave. Što se tiče vaših teza o nekakvoj obmani, ono je zbilja smiješna, Hrvatska je itekako spremna dočekala europodručje, to što ima dio aktera u hrvatskom gospodarstvu koje lovi u mutnom, hoće namagarčiti i nasamariti sve one koji rade u dobroj vjeri, to je tako, nisu svi jednako pošteni u pristupu poslu. Mi jesmo radi koristi tih i takvih gospodarstvenika, oni koji su digli cijenu svojih usluga ili proizvoda, ali imamo mehanizme kojima ćemo to dovesti u red, a ove vaše zadnje insinuacije o tome da mi opstruiramo borbu protiv korupcije su više nego smiješne. Vi ste ti koji zlorabite jedno tijelo koje postoji u Saboru i iz čistog politikantstva ga koristite za nekakvu vlastitu .../Upadica: Hvala vam./... promociju nebitne i relevantne strančice. Kolega Barbarić, izvolite. Nikad značajniji politički iskoraci osiguranju političke ravnopravnosti Hrvata, nikad izdašnija projektna financijska potpora. Je li se i što promijenilo u režimu prelaska granice?

podupirali smo izgradnju i zajednički proslavljali završetak Pelješkog mosta, slavimo sve uspjehe RH od povećanja broja uposlenih do rasta kreditnog rejtinga. Isto tako pozdravljamo i radujemo se ulasku RH u Schengenski prostor i eurozonu …/Upadica: Hvala vam./… RH je i naša država. Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Barbarić. Meni je itekako poznato da politički predstavnici Hrvata u BiH cijene svaki napredak i jačanje međunarodnog položaja Hrvatske ne samo zato što smo sunarodnjaci nego zato što ste itekako svjesni da snažnija Hrvatska može više i učinkovitije pomoći jačanju položaja Hrvata u BiH. To je jasno svakome. Vi se prirodno i dobronamjerno veselite našim uspjesima. Šteta što te vaše stavove ne dijele baš sve političke stranke ovdje jer ovdje se razvio jedan nevjerojatan sport, što smo integriraniji u EU i NATO, što smo razvijeniji, što smo više godina unutra stvorili su se politički akteri koji imaju sada i antieuropski i NATO refleks i anticijepljenja pa onda i proruski i antiukrajinski, gotovo nestvarno i nevjerojatno za zemlju i društvo kao što je Hrvatska, ali to su naše realnosti. Ima nas svakakvih, mi ćemo se trudit i radit da i njima bude bolje i ekonomski i socijalno Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Poštovani premijeru evo koristim priliku kako bi prenijela zahvale žitelja pograničnog dijela Istre povodom ulaska Hrvatske u Schengen, svima onima koji su tome pridonijeli. Fizičkih granica nema, međutim ono što te ljude i dalje muči što nema sporazuma potpisanog između RH i Republike Slovenije o pograničnom, o pogranično zdravstvenoj suradnji tako se točno zove sporazum. Da li ste na marginama ovih sastanaka razgovarali sa vašim kolegama iz Slovenije, da li imate kakvu informaciju da li će uopće do tog sporazuma doći jer ako neće budite fer pa recite da sporazuma nema. Hvala lijepo poštovana zastupnice Nemet, meni je da se vi iskreno veselite, živite u Istri i normalno je da ste svjesni svih ovih koristi i ne treba vam neki tumač da vam pomaći koliko vam je sada jednostavnije, lakše, brže ići u Sloveniju i Italiju ili Slovencima, Talijanima u Hrvatsku, a to će se osjetiti i na gospodarstvu Istre već sada od Uskrsa pa nadalje kad se bude intenzivirao turizam. Što se tiče zdravstvenoga sporazuma ministar Beroš je u kontaktu sa svojim kolegom. Radi se o našim građanima u zapadnoj Istri kojima je brže i lakše doći u Izolu nego otići u krasnu Opću bolnicu u Puli za koju smo kao što znate, a bili ste i vi tamo izdvojili znatna sredstva, podržali je, sretni smo da je tako dobra i pozdravljamo zdravstvenu skrb 1300 čini mi se je zaposlenika bolnice Puli i o svima koji žive u Istri i onima koji tamo gravitiraju dolaze u ljetnim mjesecima. Hvala vam./… Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade, evo prvo jedan mali komentar na kolege koji imaju naknadnu pamet, a radi se prije svega o kolegama iz možemosta koji ovih zadnjih par dana žale za kunom pokapaju kunu i postaju glavni dušebrižnici hrvatske kune. A ja ću vam reći znači iz vlastitog iskustva kad je postojala inicijativa koja je razmišljala o referendumu u kojem bi se pokušalo znači govoriti o hrvatskoj kuni odnosno čuti što narod misli o hrvatskoj kuni, e ti isti su rekli ma to nas ne zanima, iz prve ruke govorim, hodočastili su po Hrvatskoj i odgovarali ljude da volontiraju za taj referendum i govorili su mi ćemo referendum o Covidu Covidu tamo je više glasova. Samo kratko pitanje recite mi kako u kontekstu Europskog vijeća zvuči ova sramotna zapravo odluka Hrvatskog sabora odnosno ne donošenje odluke o pomoći Ukrajini obuci hrvatskog vojnika u Hrvatskoj. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Zekanović ja ću podsjetiti da je Hrvatska održala referendum o članstvu u EU i tada smo kao što znate pred hrvatske birače stavili tada već potpisani ugovor o pristupanju EU onda rekordu u vladi Jadranke Kosor, njoj će biti drago ako je sada spomenem što je isto bitno, što mislim da je dobro. Ima nas dosta ovdje koji smo radili na tome u tom vremenu. A što se tiče tog referenduma on je između ostaloga podrazumijevao i članstvo u europodručju. Dakle, ono što smo govorili stalno to je bila prihvaćanje obveze da kada ispunimo uvjete pristupimo europodručju. To smo učinili, ne preko noći, ne srljajući nego radeći sustavno 6 godina kako bismo taj cilj ostvarili i s time smo zadovoljni. drugih zemalja oko potpore Ukrajini oni jako dobro znaju da mi pomažemo i da smo pomogli i u vojnom smislu jako puno, a ovo prate i znaju točno tko je tko i zauzimaju svoje stavove, ali to je do njih i to bez da mi …/Upadica: Hvala./… o tome govorimo, oni sami pitanju. Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani premijeru jedna od tema o kojima ste razgovarali na sastancima Europskog vijeća kako je tu navedeno je Covic-19. Pandemija još uvijek nije gotova, mi to najbolje znamo koji radimo u zdravstvenom sustavu. Evo recimo u mojoj sredini koja je poprilično savjesnog stanovništva glede cjepiva još uvijek imate 30% hospitaliziranih pacijenata sa Covidom koji nisu cijepljeni niti jednom dozom. Dakle, govoreći o cjepivima mi smo naručili preko 19 milijuna doza. Dosad nam je stiglo negdje oko 12 milijuna utrošili smo nešto preko 5 milijuna doza. Dosta tih doza je propalo ili se doniralo ili stoji na skladištima i čeka kad će opet isteći rok trajanja. Zanima me što ste vi na razini ovih sastanaka dogovorili? Da li će se možda revidirati sa proizvođačima da se ipak smanje te količine cjepiva? Da li će se oni odreći barem dijela profita primjerice Pfizer kao što je AstraZeneca napravila i glede Paxlovida. Navodno je konačno stiglo u Hrvatsku po kojoj cijeni me zanima. …/Upadica: Hvala vam./… Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Marić. Što se tiče moram reći procjene naših epidemiologa na početku kad smo naručivali cjepiva njihova je procjena bila dosta realna i utemeljena na praksi i iskustvu u vezi cjepiva protiv gripe. Naravno da smo kao i svi bili u poziciji da naručujemo više cjepiva. Da je sve bilo normalno ako se sjećate na početku sa cjepivom AstraZenaca mi bismo bili u realnim brojevima pokrili sve ono što nam je trebalo. Kako su oni imali poteškoća u isporuci, sjećate se svih onih reputacijskih poteškoća s kojima su se susreli morali smo reagirati, uzimati više Pfizera, uzimati drugih cjepiva, došli smo do 70%, susreli se s jednom nevjerojatnom realnošću da 30% naših građana nije dalo povjerenje znanosti, medicini, struci, nego sluša neke druge izvore, uključivši i neke političke stranke ovdje prisutne, ali to je tako. Što se tiče revizije, revidira se zajednički na razini EU i količina i cijena. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Evo, ja još jednom želim vam čestitati na ulasku u eurozonu i šengensko područje bez obzira što neki defetisti misli o tome. Ja mislim da mi pripadamo najboljem društvu koje može postojati u uljuđenoj Europi i civilizaciji i da možemo ići samo naprijed kao ponosni Hrvati, a zasigurno da nam nije mjesto u nekim drugim asocijacijama koje su daleko iznad nas. I drugo pitanje što sam htio pitati je ovaj nesretni rat, odnosno agresija Rusije na Ukrajinu. EU je donijela 9 paketa sankcija i da li vi smatrate kao čovjek iznutra, da li ima u EU nekih spavača koji se ne pridržavaju tih sankcija i jesu li

jedinstva EU, ja mislim da je ono toliko respektabilno da iznad svih očekivanja i svih dosadašnjih iskustava po bilo kojoj približno sličnoj situaciji. Ja moram priznat da tu ne vidim usporedbe sa bilo kojom reakcijom do sad. U ovako kratkom roku osigurati takav stupanj jedinstva, solidarnosti, političke potpore, ekonomske, financijske, humanitarne, vojne, 9 paketa sankcija, tj. mjera ograničenja koje su poduzete, koje su išle direktno za smanjivanjem financijske snage Rusije, da u biti financira operaciju agresije na Ukrajinu je bez presedana i s te strane, ja bih rekao uz poneke iznimke koje su mahom iz nekih objektivnih okolnosti energetsko-ekonomskog karaktera do sada, ovakvo jedinstvo nije zabilježeno. **Bulj, Miro (MOST)** Premijeru, zanima me je li vi raspravljate sa svojim kolegama o učincima korona mjera? Kolika je tu bila besmislenost, kolike su štete nanesene gospodarstvu, ljudima, fizičkim i pravnim osobama i zanima me, da li je Hrvatska spremna npr., kad bi Njemačka, jeste ikad razmišljali, kad bi Njemačka vratila njemačku marku, šta je moguće, što biste vi tada

Primjer vam postavljam, evo, što bi Hrvatska kad bi Njemačka vratila Deutsche marku koju je sačuvala, nije je bacila. Mi smo prodali 13 tona zlata u bescjenje i sad smo ukinuli našu valutu i pretvaramo je u toalet papir, više nego sramotno. Hvala lijepa poštovani zastupniče Bulj. Ja vidim da ste vi kreativni, da ste u temama toalet papira, da ste u temama nekakvih snoviđenja da će netko napuštati euro i vraćati njemačku marku, to naravno nije niti realna opcija niti bilo tko o tome govori. Naprotiv, sve što se čini, čini se da zajedničkim naporima se ojača međunarodni položaj eura pa u konačnici, vidjet ćete ovdje 24. siječnja, dolaze vam i Gentiloni i Dombrovskis pa pitajte njih malo kako oni vide međunarodni položaj svojih zemalja, svojih ekonomija, eura kao međunarodne valute, druge najjače i najrasprostranjenije valute na svijetu, prema tome, ovo su sve nekakve ovako, pa više trivijalne crtice za koje ja vas razumijem, više su za kafić u Sinju na pijaci nego što su za HS. Ja vas tu razumijem, nismo mi daleko što se koda tiče, ali pustimo mi vaše špekulacije, imamo mi ozbiljnijega posla. Imamo povredu Poslovnika, kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Premijer je povrijedio čl. 238. Omalovažava zastupnika. Moguće je sve. Britanija je izašla iz EU, tako je moguće da iz monetarne, da iz eurozone izađe Njemačka, moguće je. Mene zanima, niste dali odgovor zašto mi pretvaramo nešto u toalet papir, šta je vrijednost, zašto nismo kao Nijemci stavili to, odložili negdje, deponirali u Narodnu banku koja više ne postoji nego smo bacili. Znači nisam zadovoljan odgovorom, jednostavno vi

Davor Ivo (HDZ)** Hvala predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, u ovoj raspravu svjedočimo jednom velikom naporu da se prikaže euro kao glavnog krivca za inflaciju i spominju se zemlje srednje Europe koje nisu uvele euro kao neki primjer koji bi trebali slijediti. E sad, kako onda objasniti da u tim zemljama stopa inflacije je znatno veća nego u eurozoni, veća je nego u Hrvatskoj, kako objasniti da kamatne stope u tim zemljama su znatno veće u eurozoni, znatno veće nego u Hrvatskoj, kako objasniti onda da na primjer, stranke koje su bile skeptične prema euru, npr. u Italiji kad su došle na vlast, kad su morale donijeti odluke, biti odgovorne za ekonomiju, onda su rekle, ne, mi ipak ostajemo u eurozoni. Kako to objasniti? Izvolite odgovor. ne vide ove podatke o tome kolika je stopa inflacije u državama članicama Unije i srednje Europe koje svjesno odabiru još ne pristupiti europodručju, čak zazivaju neki ovdje takve prakse, što naravno, govori o tendencioznom političkom stavu ili o recimo, jednoj općoj neinformiranosti. S druge strane Hrvatska koja je kao što ste vidjeli završila na 10,8% još dok nije bila u eurozoni je praktički u 1% marine sa inflacijom u okviru europodručja što znači da smo dobro pripremljeni i da smo mjere antiinflacijskoga karaktera vrijedne 3,6 milijardi itekako dobro plasirali hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima. I zato sva ova halabuka nije toliko utemeljena u realnosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Glavašević, izvolite. Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine predsjedniče sabora. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, iz izvješća je vidljivo da ste i vi i svi oni koji su sudjelovali na raznim razinama ne samo na Europskom vijeću nego i šire u nekim drugim formatima bili vrlo dosljedni u jednoj stvari, a to je podrška zemljama Zapadnog Balkana. I to je politika koju treba podržati i koju, koja je na kraju krajeva i to je isto vidljivo iz ovog izvješća dala ipak neke rezultate koje treba pohvaliti. Jedna od njih je kandidacijski status sada zapravo za sve zemlje u našem okruženju što ih ipak svrstava u jednu sferu utjecaja zdraviju ja bih rekao od alternative. I vezano za to zapravo moje pitanje je dosta konkretno. Vezano je za ukidanje roaminga koje je najavljeno za zemlje Zapadnog Balkana. Nekakav datum koji se spominje u dokumentima je 1.10., ali kada zapravo građani i građanke i EU i Zapadnog Balkana …/Upadica: Hvala vam./… mogu očekivati potpuno ukidanje roaminga. Hvala. **Jandroković, Što se tiče naše generalne potpore državama Zapadnog Balkana ili jugoistoka Europe nema ništa logičnije nego da Hrvatska projicira svoje iskustvo na naše susjedstvo koje utječe i na našu sigurnost i na ekonomske tokove i na povezanost trgovine, industrije u konačnici brojnih veza koje postoje. Dapače i ste strane smo mi konzistentni. Zato sam rekao na početku ako su Srbija i Crna Gora poodmakle u pristupnim pregovorima, ako su Albanija i Sjeverna Makedonija konačno i uz našu potporu otvorila pregovore, ako je BiH dobila status kandidata u prosincu, ako je Kosovo za vrijeme češkog predsjedanja podnijelo zahtjev za članstvo onda su to veliki koraci naprijed, ali daleko smo od idealne situacije. Nažalost u ovih 60-ak sekundi nemamo vremena, mi smo se založili i za roaming. Europska komisija radi na tome da ta besplatna varijanta telefoniranja bude što skorija. I to podržavamo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Daus, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, da parafraziram jednog mog poznanika naša Istra iz 3 dijela postala je cijela. Hvala na tome. da Istra je …/Govornik se ne razumije./… i ali puni smisao će dobiti nije još godina isporuke u potpunosti, samo djelomično je isporučeno jer pravi smisao Schengena će biti za građane Istre tek kada i prometno riješimo problem. I drago mi je da je ovdje i ministar vanjskih poslova gospodin Grlić Radman pa da čuje da se pokuša ta bilateralna suradnja sa Republikom Slovenijom i da nastavi se Istarski ipsilon do autocesta slovenskih i talijanskih. A druga, druga stvar je koja nam je veoma važna a to je željeznica gospodine premijeru i da je moderniziramo prema …/Govornik se ne razumije./… Nije toliko neophodno tunel i spoj sa Rijekom koliko sad pogotovo kad nema više granica da imamo jednu modernu bržu prugu prema zemljama EU pa da budemo dokraja i prometno povezana destinacija kakva bi trebala biti. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. što se tiče Schengena slažem se vama utoliko da će biti u potpunosti 26. ožujka. 26. ožujak je kada se Hrvatska tj. letovi za Hrvatsku iz država Schengenskog prostora premještaju na one dijelove aerodroma koji su praktički u tretmanu domaćih letova. To znači da će od ovih 20 i nešto milijuna turista njih više od 7 milijuna koji dolaze avionom u Hrvatsku doći oni koji dolaze iz Schengena, a to vam je 82% doći bez problema. I s te strane mislim da je to jako dobro. Što se tiče prometne povezanosti osobito željeznicom to je tema ne samo povezivanja Istarske županije sa drugim zemljama nego i sa ostatkom Hrvatske, evo gospodin Kliman o tome govori stalno i vodit ćemo računa da ta ulaganja u željezničku infrastrukturu budu adekvatno …/Upadica: Hvala vam./… zastupljena u Istri u ovom desetljeću. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani premijeru Plenković u ovim izvješćima više se puta spominje izraz energetska neovisnost i energetska tranzicija čak više nego puta što ste nas vi prozvali da nismo glasali za misiju pomoći Ukrajine. Međutim, danas ste rekli ovdje u vašem izlaganju da želite i da Hrvatska postane snažno energetski neovisno čvorište, međutim ja bi vas pitala kako. Ako uzmemo naftu zatvorili smo jedinu rafineriju u Sisku, a MOL nam je zatvorio onu u Rijeci, biti će zatvorena ni ne znamo koliko dugo u odnosu na mađarske rafinerije rafinerije koje su zatvorene svega i najduže 45 dana. Ako uzmemo pitanje plina vidjeli smo da je opljačkano iz INE milijardu kuna i da je gospodin Škugor ga kupovao po povlaštenoj cijeni, a mi ga punimo

važan primjer, jedno naravoučenje gdje bismo se trebali uvijek se prisjetiti tko je bio za, tko je bio protiv. To je broj jedan. Broj dva, ulaganjem u plinovode, ulaganjem u naftovode. Broj tri, investicijom u rafineriju Rijeka koja će kapacitete rafinerije Rijeka dovesti na razinu više nego dovoljnih i za potrebe hrvatskog i slovenskog tržišta u potpunosti. Daljnjim ulaganjem u obnovljive izvore energije sukladno Energetskoj strategiji RH. Mi smo kada je riječ o hidroenergiji itekako dobri, trebamo ići dalje i sa solarnom energijom, vjetroenerganama i sa svime onim što podrazumijeva geotermalni izvori. Prema tome, niz je primjera, a ove vaše crtice …/Upadica: za anegdote, rekao bi ministar Primorac. SDP nije bio protiv LNG terminala, to vam mogu potvrditi i vaši HDZ-ovci koji sjede ovdje iz Primorsko-goranske županije. Štoviše, SDP je bio isključivo za to da bude kopneni LNG terminal kako ne bi imali ograničene kapacitete, a u prilog tome govori i činjenica da je to jednoglasno izglasano, dakle i od strane vaših HDZ-ovaca na Županijskoj vam. Dobivate opomenu, kolegice Radolović, ovo je bila replika. Kolega Bauk, izvolite. G. predsjednik, isto čl. 238, a tiče se LNG-a gdje se konstantno imputira SDP, pa ću sad ja reć da me svi razumijete. LNG kao strateški projekt RH definirala je Vlada Zorana Milanovića u srpnju 2015. g., kopneni LNG sa velikim kapacitetom ili da me svi razumijete,

da ste bili protiv LNG-a, da ste tražili tadašnjeg ministra Ćorića da dođe ovdje, na amandmanima kojih ste imali nekoliko stotina, ovdje ste držali slušalice i puštali nekakve zvukove, itd. i govorili da ste vi protiv toga i da to nama ne treba i nemojte to raditi, na taj način jer je prozirno. Bili ste protiv i to je vaša agenda. Kolega Borić, bili ste vi u pravu, ali ste dobili i 3. opomenu i više ne možete govoriti. Zbrajaju se, zbrajaju se, pa ne možete više vi govoriti. Kolegice Radolović, izvolite. Imate isto dvije opomene. **Radolović, Sanja (SDP)** Čl. 238, samo bih vas htjela pitati jednu stvar prije nego zaradim opomenu i krenem. Moj kolega Bauk me savjetovao, a tako ste i njemu zadnji put uvažili, da nam se opomene sukladno Poslovniku zbrajaju po točkama dnevnog reda.

drugačije malo postupili, niste išli u repliku nego ste tražili svoje pravo pa vam neću dati treću opomenu, ali ja primjenjujem praksu da se zbrajaju. To je pravilo. Da, da, da, Kolega Bauk, izvolite. dakle iako vi smatrate da to tumačenje nije točno, najavljujem da ću se zbog kolege Borića obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Bit će mi drago da to potvrdi i Odbor ili da odbije. Ja vas samo upozoravam da bi to značilo da može jedan zastupnik, ako su recimo, 3 točke dnevnog reda dobiti 9 opomena, ako su 4 12, pa onda ne znam do kad bi mi to radili s obzirom na praksu koju imamo. Javio se sada i kolega Okroša, izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče, evo povreda Poslovnika. Žalosno bi bilo da smo se svi poveli za primjerom glavne tajnice SDP-a, načelnicom Općine Omišalj, gđom. Ahmetović, koja se htjela baciti pred strojeve prije početka radova na LNG terminalu jer bi bili još više ovisni i o ruskom plinu i imali bi manje samodostatni, bili bi manje pokriveni sa uvozom plina, a i evo, moramo reći da je Njemačka upravo izradila i drugi LNG terminal, tako da smo čak tu korak bili ispred nekih zemalja EU. Kolega Okroša, dobivate i vi isto tako opomenu. Vama je to prva jer ovo nije bila povreda Poslovnika. Sada idemo dalje s replikama, kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, predsjedniče Sabora. Mnogi građani sjećaju se gdje su bili kad smo ulazili u Uniju, ja sam ga dočekao ulazak na Trgu bana Jelačića, ali se sjećam da sam sljedeći dan uzeo avion za London samo da stanem u onaj red za EU građane, ali tada smo dugo godina bili druga kategorija EU građana i tek sa 1. siječnja ove godine postali smo punopravni EU građani koji smo i u Schengenu i u euru i to sam obilježio da sam digao eure u Zagrebu i otišao u Bratislavu na kavu bez stajanja, bez ičega i tko ne vidi koliko će to doprinijeti kvaliteti života, jačanju suradnje, taj ne vidi i ne vidi snagu modernog suverenizma, a moje pitanje vama je da mnogi misle da je to sljedovanje, da to je došlo samo, da to nije rezultat Vlade, Schengen, euro, LNG sada vidimo, kandidacijski status za BiH, dakle to je sve se samo desilo da tu Vlada, vi i mnogi ljudi apsolutno nisu ništa doprinijeli. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa zastupniče Pavić. Kako bi rekli neki akteri, to je sjajna vijest. To je sjajna vijest i to je sve do g. Bauka i njegove Vlade i SDP-a, oni su to radili čvrsto i za sve su zaslužni. Je li to pošteno? Evo, ja mu čestitam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu poštovani kolega Krstulović Opara, izvolite. Putinovom agresijom 24.2. ozbiljno je narušen međunarodni poredak i potpuno je jasno da su se pomiješale karte u međunarodnome poretku. 21.3., na vaš prijedlog u Strateški kompas ulazi potreba zaštite konstitutivnosti hrvatskoga naroda u BiH. 3 dana nakon toga na zajedničkoj sjednici vijeća šefova i vlada na kojem je bio i američki predsjednik Biden, raspravlja se o odgovoru na rusku agresiju, a druga točka dnevnog reda je BiH, vaš prijedlog. Par mjeseci nakon toga vijeće poziva BiH da zatraži zatraži kandidacijski status. Podsjećam da ste tu zapravo na našem izlasku iz Balkana, ulaskom u potpune integracije, otvorili vrata prema BiH. Kako biti vjerni tumač predsjednik: Hvala vam./… … i prema Bosni i Hercegovini kada na drugome brdu drugi ustavni čimbenik ne vodi takvu politiku kao i vi. **Jandroković, Poštovani zastupniče Krstulović-Opara, točno je. Dakle sve rasprave koje su se formalno otvorile na Europskom vijeću na temu BiH inicirala je Hrvatska i to je važno za napomenuti, imati na u mu da je to bilo na prijedlog mene, odnosno prijedlog hrvatske Vlade. Isto tako formulacije koje su uvrštene u strateški kompas ranije nisu prolazile, nema ih recimo u NATO dokumentima gdje je gospodin kojeg vi spominjete odlazi u ime Hrvatske na summit, njih tamo nema. kandidacijskog statusa i uopće intervencije i visokog predstavnika Smitha ona se dogodila na temelju dobrog razumijevanja situacije i nepovoljnog položaja Hrvata u BiH, tako da kada rezimiramo ovu godinu ostvariti takav iskorak u promjeni Ustava i Izbornog zakona, dobiti komforan položaj za Hrvate i još kandidatski status i još pozvati sada … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … predsjedateljicu Vijeća ministara u Zagreb govori i o pravoj, istinskoj uspješnoj politici Hrvatske prema BiH. Premijeru puno ste investirali u to da izgradite image uspješnog i uglađenog europejca, no meni se čini da upravo vašim ponašanjem i krivim shvaćanjem što je vaša uloga u zastupanju Hrvatske u EU i Europskom stvarate animozitet kod hrvatskih građana i otuđujete ih od procesa u okviru EU i to ne kod desničara i suverenista, nego kod onog dijela biračkog tkiva i građana koji su zapravo pobornici europskog jedinstva. čemu izvješće sa godinu dana zakašnjenja gdje ste bili, s kim ste šetali, pili kave, s kim ste se izljubili, uštipnuli? Vi biste trebali biti most, vi biste trebali osluškivati što hrvatski građani žele, što Hrvatski sabor govori putem svojih klubova i zastupnika. Vi biste se u nekim pitanjima trebali dogovoriti i sukreirati neke vanjsko-političke stavove sa predsjednikom države. Porast kojeg ste doživjeli vezano za glasanje o Ukrajini vaš osobni poraz, vašeg krivog shvaćanja politike, … …/Upadica

lijepa poštovana zastupnice Orešković. Kako godine idu tako su vaši nastupi sve gori i sve slabiji, sve manje argumentirani i sve više apsurdni, ali to je na žalost tako, to je vaš stil. Ne znam temeljem čega vi izvodite zaključke da ono što mi radimo a to je da Hrvatsku integriramo u samu srž samu srž EU dovodi do nerazumijevanja među hrvatskim građanima. Ne znam možda vi ne čujete dobro što govorimo, ne pročitate dobro izvješća. Pa ovo je godišnje izvješće nakon godinu dana nekoliko puta sam bio tu u Saboru po ovim periodičnim izvješćima. Da nema moje dobre volje toga nema, niti čak predviđenog zakona. Dakle, ovo što ja radim, radim upravo iz razloga kojeg vi očito ne čujete i ne razumijete. Ne znam HDZ je na 31% u sedmoj godini mandata jako proeuropski orijentiran, čini dobro za Hrvatsku i za hrvatsko gospodarstvo. Od nas građani imaju koristi, od vas

Povreda Poslovnika 238. vrijeđanje zastupnika, ali premijeru država Hrvatska niste vi, nije uvijek ja, ja, ja i ja i samo ja i nitko drugi doli mene. To je ono što vi radite. U nekim pitanjima po Ustavu sa nekim dijelite ovlasti svidjelo se to vama ili ne, a to ne činite. Dakle, nije problem premijeru u meni, problem je u onome što vi ne želite prihvatiti, zato vi doživljavate poraz. Pustite mene, ne trebate se bojati jedne zastupnice koja možda s vremenom nešto malo lošije govori. Hvala vam lijepa. Dobivate opomenu kolegice Orešković. To je bila nekakav pokušaj replike i imate sada povrede Poslovnika od strane kolege Pavića. Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Pa nevjerojatno koliko kolegica Orešković nakon što je dobila udarce od predsjednika Milanovića, jer ta želja da mu se tu približite i da da apsolutno budete njegov glasnogovornik to je jako lijepo od vas. Argumenti vam apsolutno ne stoje. Ako je u nečemu jaka stranka i premijer to je upravo utjecaj u Bruxellesu i po 25 milijardi eura koje smo dobili Schengen, eurozona, da znamo gdje ste vi. Ne znate voditi ni financije u vlastitoj stranci. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić to je opomena jer je bila replika pa idemo, imamo još jednu povredu Poslovnika kolegica Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Kolegica je povrijedila članak 238. Poslovnika jer vrijeđa zastupnike pa tako i sve ostale koji nas slušaju. Kolegice ovo što vi preporučujete predsjedniku možda bi bilo dobro da kažete svaki dan sebi u ogledalo pa kažete da li ja ne polazi sve od mene, nije sve ja, ja, ja. Nisam ja jedina vertikala, pogotovo moralna. Hvala. Bila je replika, pa dobivate opomenu. Idemo dalje. Sada je na redu kolega Cappelli ima repliku. **Cappelli, Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade. Ja bih citirao, kaže Europsko vijeće je ponovilo svoju oštru osudu agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine. Potvrdilo je punu potporu neovisnosti, suverenitetu, teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, te predanost Unije u pružanju političke i vojne potpore. Samo sam htio još jednom naglasiti za sve one koji ni turistički ne žele ići u Ukrajinu jer se boje i turistički otići, bilo bi bolje da su glasali pa bi vidjeli što znači, a kad bi danas išli itekako bi se brzo vratili pa digli ruku kad nisu htjeli dignuti. Što se tiče još jednom čestitka svima u Hrvatskoj, vama posebno i Vladi što su svi vanjsko-politički ciljevi ispunjeni ulaskom u Schengen u Schengen i eurozonu. Ja bih samo postavio jedno kratko pitanje, a to je suradnja trans atlantska suradnja sa Amerikom i važnost ne samo u ovom trenutku ovo što smo uspjeli do sad sa SAD-om nego i u budućnosti i na razini Europe ili Hrvatske. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Što se tiče odnosa sa SAD-om, dakle potpisivanje ovoga sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je najkonkretniji mogući oblik potvrde bitno razvijenijih odnosa između SAD-a i Hrvatske, ulazak u Global entry program. Prije toga konačno izuzeće Hrvatske kada je riječ o vizama koje su bile potrebne za hrvatske državljane pri putovanju u SAD. Istodobno itekako intenzivna suradnja u području obrane koja se manifestira kroz niz aspekata, o tome ćemo još čuti i vidjeti i u sljedećim mjesecima, a naravno i energetska suradnja kao ključni dio globalnih odnosa u ovom trenutku kroz politički dijalog koji vodimo. Prema tome, komplementarnost onoga što radi EU u Sjedinjenim Američkim Državama reflektira se i na bitno bolje odnose između SAD-a i Hrvatske uključujući i molitveni doručak na koji ide gospodin Bartulica. Kolega Hajduković, izvolite. I dok je u Vijeću Europe naš stav bio jasan bilo kao zastupnika u Parlamentarnoj skupštini, bilo kao Vlade koja sjedi u Vijeću ministara da ćemo je podržati. Mene zanima koji je vaš stav za ulazak Kosovo u EU, odnosno na koji način ako ćemo je podržati vi je planirate podržati. Drugo pitanje je vezano za gorski Karabah. Iako se njega doticalo doduše ovlaš na sastancima do sada zadnje informacije sa kojima raspolažem govore u prilog tome da ako se nešto vrlo brzo ne poduzme slijedi nam velika humanitarna katastrofa, velika humanitarna katastrofa na vratima Europe. Ono što me zanima jest postoji li ta svjesnost i na Vijeću i znate li i vi nešto o tome hoćete li tu temu poticati? Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Hajduković. Što se tiče stava Hrvatske u vezi Kosova i europskih ambicija Kosova one su više nego jasne. Ja sam to u konačnici istog dana kada je kosovski premijer Kurti otišao u Prag i podnio zahtjev za članstvo javno i obznanio i objavio, podržava europske ambicije i aspiracije Kosova. To smo više puta kazali i prigodom posjeta Prištini i u nizu razgovora koje imamo na različitim međunarodnim forumima. Vjerujemo da će naša iskustva koja ćemo prenositi kao što smo prenijeli i svim državama u našem susjedstvu koristiti i kosovskoj Vladi u adekvatnim pripremama. Koliko će taj proces trajati to je jako teško predvidjeti zbog činjenice da pet članica Unije nije priznalo Kosovo i to je objektivno otegotna okolnost, ali mi ćemo se truditi da Vijeće da nalog Komisiji da radi na onome što se zove mišljenje. Što se tiče gorskog Karabaha to u proteklih mjeseci nije bila tema, bila je tema kada je rat eskalirao sada u zadnjih nekoliko vijeća o tome nismo raspravljali. **Jandroković, Gordan Hrvatskog sabora, uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade. U godini isporuke zapravo i niza isporuka ulazak u Schengenski prostor posebice za nas koji živimo u blizinu granice, u ovom slučaju konkretno mađarske granice izazvao je veliko oduševljenje i dao nam je niz mogućnosti nesmetanog prelaska. Kako je oduševio nas, tako je oduševio i naše prijatelje s druge strane, a tako i čelnike lokalnih samouprava, dakle iz Mađarske sa kojima gajimo tradicionalno veliku suradnju i općine i gradovi. Već smo konzumirali te posjete nakon ulaza i zapravo smo osjetili tu potrebu. Razgovaramo o svemu kako o cijeni energenata, goriva, posebice energenata u javnom prostoru sa kojim upravljamo, pa cijeni hrane dotakli smo se dakako i žice. O žici podosta upita ima

graničnom prijelazu Goričan-Letenje. Prema tome, vidjeli ste i sami to iskreno oduševljenje svih koji žive u pograničnom području jer mislim da to svakome tko je blizu granice itekako jasno, ali jasno je onda i drugima samo ne žele dati odgovarajući kredit toj vijesti koja se dogodila slučajno, eto tako ničim izazvana. Što se tiče žice, što se tiče ograda naša je pozicija tu jasna. Mi nikada nismo optirali za građenje fizičkih barijera prema našim susjednim zemljama osobito prema BiH. Vjerujem da će dobra kontrola hrvatske policije što ljudima, što tehničkim unapređenjem nadzora granice omogućiti da i nama

ovim našim prostorima i u najbližem susjedstvu. Kad govorim o najbližem susjedstvu onda između ostalog mislim na Crnu Goru. Crna Gora je godinama slovila kao zemlja koja je uspješna zemlja u okviru NATO-a, odnosno u okviru priča zapadnog Balkana. To se na žalost u posljednje vrijeme mijenja. U posljednje vrijeme ono što vidimo prijeti zaista jednom lošom porukom, prijeti se da se takav jedan napredak u Crnoj Gori ne samo da zaustavi, nego se i preokrene. Ta situacija za Hrvatsku zasigurno nije dobra. Tamo je veliki utjecaj radikalnih elemenata iz Srbije i Rusije i to je nešto o čemu trebamo voditi računa. Pa je ono što mene zanima kad je riječ o određenim sastancima i određenim konzultacijama i sve ostalo

na obilježavanju Dana Hrvata u Crnoj Gori gdje se između ostaloga sastao i sa premijerom Abazovićem. Ja ću ga vidjeti siguran sam u nizu neformalnih kontakata tijekom boravka u Davosu sutra i preksutra kao što to obično biva svjesni smo situacije, svjesni smo kompleksnosti i nestabilnosti i nemogućnosti kvalitetnog funkcioniranja i Vlade i očekujemo i predsjedničke izbore i nakon toga i parlamentarne izbore i popunjavanje nekih ključnih tijela poput ustavnoga suda. Želimo da Crna Gora bude čvrsto privržena svom transatlantskom partnerstvu i pripadanju kao članica NATO-a i da ubrza svoj put i reforme prema EU, što znači i jačati političke snage koje istinski idu u tom smjeru, a štitit ćemo naravno

kosovski premijer Albin Kurti izjavio je prije nekoliko dana, pokušat ću ga citirat, da je njegov dojam da Srbija Crnu Goru, BiH i Kosovo smatra privremenim državama. Iz djelovanja vanjske politike Republike Srbije glede Republike Srpske i posebno ove priče 9. januara destabilizacijom u Crnoj Gori, naime sad je tamo aktualno da se hoće smijenit 6 načelnika jer su otišli u Skupštinu Srbije za dijasporu i naravno ovim tenzijama na Kosovu, ja sam razmišljao o tome zaključujući da u stvari da je premijer Kurti u pravu moje pitanje glasi smatrate li da je došlo vrijeme da se Srbija stavi pred jasan vanjskopolitički izbor hoće li konačno i dalje na Balkanu bit ruski igrač ili će …/Upadica predsjednik: Hvala vam/…ili će ovoga Hvala lijepa. Zastupniče Bauk, što se tiče dijaloga sa kosovskim premijerom Kurtijem mi se viđamo praktički svakih nekoliko mjeseci u različitim prigodama i mogu reć da se već dobro poznamo i meni su poznate njegove vanjskopolitičke analize i kada je riječ o situaciji na samom Kosovu, odnosima sa Srbijom, situaciji u regiji i uopće političkim promišljanjima u znatno izmijenjenim okolnostima koje su kao što znamo puno drukčije je došlo do tektonskih promjena sa ruskom agresijom na Ukrajinu i njenim refleksijama na stabilnost pojedinih dijelova Europe. Što se tiče naših pogleda i analiza one su prije svega omeđeni snažnim međunarodnim položajem Hrvatske zaštitom nacionalnih interesa i željom za stabilnošću svih naših susjeda i zato naša politika da sidro razvoja svih zemalja našeg susjedstva treba biti europski put…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…i ono što će izbjeć ove scenarije o kojima ste vi sada govorili i analizirali.

Želim napomenuti ovdje da smo mi cijeli ovih 30.g. od samog osamostaljenja hrvatske države radili na tome i evo to je stvarno veliki uspjeh što smo, što smo postigli i uskoro će taj ugovor doći na ratifikaciju u sabor. Da je to tolko bitna tema ja ću napomenuti, zato što je ACAP, to je udruženje hrvatsko-američkih profesionalaca koji prošle godine se održao u New Yorku, to posvetio kao glavnu temu i ove godine ACAP podržava, znači ovi profesionalci kojih ima preko 5 stotina u Americi, to su sve mladi profesionalci hrvatskog podrijetla. Oni će održat svoju konferenciju ove godine u Zagrebu i to će im opet biti glava tema. E sad, ja želim s vama, možete li pojasniti malo što to zapravo znači za uvoznike, izvoznike, gospodarstvo, ulaganje, studente…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…i ostalo, hvala Hvala vam lijepa. Zastupnice Bušić, drago mi je da baš vi dotaknete ovu temu o zemlji o kojoj puno znate i u kojoj ste živjeli. I kao i vi imao sam prigodu u niz situacija, evo i zajedno sa ministrom vanjskih i europskih poslova nedavno prigodom boravka u SAD-u razgovarati razgovarati sa nizom udruga Hrvata u Americi i za njih je taj korak dugo očekivani korak. Objektivno bilo je i vrijeme da se razriješi to pitanje koje znatno omogućuje i poboljšava i financijsku situaciju svih onih koji imaju tu izravnu poveznicu i sa našim, sa našom jurisdikcijom i sa SAD-om i na taj način izbjegavaju dvostruka davanja i kada je riječ o osobama i kada je riječ o gospodarstvu i to će bez ikakvih dilema pridonijeti i unaprjeđenju gospodarske razmjene i većoj mobilnosti ljudi, a čim je veća mobilnost razmjene će bit više i konačno ćemo moći emancipirati sve ono što Hrvati iz Amerike…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…a i

hrvatski narod to ne želi, riječi su dr. Franje Tuđmana prilikom dolaska vlaka mira u Vukovar 8. lipnja '97.g.. Obzirom da tada su hrvatski branitelji i Hrvati tog područja sanjali integraciju Hrvatske u euro, euroatlantske integracije u ime svih onih ljudi, ponajprije hrvatskih branitelja, svih stanovnika Vukovarsko-srijemske županije, svih onih mjesta stanovnika Vukovara, Iloka, Tovarnika, Tompojevaca, Starih Jankovaca, Nijemaca svih ostalih mjesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Osječko-baranjskoj županiji želim vam čestitati i zahvaliti na činjenici da taj san hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda i predsjednika Tuđmana koji je započet '90.-tih godina, a isti je završio ulaskom Hrvatske u schengentski prostor i euro, zahvaljujem.

Obzirom što živim na samoj granici osobno sam '91.g. svjedočio postavljanju granice, a i njenom ukidanju 1.1. u ponoć. Ukidanje je izazvalo oduševljenje ljudi koji žive uz granicu i od prvog dana primjećujemo pojačane migracije i sa vidljivim ekonomskih efektima. U zadnjih 30.g. RH postala je članica '92. UN, '92. međunarodno je priznata, '99. članica Međunarodnog olimpijskog odbora, 2009. članica NATO saveza, 2013. članica EU.

iz krajeva Hrvatske koji su blizu granica pa bilo to blizu granica sa Srbijom ili sa Mađarskom ili sa Slovenijom ili sa BiH ili su Hrvati iz BiH sa ovakvim oduševljenjem gledaju na ovaj promijenjeni međunarodni položaj Hrvatske i znaju kolike su koristi. I to je u biti najbolje svjedočenje onoga što smo zajednički ostvarili. Što se tiče onoga što je ostalo pred nama realno s obzirom na našu veličinu ne prejudicirajući da se možda neće osnovati još neke organizacije ili nekakve regionalne inicijative jedina velika bitna organizacija kojoj trebamo pristupiti je OECD. Pregovore o članstvu u toj organizaciji vodi ministar Grlić Radman. On može u svojim izlaganjima elaborirati kako ide taj proces. Tu smo sa još 5 država, 2 europske i 3 latinoameričke i vjerujem da ćemo i to kroz slijedećih nekoliko godina nevezano o bilo kojim drugim temama …/Upadica: Hvala vam./… ostvariti za razliku od ovih kojih o tome ne znaju ništa vi znate da je to izvorno naše. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade, nemamo više replika, pa idemo dalje sa raspravom. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da, kolega predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Odbor za europske poslove Hrvatskog sabora na svojoj 57. sjednici održanoj 17. siječnja raspravljao je o Izvješću predsjednika Vlade RH o Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022. godini na temelju nadležnosti iz Članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u prošloj godini predstavila je državna tajnica za Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova uvodno obrazloživši kako predsjednik Vlade na temelju Članka 11. stavka 1. Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH jednom godišnje Vlade RH jednom godišnje na početku prvog godišnjeg zasjedanja sabora podnosi ovakvo izvješće. Tijekom 2022. godine predsjednik Vlade nastavio je s praksom češćeg izvješćavanja o održanim sastancima Europskog vijeća stoga je sabor ranije raspravljao o izvješćima sa svih sastanaka održanih do prosinca 2022. Državna tajnica se stoga u svojemu izlaganju usredotočila na sastanak na vrhu EU i zemalja Zapadnog Balkana u Tirani 6. prosinca, zatim na sastanak na vrhu EU ASEAN održan Bruxellesu 14. prosinca te na sastanak Europskog vijeća održanom u Bruxellesu 15. prosinca. Sastanak na vrhu EU i zemalja Zapadnog Balkana održan je po četvrti put kao izraz snažne političke podrške EU ovoj regiji, dok je sastanak na vrhu EU ASEAN održan po prvi put u tom formatu te je tom prilikom obilježeno 45 godina diplomatskih odnosa između tih dvije organizacije. Teme o kojima se raspravljalo na redovitom prosinačkom sastanku Europskog vijeća bile su Ukrajina i Rusija, energetika i gospodarstvo, sigurnost i obrana, južno susjedstvo te transatlantski odnosi.

U raspravi su članovi odbora posebno pozdravili sklapanje sporazuma o ukidanju roaminga sa zemljama Zapadnog Balkana kao i dodjelu kandidacijskog statusa BiH izrazivši nadu da će isti biti poticaj za provedbu nužnih reformi. Raspravljalo se i o transatlantskim odnosima u svjetlu tzv. Zakona o smanjenju inflacije kao i o energetskoj tranziciji i poticanju obnovljivih izvora energije te o ozelenjavanju industrije. Nakon provedene rasprave odbor je sa 7 glasova za i 3 glasa suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese slijedeći Zaključak. Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022. godini. Otvaram raspravu. Prvi je prijavljen u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Stephen Nikola Bartulica. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, odlučio sam uvodno započeti izlaganje sa da istaknem određene pozitivne stvari, neću samo kritizirati. Treba reći da je dobro da je Hrvatska ušla u Schengenski prostor to je nama u interesu. Dobro je da je već spomenuto ovaj sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Amerikom potpisan, međutim jako je dugo to trajalo, predugo do samog potpisivanja. Ima puno razloga za to. Nije samo odgovornost na hrvatskoj strani, ali dobro je da je do toga došlo. Dobro da BiH je dobila status kandidata na nedavnoj vijeću, to trebamo pozdraviti i to je svakako u interesu Hrvatske. Što se tiče funkcioniranje EU mislim da se možemo složiti da postoje velike razlike. Ja za razliku od premijera Plenkovića nisam neobuzdani euroentuzijast, nisam ni euroskeptik ali jesam trezveni eurorealist. Tako bi opisao svoju poziciju. Dakle, nije to samo slučaj u Hrvatskoj nego u mnogim drugim zemljama gdje pojedine vlade odlaze, ulaze u ozbiljne sukobe sa Europskom komisijom. To naša Vlada ne čini. Gotovo je teško zamisliti da bi ova Vlada to učinila, ali u nekim pitanjima potrebno je proturječiti rekao bih lažnim autoritetima u Bruxellesu. I dalje ću to zagovarati kad je potrebno. Dakle, nužno nije svaka, svaki, svaka odluka ili prioritet u Bruxellesu u skladu sa našim prioritetima. Mislim da se možemo složiti da Hrvatska ima svoje specifične potrebe, okolnosti i treba voditi prije svega računa o tome. Kad je riječ o europskim institucijama podsjetit ću da se na neki način odvija ozbiljna kriza tih institucija i počet ću sa Središnjom europskom bankom čija čelna osoba Christine Lagarde zapravo je izgubila povjerenje financijska tržišta i zato euro prolazi kroz vrlo nestabilno vrijeme, turbulentno vrijeme i to će trajati. Veliki fondovi su osjetili da ona ne upravlja krizom i počeli su jako špekulirati o budućnosti eura i zato imamo velike oscilacije i povećanje kamatnih stopa u nekim zemljama. Kad se gleda danas u odnosu prije godinu dana koji su troškovi zaduživanja u Italiji, pa čak u Njemačkoj. Vidi se da su velike promjene na snazi i očekuju i analitičari da će top i dalje trajati prije svega jer Lagarde nema, ne ulijeva povjerenje i nedavno je izjavila, to sam ranije spomenuo da je tadašnja, sadašnja inflacija nezapamćena inflacija nastala iz ničega. To su njezine riječi iz ničega. možda je mogla razmislit da je jedan od uzroka što u zadnjih tri godine od pandemije nadalje je količina novaca povećana za skoro 40%. Možda to utječe na rast cijena. Ali Christine Lagarde tvrdi iz ničega imamo ovo stanje. Dakle u tim okolnostima pored toga imamo u Hrvatskoj nedostatak provođenja reformi. Sama nova valuta preko noći neće promijeniti naš standard, neće. Nije sama po sebi reformska mjera nego se prodaje hrvatskim građanima kao zamjena za one teže reforme koje ova Vlada nije provela. I zato složio bih se sa poljskim premijerom Morawiecki koji danas koristi naše nevolje kao još jedan argument u Poljskoj da nije vrijeme. Nije isključio uvođenje eura možda i smatra kao bivši bankar da Poljska danas sutra bi mogla izvući benefite iz toga, ali smatra svakako da sada nije trenutak. Za razliku od Tuska koji je dio pučke obitelji, koji zagovara euro, inzistira na tome u kampanji koja pomalo počinje u Poljskoj. takvu situaciju i mislim da nije slučajno da poljski premijer, konzervativni premijer koristi naše iskustvo negativno u svoju korist. Dakle, ponovit ću nije bio trenutak, to je bila nerazborita odluka. Još je teže stanje kod nas u odnosu na Poljsku, dakle još smo dalje od europskog prosjeka u eurozoni od Poljske i to neće euro promijeniti. Jednostavno stvari će ostati kakve jesu i nije istina, nije istina da svi koji su uveli euro su zbog toga imali gospodarsku korist. Neke zemlja su, njihov rast je usporen jer euro više funkcionira kao omča oko vrata, a ne kao nešto poticajno na žalost. Spomenut ću i jedno pravilo volim to istaknuti da u visokoj politici je zapravo zlatno pravilo da oni koji imaju zlato određuju pravila, oni koji drže zlato. To nismo mi, to su veliki i u europodručje to je prije svega Njemačka i Francuska. I kako to izgleda kolegice i kolege? Sa Grčkom koja je upala u velike probleme i skoro je jedno vrijeme bilo u pitanju da li će ostati u euro kao članica euro područja. Dug grčki je u vlasništvu prije svega francuskih i njemačkih banaka i zbog te činjenice političari nisu smjeli dozvoliti da Grčka napusti eurozonu, jer te banke bi doslovce propale. Prije svega Francuska i Njemačka koje su kupovale vrlo rado grčke obveznice. Prema tome, oni veliki određuju pravila ne mi. I danas sutra ako druga zemlja poput Italije ili neke treće upadne u velike probleme i hrvatski građani ponavljam i hrvatski građani će biti pozvani spašavati te zemlje i sudjelovati u tome, jer europske elite neće dozvoliti da ni jedna članica napusti eurozonu. Dakle, poanta je da postoje i ozbiljni rizici kad se uvodi zajednička valuta. Nije to samo win-win kao slušamo, nego to donosi i ozbiljne rizike sa sobom.

Oprostite. Nastavite gospodine./… Tu nabavu poznatu je vodila Ursula von der Leyen, otvorena je istraga oko okolnosti tih odluka. Ja od ministra Beroša još nisam dobio odgovor na pitanje koliko je Hrvatska do sada potrošila na cjepiva i koliko je planirano do kraja ove godine. Međutim, sasvim sigurno je da doze u velikoj količini nisu potrebne i hrvatski porezni obveznici će na žalost snositi posljedice i trošak tako nerazborite odluke. Ali ovo govorim radi toga što sve što se donosi u Bruxellesu i način donošenja odluka nije uvijek idealno ni transparentno nego i tamo postoji korupcija, pa na samom vrhu. Lijepo izgleda kad gospođa dođe u Zagreb pa se može popiti kava i neki povod proslaviti, ali uz svakodnevno funkcioniranje, EU ima bezbroj problema i tu je suština, da Hrvatska u tome ne pliva uvijek najbolje. Mi možemo se hvaliti sa milijardama koji su nam na raspolaganju, a nažalost zbog stanja u javnom sektoru, taj novac ne trošimo na pravi način, uopće. I dalje možemo očekivati demografski pad i dalje možemo očekivati da novac koji je na raspolaganju za obnovu Banovine neće se sve potrošiti zbog nedostataka i rekao bih, neodgovornosti u javnoj upravi i ništa nije tu pomaknuto. Zapravo je javna uprava samo veća, skuplja i sve nas košta, pogotovo hrvatske građane. Prema tome, bitne reforme nisu provedene, euro se prodaje kao zamjena za te reforme koje su puno teže, lakše se hvaliti sa eurom, a nažalost već nakon ovog kratkog vremena vidimo da svi ćemo gorko plaćati tu cijenu da smo žurili i nerazborito ušli u tu zajedničku valutu i žrtvovali kunu. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovanog zastupnika Nino Raspudić.

Nije baš najugodnija i najzabavnija i najzanimljivija stvar iščitavati izvješća sa sastanaka Europskog vijeća. Oni koji su to prolazili znaju o čemu je riječ. Naime, to je uvijek jedna vrsta mentalne masaže euronskim novogovorom pa čovjek čim čuje sintagme poput snažne poruke, stabilnost, izazovi, jačanje otpornosti i ostale briselske frazetine, odmah zna da je tu vrlo malo misli, a puno ispraznog fraziranja. Kao što je bilo slučaj i ranije i ponovo ću upozoriti na to, ovo Izvješće je elementarno nepismeno. Ovakve ozbiljne stvari koje dolaze u Sabor na raspravu treba lektorirati, a i trebaju proći neku vrstu korekture kako ne bi čitali u njemu stvari poput ovih, citiram, Rusija to zna i istovremeno puni svoje silose s ukrajinskim žitaricama. Dakle Rusija u društvu ukrajinskih žitarica puni nečijim silose. Pa ne punu s ukrajinskim žitaricama nego ukrajinskim žitaricama valjda puni silose, ovo je stranica 14. Pa onda na stranici 15 mi se javi neka crvena kriza, gledam kakva je crvena kriza, ali to je Crvenog križa. Dakle ovo nije lektorirano. Ili čitamo, primjerice u Izvješću sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu u ožujku, citiram, u zaključcima su čelnici ponovo pozvali Ukrajinu na zaustavljanje agresije na Ukrajinu i da povuče vojne snage i opremu iz Ukrajine. Stranica 9. Pozivaju Ukrajinu da obustavi agresiju na Ukrajinu, dakle mislilo se na Rusiju. Ovo je stvarno ispod svake razine i potpuno je neprihvatljivo da dobivamo ovako nepismeno sročena izvješća puna tipfelera koje očito nitko prije slanja u Sabor nije pročitao i ovo je nedopustivo i apeliram još jednom da se ta praksa promijeni. Idemo po redu. Sastanak na vrhu EU i Afričke unije, Bruxelles, 17. i 18. veljače '22. Istaknuto je kako je EU, kako je EU potrebna prosperitetna, stabilna, sigurna i održiva Afrika koja je sposobna suočiti se s izazovima u budućnosti, završen citat. Ali ne kaže se što očekuje Afrika od EU, kakva bi EU trebala biti. Dakle imamo perpetuiranje prema Africi neokolonijalnog diskursa koji ponovo vrsti ove uloge nadređenog i podređenog, onoga koji nešto očekuje i onoga koji se u ovom slučaju, Afrika, treba dokazivati. Doznajemo kako je predsjednik Vlade RH Plenković sudjelovao na okruglim stolovima posvećenim zdravstvenim sustavima i proizvodnji cjepiva te povezivosti klimatskim promjenama i jačanju održive ekonomije. U raspravi je istaknuo važnost nastavka zajedničke borbe protiv pandemije bolesti Covid-19, koja je pokazala da su svi zdravstveni sustavi ranjivi u vrijeme krize. Plenković je istaknuo kako afričke zemlje trebaju stabilne i predvidljive isporuke cjepiva, a Hrvatska je donirala, pazite sad, preko 700 tisuća doza cjepiva Africi, ovo je veljača, dok je u naprednim mjesecima predviđena donacija još 550 tisuća cjepiva. Predsjednik Vlade istaknuo je čvrstu podršku jačanju afričkih kapaciteta u zdravstvu, posebno u segmentu proizvodnje cjepiva. Dakle, bilo bi lijepo znati koliko su hrvatski porezni obveznici platili tih najmanje milijun i 250 tisuća doza cjepiva koje se sada guraju afričkim zemljama koje nešto i ne čeznu za dodatnim cijepljenjem. Tko će odgovarati za tu nerazumno naručenu i plaćenu količinu? Premijer je malo gudio i u klimatskim promjenama u kontekstu Afrike. Bolje da je potegao pitanje prestanka neokolonijalnog izrabljivanja od onoga što Francuska i dandanas radi u Africi pa nadalje. Prelazimo na neformalni sastanak šefova država i Vlada EU u Versaillesu 10. i 11. ožujak 2022. Kaže se, posebno je duga bila rasprava o ukrajinskom zahtjevu za članstvo u EU, pri čemu je bilo vidljivo da jedna skupina država članica podržava ambiciozniji pristup i snažniji izričaj deklaracije uz potvrđivanje perspektive i kandidatskog statusa, dok je druga skupina država bila opreznija, uz isticanje potrebe pažljivog i postupnog pristupa, pri čemu su naglašavali da ne smije biti prečica u proceduri. Koje zemlje? Dakle mi ponovo ne znamo koje zemlje su zastupale koje stajalište, očito su bili suprotstavljeni stavovi. Pa čemu izvješće kad nas ni o čemu bitnome ne izvješćuje HS? Nadalje se ističe za vrijeme rasprave o agresiji na Ukrajinu, navečer 10. ožujka bespilotna letjelica naoružana aviobombom srušila se na Zagreb, na sreću bez žrtava. Predsjednik Vlade izvijestio je kolege na sastanku o prvim informacijama koje su bile prikupljene. Kaže, iako je dosadašnjom istragom utvrđeno da je letjelica bila naoružana aviobombom s upaljačem te da je prilikom pada došlo do eksplozije, nastavlja se daljnja istraga kojom se treba utvrditi tko je i na koji način lansirao projektil prema Hrvatskoj. To je ožujak, pa evo ja bih pitao 10 mjeseci kasnije, više od 10 mjeseci kasnije tko je i na koji način lansirao taj projektil koji je pao na centar Zagreba, hoćemo li mi to doznati. Zaključak istrage je valjda dao glavni tajnik NATO-a Stoltenberg koji je utvrdio da je letjelica pala izvan Zagreba. Dakle, zaključak je Studentski dom na Savi nije u gradu Zagrebu kako smo mi cijeli život pogrešno mislili nego izvan Zagreba. Ipse dixit Stoltenberg rekao nema veze tko je bacio projektil, što se je dogodilo. Sastanak Europskog vijeća Bruxelles 24. i 25. ožujka. Ovo je gdje su citiram u zaključcima čelnici ponovo pozvali Ukrajinu na zaustavljanje agresije na Ukrajinu da povuče snage i opremu iz Ukrajine, evo to piše u ovom izvješću. Ovdje moram odati priznanje premijeru Plenkoviću što je stavio na dnevni red temu BiH, ali u finalnom zaključku nema spominjanja ravnopravnosti konstitutivnih naroda u BiH i ispravljanje izbornih reformi. Dakle, spominje se ali kamilica. Ističe se kako nije bilo rasprave o pandemiji Covid-19 već je u zaključcima potvrđen nastavak koordinacije, odgovora i predanosti nastavku međunarodne suradnje i solidarnosti. Dakle, počeo rat u Ukrajini završila korona. Oni bi svi najradije da se sve sad zaboravi što se radilo i da se ništa ne propituje. Kao što je već rekao tko je jamio je jamio, tko se cijepio cijepio, tko je zaradio zaradio, tko je stradao i poludio poludio. Izvanredni sastanak Europskog vijeća Bruxelles 30. i 31. svibnja. Prepoznata je posebnost država bez pristupa moru, a što je vidljivo u činjenici da je omogućeno privremeno izuzeće za naftu iz Rusije koja se isporučuje naftovodima. Dogovoreno je da se Europsko vijeće što je prije moguće vrati pitanju privremenih izuzeća. Dakle čitaj nema jedinstva unutar EU i dalje se kupuje ruska nafta i energenti. Sastanak Europskog vijeća Bruxelles 23. i 24. lipnja. Tu smo dobili novu ideju formirano je nešto što se zove Europska politička zajednica. Dakle, uz EU, Vijeće Europe, OECD i sve ostalo sad imamo Europsku političku zajednicu, to guraju Francuzi, to je EU pa tu je sad i Zapadni Balkan i ove neutralne zemlje, dakle gomilanje i preklapanje nekih birokratskih europskih okvira koji doista ne znamo čemu, Već sam postavio pitanje predsjedniku Vlade pa nije odgovorio je li na sastanku 23. i 24. lipnja obmanuo svoje europske kolege kad je rekao citiram: „Svi segmenti društva dobro su pripremljeni za promjenu valute koja će se dogoditi za manje od 6 mjeseci.“ Vidjeli smo svi što se dogodilo i on je poslije bio iznenađen i uvrijeđen i prijetio trgovcima. Dakle, nije istina da su svi segmenti društva bili dobro, dobro pripremljeni. Sastanak Europskog vijeća Bruxelles 15. prosinca 2022. taj je zadnji. Govorilo se o slučaju korupcije u Europskom parlamentu, e sad zanimljivo je kako se sada i u Bruxellesu vrti HDZ-ovska priča kako kriminal ima ime i prezime. Možda im je Plenković dao taj tip kao PR-ovski posušiti problem. Citiram: „Mnogi su čelnici u raspravi istaknuli osobnu odgovornost nekoliko uključenih osoba u slučaju korupcije i potrebu izbjegavanja dojama da se radi o cijelom Europskom parlamentu, a jednako tako i dojma da se korupcija preljeva na druge europske institucije.“ Završen citat. Dakle, ime i prezime, slična priča. Pa onda predsjednik Vlade Plenković ukazuje na važnost borbe protiv korupcije i zaštite integriteta europskih institucija. Postavio sam pitanje zašto onda opstruirate rad antikorupcijskog vijeće koje je europska tekovina u Hrvatskoj ne dolazite na saslušanja, zašto vam USKOK-ovi optuženici održavaju većinu, odgovor nisam dobio osim toga što već znam da sam ja na krvoj strani povijesti, a predsjednik Vlade je na pravoj. Blago njemu i svima uz njega. Na koncu uz svu ovu veliku priču o Ukrajini, o sankcijama 1, 2, 6 i 9 paket nedavno su objavljeni podaci Eurostata da je u prvih 11 godina prošle ratne godine u odnosu na prethodnu godinu vrijednost robnog uvoza u EU iz Rusije porasla sa 145,3 milijarde na 194,9 milijardi eura što je poraz od 34%. Kome onda vi mažete, mažete oči? A povećavaju uvoz iz te naše Rusije. Kao i prethodna izvješća ovo je potpuno neprihvatljivo i u formi i sadržaju i Klub MOST-a ga neće prihvatiti.

evo gospodin Raspudić je ponovno izrazio zadovoljstvo kao i uvijek dosada od njega to nismo niti očekivali, nesretan čovjek koji ne može biti s ničim zadovoljan. Čovjek koji zapravo i ne razumije naravno politički rječnik jer još uvijek je mislima i mentalno vezan za profesorske klupe. Mislim da bi bilo najbolje da se gospodin Raspudić vrati nakon isteka mandata na fakultet, na sveučilište mislim da bi mu tamo svakako bilo bolje jer u ovih uskoro 4 godine mandata apsolutno nije postigao ništa. Valjda bi izvješće trebao biti roman ili bismo trebali ga donijeti sa nekakvim vrpcama i ukrašen baroknim hiperbolama. Ako vi ne znate čitati izvješće, a onda znaju ga drugi čitati vjerojatno vi to ne razumijete i onda citirate stvari koje su uopće nebitne, ne ulazite u, u gro, u meritum stvari. Prema tome, govoriti tako loše i tako maliciozno o izvješću koje su pripremali moje kolegice i kolege to vam, naravno vi to možete, ali vam ne mogu ja a ne odgovoriti i ne mogu ne prigovoriti i ne mogu apsolutno vas definirati kao čovjeka koji zapravo ne razumije ništa, niti jedan proces još ste se ovdje na BiH referirali. Vas brine što piše u tom papiru koji je ovog trenutka više nebitan za vas. Ono što je bitno BiH nalazi se na papiru tamo negdje vani u Strateškom kompasu, u svakom dokumentu EU, u dokumentu NATO-a za druge. Ono što je nama bitno bitno je da Hrvati u BiH sada mogu politički participirati da je Zastupnički dom potvrdio Borjanu Krišto kao predsjednicu Vijeća ministara, da ćemo uskoro imati i vladu da Hrvati BiH su zadovoljni s time, a vi pitajte dolje njih, vjerojatno niste bili dolje, ja ne znam kad ste bili, odite malo u rodni kraj, pitate ih kako žive i što je naredno. Ja to vama govorim jer ja sam proživljavao sve to, vi to niste. Vi naravno, vi se tu smijete jer vam to jedino nakon ove stanke velike dok smo mi sve radili, onda ste se vi javljali i pisali svakakve tweetove, ali i to će doći na svoje jer ovaj, nismo se dugo vidjeli, a svašta je bilo u javnom prostoru i nefer ste nas iscrpljivali vašim netočnim, klevetničkim tweetovima, ali i to smo pretrpjeli. Pokazali smo otpornost. A ovo Izvješće koje vi ovdje, koje vam podnosimo jer izražavamo poštovanje, je rezultiralo time da je Hrvatska ušla u Šengenski prostor, a neke zemlje nisu ušle u Šengenski prostor, da je Hrvatska ušla u eurozonu, da se Hrvatska konačno odmakla od zapadnog Balkana, a vi ništa ne vidite. što vam je rekao g. Pavić, do Bratislave je prošao bez zaustavljanja, platio je kavu u eurima iako naši ljudi, naravno, uvijek i kao što su nekada u mislima razmišljali kako pretvoriti onaj dinar u marku, tako i danas euro. način plaćanja i platežno sredstvo euro gdje je opet unutra hrvatski identitet u kovanicama našim, vedutama potvrđen, dakle ni to vam nije dovoljno. Što biste dakle vi htjeli još? A ono o BiH, to vam ne mogu apsolutno nikako zaboraviti, vašu nekonstruktivnost, vaš nerad upravo, vašu nepodršku niti jedan korak niti jedan potez koji ste radili osim kritike, a zapravo vas djela sada demantiraju i ne možete vidjeti ni taj uspjeh hrvatske Vlade, niti jedna vlada do sada, ova Vlada, Plenkovićeva Vlada, svi ministri su pridonijeli da BiH dobije kandidacijski status za EU članstvo BiH. Naravno,

Hvala. Dakle, neću uopće ovaj, mislim da nema smisla uopće vama replicirati, vi ste ministar vanjskih poslova jer ste čovjek koji dakle nema kapacitete i koji na bilo koji način ne može ugroziti Andreja Plenkovića koji je i premijer i ministar vanjskih poslova u jednoj osobi. Dakle vama bi se trebale baviti nekakvi istražni organi, istražna tijela zbog zataškavanja korupcije u našim veleposlanstvima i to je ono čime ćete se vi baviti u idućim godinama. I dakle istina će vam pokucati na vrata, poštovani ministre, a oko doprinosa i vašeg pitanja zašto mi nismo zadovoljni. Pa ja nisam zadovoljan time da smo izgubili hrvatsku valutu, dakle da smo izgubili dio nacionalnog identiteta u najgorem mogućem trenutku i da zbog toga naši građani imaju neizdrživ udar na njihov standard, na njihove novčanike, na vaš novčanik, ja mislim da to nije nikakav udar jer znamo svi kakav je i zbog čega je takav, ali na većinu hrvatskih građana je to

apsolutno mogu samo biti ponosan na to, a vaši kapaciteti su poznati, vratite se ovaj, u Metković i dajte akreditacije za lađare, a uostalom, ja sam već rekao po načinu na koji se ponašate gdje nam ovdje radite igrokaze, performanse ispred Ministarstva vanjskih poslova gdje bunite hrvatski narod i hrvatske građane, gdje dovodite policiju, gdje politizirate pravosudni slučaj, gdje ovdje obmanjujete javnost mahanjem jednim rješenjem koji nije presuda nego je samo dakle nalog Ministarstvu da učini ispitni postupak. A vi g. Grmoja, sad šutite kada je sud donio upravo o Sabljaku, dakle donio 9. siječnja presudu, odbio je njegovu žalbu, o tome ne govorite ništa. Odvjetnica treba dolaziti sa g. Sabljakom, a ne vi, vi to znate jako dobro i vi ste ga izmanipulirali. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Povreda Poslovnika, Nikola Grmoja. Povrijeđen je čl. 238. Sramotno je da nakon ovoliko godina i toliko srušenih vaših rješenja gdje progonite čovjeka, dakle samo zato što je razotkrio korupciju, dakle da vi mene ovdje optužujete. Dakle sramota je, sramite se i sigurno ćete odgovarati pred institucijama RH kada one budu neovisne. To vam obećavam, dakle kada budu neovisne, kada ih mi oslobodimo, one će vam pokucati na vrata. Ovo je treća opomena, gubite pravo dalje rasprave. Sljedeća replika, poštovani Nino Raspudić. nepismeno, nelektorirano, nemušto izvješće u kojem između ostalog piše, kao što sam citirao na stranici 14, da je Ukrajina izvršila agresiju na Ukrajinu. Umjesto toga vi procjenjujete mene kao nesretnog čovjeka, valjda niste u stanju otkriti moju toplu pjesničku dušu, kao što ste prije godinu dana otkrili jednu drugu. Optužujete da sam ostao mentalno vezan uz profesorske klupe, kao da je to nešto loše, to je kao da ja vama kažem da ste vi ostalo mentalno vezani uz sumnjivo privatiziranu kafileriju u Sesvetama i taj živoderski milje iz kojeg ste potekli. Kažete kako nismo radili ništa u proteklo vrijeme. Pa nismo glasali za Zakon o obnovi, napravili smjernice strategije Banovine koje sad slijedite nakon 2 izgubljene godine. o Covid krizi smo bili potpuno u pravu, sad ne činite ništa, nema Covid potvrda, lani smo vam sve govorili,

ja sam očekivao od vas više g. Raspudiću, vi opet o nekoj privatizaciji, a ne znate ništa o tome da ako jedna mala firma gdje su svi radnici privatizirali, kad biste vi otišli u tu tamo firmu, pa vidjeli da su svi tamo radnici koji rade dioničari, kad biste vidjeli kako je ta firma narasla, al to je ovdje ispod svake razine da vi ovdje koristite i zloupotrebljavate saborske stolice koje su vam postale tvrde, mekane su vam profesorske sigurno i ja ne vjerujem da ćete biti nagrađeni na idućim izborima nakon ovakvog besplatnog vašeg rada i nikakvog doprinosa. Znate u matematici postoje i brojke koje su 1, 2 i 3, ali vaš rad je ovdje 0+0=0. Kada govorimo ovaj, vidim da vam je savjest možda nije čista zbog glasovanja protiv vojne pomoći Ukrajine.

Hvala lijepa. Poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče sabora. Kada je lektoriranje domet koji imaš doprinos sa europskim temama onda znači da imaš doprinosa nula. Kada, u doba kada smo ušli u Schengen u eurozonu si na krivoj strani povijesti dakle da je doprinos nula i vaš savjet možda g. Raspudiću da mu je vrijeme da se vrati na fakultet možda nije tako ni loš u cijeloj priči jel posao koji on ne vidi, koji je bio obavljen iza svega toga, a mislim da ga najviše muči kandidacijski status BiH i Borjana Krišto. Ja mislim da ga to muči najviše na svijetu, da je Andrej Plenković i vi da ste uspjeli okrenuti razmišljanje europskih partnera i da su izmijenili Izborni zakon jer kada nemaš osjećaje modernog suverenizma, kada ne vidiš što to dobro donosi Hrvatskoj baviš se lektoriranjem i to izgleda maksimalni domet g. Raspudiću. Imamo povredu poslovnika, onda ćete vi odgovorit. Izvolite povreda poslovnika Raspudić. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Ja sam 10% svog izlaganja posvetio uvodno o sramotnoj nepismenosti ovog izvješća i činjenici da čitamo rečenice poput toga da je Ukrajina izvršila agresiju na Ukrajinu. Ako vama to nije problem to govori o vašem dostojanstvu kao saborskog zastupnika, a 90% sam govorio sadržajno. Blago vama kad ste vi uvijek na pravoj strani i mene šaljete nazad u profesorske klupe. Ja sam bar, imam se gdje vratiti, ja sam odnekud došao ovdje, a odakle ste vi došli i slični vama koji ovise o partijskoj i šefovoj milosti i što ćete dogodine kada krene plač i škrgut zubi nakon izbora?

mislim da se je g. Raspudić dovoljno kompromitirao tako da je pitanje može li se uopće i vratiti, tko će ga primiti ovaj u profesorske, na profesorsko mjesto, a ja čisto sumnjam da bi, da bi netko slao tamo svoje študente ovaj kod g. Raspudića. Naravno vidim brka, brka pojmove dakle čuo sam da je Ukrajina izvršila agresiju na Ukrajinu. To sam čuo ovaj od g. Raspudića ili je valjda toliko ovoga sve skupa iživcirao, vidim da je napustio, nema dovoljno hrabrosti da se suoči ovdje i da razgovara kako treba, ali argumentirano nego vrijeđanjem i traženjem onih riječi koji će omalovažiti sugovornika, koji će mu nanijeti uvrede, koji će klevetati jednom bahatošću i aroganciju koja je očito zapravo imanentna vjerojatno i drugim kolegama iz njegovog kluba.

pandemija, potresi, gospodarski napredak, uključenje Hrvatske u eurozonu, u schengentski prostor, to su ogromni uspjesi osobito gledajući iz perspektive nekog ko dolazi iz BiH. Samo napredna Hrvatska uključena u euroatlantske integracije, međunarodno priznata, koja ima ugled, može pomoći Hrvatima u BiH. To se pokazalo i Hrvatima izvan RH, to se pokazalo i djelovanjem Vlade Vlade Andreja Plenkovića, premijera Plenkovića, vas ministre koji ste svojim djelovanjem doprinjeli da po prvi put nakon 20.g. visoki predstavnik u BiH donese odluku koja nije na štetu Hrvata nego ispravlja djelomično nepravdu koja je nanesena Hrvatima u prethodnom razdoblju.

Hvala lijepa g. Vidović. Vi kao čovjek koji dolazi iz Srednje Bosne i čovjek koji je i bio i hrvatski branitelj najbolje poznajete situaciju u BiH i jedini ste ovdje doista upravo rođenjem i životom kvalificirani govoriti o BiH. točno je ono što je naša politika, politika ove Vlade uspjela, a to je osvijestiti BiH kao multietnički specifikum, kao zemlju u kojoj jedini mogući opstanak, jedina moguća budućnost i prosperitet se može ostvariti ako se poštuje jednakopravnost triju konstitutivnih naroda, naravno i ostalih građana. Tako da veselimo se evo uskoro formiranju i vlasti državnom, državnoj razini tako i na federalnoj razini. Hrvatska će Vlada imati prvu sjednicu Vlade upravo sa Vijećem ministara što su oni i nagovijestili. Moj posjet vjerojatno će biti Sarajevu ili obratno, u svakom slučaju mom kolegi. Nama je u interesu razvijati i prekograničnu suradnju i pomagati financijski a i politički …/Upadica: Vrijeme./… Poštovani ministre Grlić Radman kada netko dođe u Hrvatski sabor obučen ovako kao dandy kao vi, a ima izlaganje na izvještaj koji je u najmanju ruku gramatički smiješan to može dovesti do zaključka u dva smjera. Ili je direktor ili ministar komunističkog kova koji nikad nije radio u životu i stvarao novu vrijednost ili je radio kod tatice u firmi koji mu je sve omogućio u životu pa onda i ova doći u Hrvatski sabor pred hrvatsku javnost ovakav sramotni izvještaj uopće prezentirat. Što se tiče Schengena, dakle ono što se vi u ovom trenutku isporučili hrvatskoj javnosti jest da se otvori granice Schengena da Hrvati mogu ići kupovat u Sloveniju. Što se tiče Austrije ona si je i dalje zadržala prava ako ne znate kao ministar još od 2015. godine da imigranti, zbog imigranata da su na granicama i kontroliraju. A s druge strane, dakle argument da će nam se povećat odnosno pojačaj turistička sezona vrlo je upitan zbog recesije koja je u EU.

zloća prestaje biti zabavna i kada vi, vi ne znate zapravo o meni ništa, niti sam je dužan vama ovaj govoriti, ali vidim ja sa kojih pobuda dolazite. Apsolutno što bi rekli promašili ste loptu i cijeli nogomet. Vaše su prve dvije minute, vi imate taj jedan stav koji hoćete impresionirati, a onda i kasnije dolazi do jedne velike praznine. Šetao sam s vama, vi me niste vidjeli 11. rujna, nosili ste krunicu itd., jeste li se ispovjedili, ali ja poštujem znate u saboru kada netko govori argumentima, ali kada tako podmeće, a onda je to jako, jako teško gledati. Al ja sam očekivao da ćete vi ponovno potegnuti onu priču od Livna itd., ali to je otišlo, nestalo jer ste shvatili da od toga nema ništa. Međutim, ja sam se raspitao i o vama.

Zahvaljujem. Gospodine ministre izmjenama koje je u izbornoj noći nametnuo visoki predstavnik olakšan je u provo vrijeme položaj prvenstveno Hrvata u Federaciji BiH, ali postoji i opasnost upadanja u jednu drugu zamku. I to se upravo događa. Dakle, Hrvati su odabrali SDP i lijevu koaliciju kao partnere u Federaciji u vlasti iako ta koalicija nema većinu u klubu bošnjačkog naroda. I sada ako u ovoj iteraciji da tako kažem Bakiru nije dovoljno 13 od 23 može se dogoditi da u nekoj drugoj iteraciji Čoviću odnosno Hrvatima ne bude dovoljno ni 19 od 23. Mislim dakle da je ovo jedno ad hoc rješenje koje je riješilo sadašnju situaciju kao što priča o predsjedništvu se sama od sebe riješila jer se Komšić na slijedećim izborima ne može kandidirat pa smo dobili 8 godina

Hvala vam lijepa gospodine Bauk na doista ovom i konstruktivnom naravno zapažanju. Ja nisam rekao da je to konačno rješenje, to je palijativno rješenje, ali to je zapravo, to su uvodne ja bih rekao polazne osnove za konačno rješavanje. Sada treba doista iskoristiti ovo vrijeme kada se mogu, znači imamo sad novu, novu koaliciju, znači u vlasti postoji ta osmorka, ima njihova spremnost da se uđe u reforme. I upravo ovo što sam rekao postoji taj politički sporazum kojeg su stranke političke potpisale 12. lipnja u Bruxellesu znači tu se daje neki rok, neko vrijeme da se izvrše sve te reforme, a to je sve pobrojano upravo zahvaljujući nama jer mi smo zapravo kazali ili govorili o tome koje su to nužne reforme. A to je osigurati znači dugoročno jednakopravnost hrvatskog naroda bez obzira koliko će ih biti za 10, 15, 20 i tako godina. Znači da se osigura ta čarobna formula koja će zagarantirati upravo institucionalnu funkcionalnost BiH na ovim

moje pitanje bit će tj. više pitanja. Prvo je što vi kažete o ovoj konverziji, premijer je najavljivao da će biti konverzija iz kune u euro, da će biti 0,2% povećanje cijena. Što vi kažete na to jer vidimo da je povećanje cijena, ja ću vam dati poslije i usporedbu sa Slovenijom, određenim lancima koji su isti, što vi kažete na to što je euro metio omču oko vrata krajnju omču našem narodu? I uz to ja sam ponosan što sam klubu saborskih zastupnika koji su glasali protiv uvođenja eura. Ja sam ponosan iznimno što smo glasali protiv Zakona o obnovi koji je sad de facto ste priznali da ima 2 godine da ste ljudima manipulirali. I naravno da sam sretan što sam glasao protiv svih korona mjera i što sam prikupljao referendumsku inicijativu koja je nanila velike štete. I mene zanima kako vi gledate na korona mjere koje su nanile štete RH …/Upadica: Vrijeme./… ali i cijeloj EU na koju se vi pozivate. A iznimno sam ponosan na sve što sam Hvala lijepa gospodine Bulj, pa naravno da, pa ne može nikada biti 100%, nikada ne postoji nikakvo zadovoljstvo svih građana, pa to je upravo i vidljivo naravno i u drugim demokratskim zemljama EU. Ali ono što mi govorimo kada smo ulazili u Schengensku zonu, kada smo u eurozonu zapravo mi smo samo slijedili one korake koji su u konačnici zaokružili integracijski put. Dakle, sve je sadržano i u ranijim ugovorima EU na koje smo se obvezali. Dakle i u Maastricht-om ugovoru, dakle jedna potpuna finalizacija, potpuna integracija. Na koncu to je nama i cilj. Zašto ne biti ako već dijelimo zajedničke europske vrijednosti zašto onda ne idemo dokraja u integraciju, pa upravo će euro osigurati znači i veću, posjete Hrvatskoj, upravo i gospodarstvenicima i jednu gospodarsku sigurnost, a naravno prezentirat ćemo svi, svi naši, sve naše prednosti i o tome ne bih ja govorio, govorio je premijer i ministar financija o tome. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. završili ste replike, možete sjest. Povreda poslovnika, ovo je treća opomena g. Bulj, pa samo vas upozoravam. …/Upadica Bulj:

povrijeđen je čl. 238. omalovažavate zastupnike i javnost. Činjenica da ste velike štete nanijeli RH što je euro sada uveden, velike štete našem narodu, omča, konop je oko vrata i zatežete ga. Korona štetne mjere koje ste uveli napravili ste od gospodarstva i od ljudi katastrofu, ljude ste prisiljavali da se cijepe, koji su učinci toga cijepljenja, koji su učinci covid potvrda, koji su učinci …/Govornik se ne razumije/…recite mi, što je se dogodilo sa korona mjerama,

Proglašavam pauzu od 10 minuta i molim stražu da izbaci g. Bulja vani. Potpredsjedniče, kršite poslovnik stvarno, ovo nije u redu, ovo nije u redu, ovo nije u redu.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče možete li najprije reći koju je sankciju dobio zastupnik Bulj, jer smo ako smo dobro čuli rekli ste u trostrukom trajanju što nije u, ne postoji ta poslovnička institucija. obzirom na određene prijepore oko brojana broja opomena u jednoj točki predlažem da ovu sankciju u dvostrukom trajanju ukinute da bude samo u jednostrukom. Zahvaljujem.

evo malo se strpimo pa ćemo se ponašati tako. A za ovo ne znam je li Poslovnik, rečeno mi je da nema trostrukog, ja znam da su zastupnici bili kažnjavani sa 2 dana, e sad je pitanje matematički, vi ste matematičar pa ću vam to poslije razjasnit sa stručnim službama šta to znači.

Vlada Andreja Plenkovića je u više navrata rekla da ima dva glavna cilja, a to je ulazak Hrvatske u Schengen i ulazak Hrvatske u eurozonu. Što se tiče ulaska u Schengen evo i u ime Hrvatskih suverenista mi im čestitamo i smatramo da je ovaj posao dobro odrađen jer je Hrvatska dosada bila članica drugog reda unutar EU jer upravo prilikom ulaska u EU ondašnja vlast kao glavni argument je navodila da je jedan od najvećih benefita EU slobodan prohod roba i ljudi diljem cijele Europe. Tek smo to ostvarili sa 1.1.2023. godine. Međutim, o tom potom koliko Hrvati će moći financijski putovati u druge zapadnoeuropske zemlje, a to ne bude samo da idu preko granice samo zato što je negdje nešto jeftinije. Jer nažalost izvan ovog sabora i izvan Banskih dvora postoji nešto što se zove Hrvatska. Postoje ljudi koji žive sa 500 eura plaće. Postoje ljudi koji žive sa 250 eura mirovine. Postoje brojni socijalni slučajevi. Nije Hrvatska ovih 151 zastupnik koji imaju u prosjeku 2 i pod do 3 tisuće eura plaće ili pak 20-ak ministara i premijer koji imaju u prosjeku 3-3,5 tisuće eura. To nije Hrvatska. što se tiče ulaska u eurozonu smatram da ste napravili kardinalnu grešku. Naime još u lipnju na sastanku Europskog vijeća predsjednik Vlade je rekao da su svi segmenti društva dobro pripremljeni za promjenu valute koja će se dogoditi za manje od 6 mjeseci, članstvo u EU području pozitivno će se odraziti na ukupnu reputaciju i rejting Hrvatske prije svega u ekonomskim i financijskim krugovima porastom kreditnog rejtinga i privlačenjem investicijskim rejtingom, naša otpornost kao države, društva, gospodarstva i građana, svemoguće krize bit će snažnija članstvom u eurozoni. Taj isti premijer je spomenio još 2019. godine 28. veljače da će rast cijena biti jednokratan i blag i da će ta konverzija iznositi od 0,2 do 0,4% što se tiče primjera drugih članica koje su u eurozoni i da će to biti biti 2 lipe na jednoj kavi znači 9 kuna i 2 lipe. Pa evo ja bih volio da evo nema više premijera, evo tu je ministar da odemo u bilo koji kafić u Hrvatskoj je kava poskupjela za 2 lipe, evo ja častim i povest ćemo sve saborske zastupnike na moj trošak, samo nađite takav kafić gdje je ta kava poskupjela za te famozne 2 lipe. Isto tako, vrli guverner Vujčić koji je naprosto nestao zadnja 2 tjedna, nema ga nigdje. Nema niti jedne njegove izjave, pametne ekonomske izjave, je 28. veljače 2019. godine, pardon 12. listopada 2021. godine rekao, veliki rast cijena nakon uvođenja eura je mit. Famozni Faktograf 29. travnja 2019. veli zbog konverzije eura cijene bi mogle rasti do 0,37% osvrćući se upravo na izjave Hrvatskih suverenista koji su upozoravali da će doći do drastičnog rasta cijena. I onda imamo vrhunac više savjetnice pri HNB-u Andreje Pufnik koja je prije nepunih mjesec dana izjavila 21.12.2022. godine slijedeće. Vrlo je malo vjerojatno da će trgovci cijene zaokruživati na više. Viši savjetnik pri HNB-u. I danas imamo ovo što imamo. Imamo što je potvrdio Državni inspektorat, povećanje određenog dijela cijena roba i usluga neopravdano od 5 do čak 50% koji se dogodio neposredno nakon ulaska u eurozonu. Mi smo godinu dana u ime Hrvatskih suverenista upozoravali da je suludo ulaziti u eurozonu posebice kada je inflacija počela rasti. Niti jedna država eurozone nije ušla u europodručje sa inflacijom koja trenutno u Hrvatskoj iznosi 13,1¸%. Niti jedna. Nije se imalo sluha kod vladajućih. Nije se htjelo odgoditi ovaj ulazak dok se situacija ne smiri jer vi danas jednostavno ne možete dokazati je li netko neopravdano podigao cijene ili je on podigao cijene zbog inflacije ili je lovio u mutnome jer upravo zbog te inflacije vi to ne možete dokazati. Da smo imali normalne uvjete pod navodnicima inflaciju od 2%, kakva je nekad bila, onda ste mogli bez ikakvog problema u roku od tjedan dana pronaći sve one koji su neopravdano dizali cijene. Vi to danas ne možete. I zato danas snosite političku odgovornost, Vlada Andreja Plenkovića jer je to njen projekt i nemojte prebacivati svu krivnju na trgovačke lance, na ugostitelje i na ostale davatelje usluga. Unatoč upozorenjima, vi ste Hrvatsku gurali i ugurali u eurozonu u doba najveće financijske krize i inflacije cjelokupne eurozone, uključujući i hrvatske od Domovinskog rata i zato imamo ovo što imamo. I sad se vi čudite. I neki dan premijer Poljske sazove tiskovnu konferenciju i posveti dio tiskovne konferenciji Hrvatskoj i kaže, ovo je najbolji primjer zašto neće Poljska ući u eurozonu. Jedna Poljska koja ima 40 milijuna stanovnika koja je puno prije nas ušla u EU, koja je financijski daleko jača od nas. Jesu li oni na krivoj strani povijesti? Vrlo često rečenica koja se zadnjih nekoliko tjedana koristi, za sve nas koji smo i protiv uvođenja eura u ovom trenutku i koji smo glasovali protiv obuke ukrajinskih vojnika i s ponosom smo glasovali protiv obuke ukrajinskih vojnika i nismo na krivoj strani povijesti. Nismo na krivoj strani povijesti. Je li Austrija, je li kancelar Austrije s kojim je Plenković brijao na Krku prije mjesec i pol dana također, na krivoj strani povijesti? Pustimo priče Austrija je neutralna zemlja. Zašto ima 200 i nešto vojnika u BiH? Jesu li oni Jesu li oni na krivoj strani povijesti? Hrvatska povijest je pisana 90-ih godina. Mnogi oni koji su tada mogli, a sjede u Vladi i bili vojno sposobni, nisu uzeli pušku. Onda nije bilo bitno na kojoj si strani, zar ne? I sada će takvi pametovati svima ostalima da su na krivoj strani povijesti. Znate koliko je to ferma, ta izjava? Evo ovoliko. Apsolutno ništa. Hoće li Austrija biti kažnjena od EU zbog toga što nije dozvolila obuku ili pak Mađarska? Hoće li biti kažnjena sa smanjenjem europskih sredstava jedna Češka što nije uvela kao službenu valutu? Neće. Znači nemojte do te razine banalizirati stvari. Snosite odgovornost za ovo što ste stvorili dodatnu sirotinju među hrvatskim građanima, što će to prouzrokovati iseljenje Hrvata. Otić će nam još 100 tisuća građana. Vjerujte mi. Moja mama, 35 godina radnog staža, 340 eura mirovine. Sjedi i plači. Vjerojatno je tako i sa vašim roditeljima. To vam je Hrvatska, gospodo, a ne ovo ovdje u sabornici. Izađite malo među običan puk. Isto tako, u Izvješću moramo spomenuti da se bojimo da što se tiče sigurnosti i obrane, pogotovo što se tiče zaključaka iz prosinca, se spominje da Europa mora više raditi za vlastitu sigurnost u području obrane, da slijedi strateški plan djelovanja te povećati svoju sposobnost samostalnog djelovanja. Što je sljedeći korak? Stvaranje zajedničke europske vojske? Hoće li hrvatska pobjednička vojska biti podružnica europske vojske? Ide se u tom smjeru. Isto moderni suverenizam, zar ne? Hvala vam lijepa.

prije ulaska u EU donosili Zakon o suradnji Sabora i Vlade u europskim poslovima, ideja podnošenja izvješća o sudjelovanju predstavnika RH, dakle predsjednika Vlade u radu Europskog vijeća je imala za ideju da ovdje razgovaramo o svemu onome što se događa na razini EU, a što ima direktne posljedice na RH. Prije svega, Prije svega, mislili smo na ekonomske, ali i političke događaje i odluke koji se reflektiraju na svakodnevni život naših sugrađanki i sugrađana. Nažalost to se u zadnjih nekoliko godina pretvorilo u jednu veliku raspravu o BiH, a unazad godinu dana i o Ukrajini. Da, činjenica je da se u Ukrajini događa rat, da je izvršena ruska agresija na nju, ali poštovane kolegice i kolege, mi ne možemo dozvoliti da ovdje ne raspravljamo o stvarima koje su direktno vezane uz život naših ljudi, funkcioniranje RH, ali prije svega, kako ovdje u našoj domovini primjenjujemo stvari koje se odlučuju na sjednicama EV-a. Primjerice, na Vijeću 20. i 21. listopada ove godine govorilo se o potrebi ubrzanja zelene tranzicije, nešto što bi za Hrvatsku i njene građane, pogotovo u vrijeme energetske krize moglo biti izuzetno bitno i Hrvatska, naravno, na sjednicama Vijeća predstavljana po premijeru, sve to podržava. Govori se biranim riječima, govori se lijepo, cifrano, ulickano, hvalimo se nekakvim našim uspjesima, a realnost u RH je sasvim drugačija. Poštovane kolegice i kolege, ovo je primjer jednog natječaja, jedno poziva za dodjelu sredstava iz fondova EU, konkretno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje od 2021. do 2026. koji se odnosi upravo na zelenu tranziciju. Predmetni javni poziv je zatvoren 28. veljače 2021. g. Do dana današnjeg nitko od onih koji su se na to prijavili, na ovaj projekt, na ove fondove nije dobio odgovor i ne zna se kome su sredstva dodijeljena. Sredstva koja postoje, sredstva koja se nalaze na računu, a koja bi trebala biti ovdje iskorištena kako bi se zelena tranzicija u Hrvatskoj ubrzala. Navodno, odluka će biti donijeta u veljači ove godine, točno godinu dana nakon zatvaranja javnog poziva. I onda se mi čudimo što se sredstva iz fondova EU ne koriste u onoj mjeri i u onoj dinamici u kojoj bi to željeli i onda se čudimo što osim, osim kroz iseljavanja, nemamo niti jedan drugi mehanizam kojim bi BDP po glavi stanovnika približili prosjeku EU. Poštovane kolegice i kolege, u Bruxellesu jedno, u Zagrebu drugo. I dopustite mi samo još jednu crticu vezano uz ovaj javni poziv. U njemu je na raspoloživih 100 milijuna kuna došlo 550 milijuna kuna prijava. 550 milijuna kuna. 5,5 puta više od onog što je za to namijenjeno, za zelenu tranziciju 100 milijuna kuna. A mi na sjednicama Europskog vijeća imamo predsjednika Vlade koji govori i podržava njeno ubrzavanje. Od onih silnih milijardi eura koje su nam stavljene na raspolaganje, mi za ovako važan projekt izdvojimo 13 milijuna eura, a onda godinu dana niti to nismo u stanju podijeliti i primijeniti u korist hrvatskih građana. E to je ono o čemu od predsjednika Vlade nismo čuli niti riječ kada je govorio o sjednicama EV-a. Da li je Da li je on svojim kolegicama i kolegama s kojima tamo sjedi govori o tome na koji način provodi odluke ili je to samo još jedna prilika da se svi sjednu i nešto malo bistre i nakon toga nikom ništa. Ali to nije jedina stvar. Ako pogledate sva izvješća EV-a, na svakom od njih ima točka energija i ekonomija jer je to za EU važno, važno je za njene građane, pa tamo imamo primjerice transparentnost energetskog tržišta kao nešto o čemu bi trebale težiti sve države članice, što je Plenković prihvatio, kako je to primijenio u praksi? Pa vidjeli smo u slučaju INA-e i sredstava koji su preko HDZ-ovca iz INA-e završile na računu Plenkovićevog prijatelja. Imamo dalje. Olakšanje, pojednostavljenje dozvola za solare. Da, ima jedna točka koja se odnosila ubrzanje procedura za izgradnju i početak rada izvora obnovljive energije. Realnost, HEP i državna administracija koče projekte energetske tranzicije. Primjerice, za priključenje na mrežu, HEP bi dozvolu trebao izdavati u roku od 30 dana. Realnost, na tu dozvolu se čeka mjesecima, a često i duže od toga. Odluke EV-a, zaključci EV-a, svi ti dokumenti o kojima mi ovdje raspravljamo, divimo se, u Hrvatskoj ostaju mrtvo slovo na papiru. Ostaju mrtvo slovo na papiru, a ne bi trebali biti. Ono što prihvatimo, mi bi trebali i provoditi. I onda je posebno smiješno kad netko govori o ostajanju na krivoj strani povijesti. Ma za svaku odluku za koju je Plenković digao ruku na EV-u, s kojom se složio, a koji onda u Hrvatskoj ne zna, ne želi ili ne može provesti, on i HDZ-ova Vlada ostali su na krivoj strani povijesti. Za svako kašnjenje i kaskanje Hrvatske u odnosu na druge članice EU koje je nepotrebno, a koje se događa samo zbog sporosti državne birokracije i zbog toga što HDZ ne zna, ne želi ili ne može provesti promjene koje su Hrvatskoj potrebne, ostajete na krivoj strani povijesti. I još jednom, u Bruxellesu je sve divno i krasno, a onda povreda, provedba u Hrvatskoj kaska. Pa samo još jedan primjer. Smijenjena ministrica Tramišak je navodno izazvala bijes predsjednika Vlade jer je surađivala sa Uredom europskog javnog tužitelja. Je li predsjednik Vlade o tome govorio u Bruxellesu? Bojim se da ne. Poštovane kolegice i kolege, izvješća sa sjednica EV-a trebala su biti dobra praksa. Da mi ovdje u Hrvatskoj govorimo o onome što se događa u EU i kako to možemo iskoristiti za svoj napredak. U konačnici, postali su travestija i u većini slučajeva ili palamudimo o BiH ili lažemo sami sebe. Kao takva, ona nemaju ama baš nikakvog smisla. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovanog zastupnika Marka Pavića. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa premijer nas je više puta podsjetio da je EU prvenstveno unija vrijednosti, što g. Peđa Grbin očito nije shvatio, gdje je SDP upravo na krivoj strani povijesti, gdje on tu govori da mi palamudimo o BiH, gdje govorimo da palamudimo o Ukrajini, a sramota je da evo, i ne sluša i izlazi da kvazilider oporbe i pravi lider oporbe je Milanović, ne zna šta se raspravlja na EV-u, kako on misli biti premijer? Kako on misli voditi državu kad ne zna uopće što je uloga EV-a i da je tema Ukrajine apsolutno dominirala, a naravno da ne zna šta se događa jer kad ode u Njemačku, ne primi ga ni kancelar Scholz. Pa kako bi se on borio za hrvatske interese kad ni gđu. Benčić ne primi šefica Zelenih u Njemačkoj, njega ne primi kancelar Scholz, nema pojma šta se radi na EV-u i i onda bježi od vrijednosti jer kjlučna stvar rasprave na EV-u su zajedničke vrijednosti koje zajedničke mjere i djelovanje imamo sukladno tim vrijednostima i to da ste vi na krivoj strani povijesti i da ima, da je predsjednik SDP-a ovakav govor održao gdje apsolutno ne razumije europske teme, to je toliko porazno da on ne može biti premijer jedne europske članice. To je toliko porazno i to građani vide, da nemate lidera, tražite si lidera, on nije, on nije premijerski kandidat i kada SDP-ova Vlada gubi milijarde eura, Milanovićeva Vlada se nije znala, zašto se tada nije lupilo šakom o stol i reklo e izborit ćemo se za milijardu eura ekstra u regulativi jer se o EU fondovima, dakle pojedinačni natječaji se uopće ne raspravljaju na Europskom vijeću, pa dajte kolegice pa vi barem znate nešto o EU fondovima da mu to malo objasnite, da se na Europskom vijeću dogovarao budžet gdje je Hrvatska izborila 25 milijardi eura, a Milanović nije to znao i izgubio milijardu eura, bila je regulativa kada se u regulativu upisalo da one države koje su imale krizu 2008., a ušle su na, do 2013. u EU da dobivaju 10% više. Mogli smo dobit milijardu eura više da se vaša stranaka znala šta se radi na Europskom vijeću. Prema tome, tu sramotu koju sam sada čuo ja sam toliko šokiran s SDP-om i da upravo ono što je glavna vrijednost Unije, a to su vrijednosti i zajedničko koordinirano djelovanje, a tu ide i taj moderni suverenizam jer ne bi bilo ni kreditnog rejtinga, ne bi bilo ni ovakvih mjera, ne bi bilo ni 3,6 milijardi eura za subvencioniranje inflatorne mjere, ne bi bilo 25 milijardi eura za što smo se izborili za ovo 10-ljeće, ne bi bilo mnogo toga da se nismo na Europskom vijeću znali za to izboriti i to je politika modernog suverenizma premijera Plenkovića, a ovo nesnalaženje oporbe da uopće ne znaju o čemu se priča i da u zakonu koji definira koliko puta premijer treba doć da uopće ne razumiju. Pitanje BiH, smijte se, smijte se, pitanje BiH dal će nam se otvoriti i drugi front u susjedstvu, pitanje je sigurnosti, tako g. Bauk, pitanje je sigurnosti i vi da se tako neodgovorno ponašate želite vodit Hrvatsku, ha hvala vam lijepo, a građani to vide, građani to vide i vide isto tako i g. Raspudića kojem isto tako smeta da smo se bavili BiH, da je BiH dobila kandidacijski status. Al te vrijednosti vidimo isto tako da Hrvatska postaje energetski hab, da smo završili, ova Vlada je završila LNG terminal i udvostručuje kapacitete, da je austrijski premijer, austrijski kancelar i premijer Bavarske bili u Hrvatskoj, to je to partnerstvo i taj moderni suverenizam da su nam i oni pružili ruku tu u ulasku Hrvatske u Schengen i sve to je dovelo do jačeg standarda građana, do rasta BDP-a sa 61 na 70%, do povećanja zaposlenosti i do toga da smo 1.1. ušli u krug s 15 zemalja koje su u NATO-u, Schengenu i eurozoni. Rumunjska i Bugarska to nije, nisu ušle u Schengen. I Hrvatska je znala i tu manevrirati isto tako da damo potporu našim prijateljima u Rumunjskoj i Bugarskoj, ali isto tako da se znamo izboriti za zasebnu odluku, da znamo otić premijeru Češke i zamolit ga za takvu odluku i da znamo otić predsjedniku Macronu i isto partnerski izdogovarati da se zasebno glasa. Prema tome, tu nema nekog sljedovanja. I sada kad vi govorite, pa šta nismo više, naravno da je moglo više da smo ušli 10.g. ranije ko Slovenija bili bi i sa ovim svim EU sredstvima već blizu prosjeka EU. Ali Ali upravo ta zajednička vrijednost i zajedničko koordiniranje i to guranje u pijesak oporbe da su na krivoj strani povijesti, da su na krivoj strani znanosti, što slušamo od kolega iz Mosta oko covida, da su na krivoj strani civilizacije, to dovoljno govori i to građani vide. dobivanje kandidacijskog statusa BiH i izmjena Izbornog zakona dovelo je do smirivanja situacije u susjedstvu. Kolege Bartulice isto nema, ali ukidanja vize, on sad ide u Washington, Vlada je isto tako osigurala ukidanje vize, ministar Božinović je osigurao isto tako s premijerom poseban sustav, koliko ministre ima zemalja EU taj sustav da se u 30 sekundi može uć u SAD? Dakle, nema puno, nemaju svi. Prema tome i tu smo napravili iskorake. Kada gledamo Konferenciju budućnosti Europe na kojoj sam i osobno sudjelovao i bio na Danu Europe 9.5. u Strasbourgu, kada je predsjednik Macron najavio ostvarenje odnosno osnivanje hrvatskog predsjedanja EU gdje je jedan od stupova predsjedanja bio veći utjecaj EU u svijetu. I čestitam potpredsjednici Europske komisije na završetku projekta Konferencije budućnosti Europe. Ja vjerujem da ćemo, evo kolega Hajduković, u četvrtak kad ona bude na odboru imati prilike raspravljati o implementaciji kolki je dio programa Europske komisije proizašlo i implementira se zaključaka same konferencije, što može bez izmjene ugovora, što može sa izmjenama ugovora, ali to su neke vrijednosti i teme na kojima ćemo sigurno davat ruku jel ako neko zna što su vrijednosti zajedništva, ako neko zna što je sve trebalo proć od 31.g. da dođemo do ovoga da smo danas među tih 15 država, da nama niko nije htio pomoć, da smo imali 10% ovoga što Ukrajina ima danas, 5%, 1%, gdje smo imali embargo za oružje, a EU je pružila ruku i dala pomoć od 18 milijardi eura i onda da nisu svi ti zastupnici mogli bit na pravoj strani povijesti nek sad muči ko g. Grbina što mi tu ističemo da je EU Unija vrijednosti, meni je šokantno da netko ko želi bit premijer europske EU države uopće tako može nastupati. Klub zastupnika HDZ-a naravno da će poduprijeti ova izvješća, pokazujemo da smo proeuropska stranka, da smo stabilni, da smo osigurali političkom stabilnošću dobar dio, evo možda bi i Bugarska koja je bila možda spremnija od Rumunjske ušla u da nije bilo političke nestabilnosti. Rumunjska koja ima koliko 4-5 isto izbora u zadnjih nekoliko godina, možda bi oni ušli da nije bilo političke nestabilnosti. Prema tome, politička stabilnost stvorila je okvir za sve ove uspjehe sada nam je prioritet na dizanju standarda građana, na iskorištavanju EU fondova, a ovo da se pojedini, da predsjednik glavne oporbene, kvazi glavne oporbene stranke misli da se pojedini natječaji raspravljaju na Europskim vijećima, pa evo kolega Bauk vi ste bili ministar pa valjda ste sjedili i koju godinu na, niste sjedili na vijeću, a žao mi je, ovaj nećete, ali da znate kako taj sustav funkcionira i sve u svemu Klub HDZ-a poduprt će ovo izvješće. Hvala vam Nismo na krivoj strani povijesti nego smo i mi i vi na krivoj strani sadašnjosti jer da smo na pravoj strani sadašnjosti mi bi bili na vlasti, a vi u opoziciji, ali šta možemo izgubili smo od gorih od nas na izborima tako je to. Dakle, ovo što ste rekli za EU fondove, pa sve naše koji su to radili ste to ostavili Jakšu Puljiza, Natašu Mikuš Žigman što je je i dobro jer ove koje ste vi doveli su uglavnom pohapsili. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, opomena, druga opomena vama. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, državna tajnice, kolegice i kolege, pa prije svega ja bih pozdravio nastavak transparentnog pristupa raspravama o europskim temama u Hrvatskom saboru, a koje doprinosi i redovita godišnja rasprava o održanim sastancima Europskog vijeća. Pozdravljam također i nastavak prakse predstavljanja Izvješća o održanim sastancima Europskog vijeća i češće no što je to zakonska obaveza, pa smo tako u saboru tijekom prošle godine već raspravljali o svim održanim sastancima Europskog vijeća osim onima održanim u prosincu prošle godine, a riječ je uz redovni prosinački sastanak Europskog vijeća i o dva sastanka na vrhu između EU i zemalja Zapadnog Balkana te EU i Saveza nacija Jugoistočne Azije poznatiji i kao ASEAN. U svakom slučaju mislim da je praksa češćeg održavanja rasprava dobra i zbog praćenja onoga što se događa u EU, šire političke javnosti, ali i onda opće javnosti također. Moram međutim izraziti žaljenje što Vlada više ne dostavlja Odboru za europske poslove stajališta za sastanke Europskog vijeća u, uoči održavanja sastanka što je ranije bila hvalevrijedna praksa iako to i nije zakonska obaveza Vlade. Kada smo u siječnju prošle godine na istom ovom mjestu raspravljali o radu Europskog vijeća u 2021. godini tema koja je dominirala bila je upravljanje posljedicama krize izazvanom pandemijom Covid-19. Iz rasprava na sastancima Europskog vijeća u prošloj godini vidimo koliko se toga može jako brzo promijeniti i to nažalost na gore. Ničim izazvana agresija Ruske Federacije na Ukrajinu nametnula je kao glavne teme sigurnost, obranu, energetsku krizu, ali i politiku proširenja. Mislim da je iluzorno očekivati da jedan ovako strašan događaj na našem kontinentu kakva je invazija Rusije na jednu suverenu i dotad slobodnu zemlju neće imati utjecaj na hrvatske građane, na Hrvatsku, na EU, na naš kontinent pa i cijeli svijet. je agresija poremetila geopolitičke silnice i odnose, poremetila je čitav međunarodni sustav koji je dosad funkcionirao i koji je utemeljen nakon Drugog svjetskog rata. iako se slažem da je poanta ovih izvješća da raspravljamo o posljedicama za hrvatske građane, mislim da je naivno, a da ne kažem glupo očekivati da tako nešto neće imati posljedice i na hrvatske građane, na njihov standard, na njihov život i stoga mislim da je to tema par excellence i za Europsko vijeće, ali i za nas u Hrvatskom saboru kao budući da smo dio kontinenta, ali i budući da smo dio EU, NATO-a i budući da poremećaji u opskrbnim lancima, činjenice da su i Rusija i Ukrajina najveći proizvođači žitarica na svijetu itd. svakako će ostaviti posljedice i na nas. Početkom prošle godine vjerujem da nitko od nas mogao predvidjeti da će godinu dana kasnije status kandidata za članstvo u EU dobiti Ukrajina, Moldava, ali i BiH. Hrvatska Hrvatska je tijekom prošle godine uspjela ostvariti svoje strateške ciljeve ulaska u Schengen i eurozonu te smo napredak na tim područjima mogli pratiti kroz izvješća koja su podnošena u ovom domu. Međutim, volio bih ispraviti jednu po meni nedorečenost kada govorimo o tome, to što smo ispunili nekoliko strateških ciljeva u ovom slučaju ciljeva što se tiče europskih integracija ne znači da tu priča strateških ciljeva Hrvatske staje i unutar EU i izvan nje i na našem kontinentu i šire. I volio bih da nakon ovih uspjeha malo više vremena posvetimo raspravi koji su to naši daljnji strateški ciljevi, dakle pozicioniranje u samoj EU, na kontinentu, a onda i globalno onoliko koliko Hrvatska sa svojim limitiranim resursima može. Dozvolite mi još nekoliko riječi o prije svega BiH. Evo jel mi tu navodno palamudimo o BiH, a svi znamo koliko je BiH zapravo bitna za Hrvatsku, ali i za regiju i stabilnost u njoj. Nažalost ne mogu se složiti sa ocjenama da će sam status kandidata Hrvatima u BiH, a i BiH u globalu sada učiniti nešto jako veliko, da će se sve stvari jedanput promijeniti i da će u Bosni odjedanput biti bolje. Moram vas podsjeti i s ovoga mjesta da perspektiva, europska perspektiva za BiH postoji i prije i to puno prije. I da je Europska komisija u nekoliko navrata davala preporuke koje se to stvari trebaju ispuniti odnosno koji reformski zahvati da bi BiH dobila status kandidata. Reći ću vam isto tako da od tih zahtjeva, dakle govorimo o onima prije rata u Ukrajini, BiH je ispunila nekih 20-tak posto tih zahtjeva odnosno ciljeva, većina su proceduralne prirode, a ostali poput reforme Izbornog zakona, poput reforme javne nabave, transparentnosti javnog novca, sprječavanja sukoba interesa nisu ni dotaknute. E to su reforme od kojih bi i Hrvati u BiH, a i BiH kao takva itekako imale koristi i ostaje mi samo nada da će dodjeljivanje statusa kandidata poticajno utjecati na unutarnju političku situaciju u BiH i da će se njihovi političari zaista primiti toga teškog i odgovornog posla, a mi smo naravno tu da im pomognemo, ali ne možete pomoći nekome tko ne želi da mu se pomogne. Ruski utjecaj na jugoistoku Europe u kontekstu agresije na Ukrajinu je više nego bitna tema o kojoj trebamo raspravljati. Na sastancima Europskog vijeća se kako je odmicala ruska agresija na Ukrajinu sve više razgovaralo o takvim utjecajima. Ova tema bi posebno trebala biti važna nama budući da smo tu u regiji, a u nama susjednim zemljama, Srbiji, BiH itd. su vrlo neskrivene proruske simpatije i tenzije. Dodjeljivanje statusa države kandidatkinje za članstvo u EU, BiH je u tom kontekstu posebno važno i kao simbolika odnosno kao signal BiH da ima europsku perspektivu, da pripada EU, ali da tu priliku naravno mora sama znati iskoristiti. Zanima me međutim koliko da je službeni Brisel može biti zadovoljan provedbom zadanih reformi, te što državljani BiH mogu očekivati od kandidacijskih procesa? Dakle, ono što sam govorio, ako se ozbiljno taj posao ne shvati bojim se da malo ili ništa. Srbija se s druge strane nažalost sve više udaljuje od EU i ima li EU uopće mehanizma da primora Srbiju na to da se vrati da tako kažem na pravi put odnosno da odabere stranu i ne znam zašto se oklijeva u korištenju instrumenata koji postoje. Istovremeno na domaćem planu često čujemo međusobno optužbe hrvatskih političara da su tu ruski igrači, pa me zanima ovako retorički pitajući prije svega ima li konkretnih dokaza kojima se raspolaže i koji se mogu predočiti nama kao zastupnicima i javnosti da su neki, neki zastupnici ruski igrači ili se radi samo o nagađanjima, pa da to isto razobličimo jednom zanavijek. Energetska kriza je naravno tema koja je također dominirala i u proteklih nekoliko godina EU postavila je ambiciozne ciljeve za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.g., no usudio bih se reći da je ruska agresija na Ukrajinu zapravo ogolila sve manjkavosti sustava opskrbe energentima u EU. Koliko je ispunjavanje klimatskih ciljeva realno s obzirom na trenutnu energetsku krizu i što sve točno uključuje, uključuju planovi Europske komisije o neovisnosti o europskim, o ruskim energentima, o tome smo puno raspravljali ovdje i čini mi se da bez jednog promišljenijeg i dubljeg, ozbiljnijeg pristupa ovoj problematici i same Unije, ali i svih članica nećemo nažalost daleko dotjerati. Stoga mi je drago da je ministar odgovarajući tu na aktualcu na pitanja rekao da smo konačno, pazite, naručili Studiju o mogućnosti iskorištavanja termalne energije za proizvodnju električne energije. Prije 2.g. pitao sam ga postoje li takve studije i razmišlja li se o njoj, tada je rekao ne. možda je to još jedan dobar, dobra posljedica ovoga lošega što se događa, a to je agresija na Ukrajinu da razmišljamo i o takvim stvarima. Naravno ulazak u Schengen nas posebno veseli budući da smo na taj način postali do kraja integrirani i da je mobilnost sada i ljudi i roba i usluga u pravom smislu riječi potpuna. No kažem to je isto nešto na čemu ćemo morati raditi da bi požnjeli sve prednosti ovoga sustava, ali također morat ćemo i poraditi još više na zaštiti naših granica jer tu se, od nas se dosta očekuje. I na kraju, s ulaskom u eurozonu postavlja se nezaobilazno pitanje nažalost poskupljenje osnovnih namirnica, proizvoda, usluga, te odnos cijena i mjesečnih primanja. Dosada smo se mogli nekako sakriti u izračun, u preračunavanju, no 1. siječnja stvar je vrlo jednostavna i ogoljena, a to je da sada vidimo zapravo koji su naši stvarni i realni odnosi kupovne moći.

Hvala poštovani g. potpredsjedniče HS, poštovane relativno malobrojne kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam u poznatom formatu, obično večernjem, obično nakon što se većina naših kolegica i kolega iscrpi u ovom, razumljivo iscrpi u ovom prvome dijelu dana, aktualno prijepodne, pa i dio poslijepodneva i onda ostanemo mi koji smo zainteresirane i zainteresirani za, za ovu temu, meni osobno to savršeno odgovara da vam budem iskren iako u interesu javnosti bi bilo da je više njihovih izabranih predstavnica i predstavnika ovdje osobito s obzirom na činjenicu da je protekla godina na Europskom vijeću bila jedna od najpamtljivijih ja bih rekao možda u povijesti tog tijela, u povijesti EU od Drugog svjetskog rata naovamo, jedinstvena situacija. Nakon pandemije sa ovom ruskom agresijom je toliko toga, toliko transformacija koje su nam, koje smo morali napraviti i koje nam je postalo jasno da moramo napraviti i uz brojne negativne posljedice koje je to donijelo čini mi se da je donijelo barem jednu dobru. Prije svega ovoga vodila se rasprava o budućnosti EU još uvijek se vodi i ta rasprava se jako opterećivala formom toga što bi EU trebala biti i što EU može postati, da li će biti federacija, da li će biti konfederacija, nekakva zajednica. Ono što nam je, što se iskristaliziralo u posljednjih nekoliko godina kroz ritam silnih promjena koje se, koje je nužno bilo naprosto napraviti je da smo se prestali opterećivati formom i počeli smo se baviti sadržajem. I iskristaliziralo se zapravo čini mi se čitajući ovaj godišnji izvještaj da EU je bila i ostat će entitet sui generis, nešto posebno. Meni je osobno to mislim da je to jako, jako dobro, da se ne trebamo opterećivati formama i oblicima političke organizacije koju, koju smo već upoznali nego da iznjedrimo nešto što će biti posebno. Jedna od stvari o kojoj se ekstenzivno zapravo govori i o kojoj smo u ovom Hrvatskom saboru brojne kolegice, kolega Hajduković je govorio često tome, kolega Stier redovito je govorio o tome, kolega Pavić je jednim dijelom i još neke kolegice i kolege bilo pitanje odgovora na sfere utjecaja Rusije i Srbije, na ideju ruskog sveta i srpskog sveta. I često me u ovim raspravama brinulo to što mi se činilo da ne postoji nekakav jasan odgovor koji mi kao Hrvatska i mi kao EU imamo. Međutim, zapravo ova ideja o kojoj se raspravlja u ovom izvješću i na Europskom vijeću, Europske političke zajednice zapravo predstavlja odgovor i čini mi se izrazito učinkovit odgovor na to. Ako doista budemo išli prema tome da se zemljama koje ok, možda nemaju perspektivu članstva koja je jasna u nekakvom procesu recimo od 5 ili od 10 godina da im se ipak da prilika da provođenjem reformi, da napretkom u pristupnom procesu ostvare neke benefite članstva, pa se možda i zaustave u nekome trenutku, ali da pripadaju ovoj sferi utjecaja. Ne zato što je to pitanje ideologije nego zato što je to pitanje kvalitete života njihovih građanki i građana. Dakle, da im se umjesto mitologije ponudi kvaliteta života, da im se umjesto nesigurnosti i u stvari relikta ratova i rata ponudi dobar život. To je ono što EU čini posebnom, to je ono što EU čini jednim od najboljih mjesta za život na ovom planetu. I to je nešto što mislim da nam također ima još jednu implikaciju. Donekle ju je dotaknuo kolega Grbin, jako ju je dotaknula u svojem slobodnom govoru danas kolegica Benčić, a to je činjenica da ciljevi, strateški ciljevi Hrvatske od njezinog osamostaljenja do danas uz iznimku OECD-a o kojemu je i premijer danas govorio u principu ispunjeni. Mi pripadamo, mi smo smješteni sada sa Schengenom, sa eurozonom točno tamo gdje smo i željeli biti od kako smo se izborili za našu slobodu i za našu samostalnost. Ali pitanje koje ostaje je pitanje kako će izgledati život i kvaliteta života u toj i u takvoj Hrvatskoj. I naši idući strateški ciljevi, a to je rasprava koju zaista vjerujem da moramo početi voditi u nekom okviru, nekom formatu koji je vođen, koji je ciljan, moramo kao što su naše prethodnice i prethodnici u ovom saboru u nekome trenutku napravili da postignu konsenzus oko onoga gdje trebamo ići dalje. To je naš idući zadatak. To je implikacija ovoga jer nije život isti u svim zemljama članicama EU. To je činjenica. Mi ne možemo pobjeći od podataka koji, koji govore o tome kakav je život u Hrvatskoj. ovako, mislim da je strašno što su, što po svim podacima iako Hrvatska jeste u tih 15 zemalja ipak činjenica je da naši projekti su najniže, ali ja mislim da nas to ne treba obeshrabriti. Ja mislim upravo suprotno da sad idući naši ciljevi trebaju biti, ok idemo vidjeti za zemlju poput naše kako te brojke u narednih 5, 10, 15 godina možemo pretvoriti da budu najvišima, sve te brojke. Kako to možemo napraviti da život u Hrvatskoj bude primjer, da bude primjer jer mi to možemo. To nije pitanje vjere, iako ja vjeru u to apsolutno imam. To je pitanje provedbe reformi iako je ta riječ ponešto izgubila na vrijednosti u zadnjih nekoliko godina u javnom diskursu, ali promjena ako hoćete. Imam, govorit ću, imat ću i pojedinačnu raspravu i završnu raspravu u ime kluba o tome, ali ću vam jedan konkretan primjer. Na Europskom vijeću je doneseno, donesene su tri krizne uredbe. Jedna od njih je Uredba o investiranju odnosno o olakšavanju investicija i uvođenja energije iz obnovljivih izvora. U Hrvatskoj ako hoćete staviti solarni panel na svoju kuću, na svoju vikendicu recimo, to je jako teško napraviti. Ova uredba govori, ja sam ju danas čitao o njoj smo raspravljali sa državnom tajnicom na sjednici Odbora za europske poslove. Ja sam tu uredbu pročitao i ta uredba zapravo govori o tome kako bi u narednih 18 mjeseci koliko će, 18 mjeseci kolegice i kolege, 18 mjeseci je ta uredba na snazi. U narednih 18 mjeseci Hrvatska bi trebala napraviti niz zakonodavnih promjena ovdje u saboru koje bi trebale drastično olakšati, hoćete od investiranja u obnovljive izvore energije do povećanja broja solarnih panela, oni su apostrofirani, dizalice topline su apostrofirane, da mi o tome ne raspravljamo, ta uredba je stupila na snagu, u stvari donesena je 22.12. pa onda 8 dana od objave u službenom glasilu stupa na snagu, ali nama vrijeme ide. Mi hitno, dakle to vam je jako dobar primjer. Mi hitno moramo početi raspravu o tome, mi hitno moramo početi razgovarati o tome kako da u narednih 18 mjeseci ostvarimo neke ciljeve i koji su to ciljevi recimo kad je ta uredba u pitanju. Ima tu jako puno drugih stvari, ali to vam je jedan jako dobar primjer kako možemo raditi te iskorake. Ova uredba i ova odluka Europskog vijeća zapravo strahovito olakšava nama posao jer kaže okej, ne morate nas pitat za neke stvari, apsolutno trebate napraviti sve što možete, maksimalno olakšat, nama je to okej, postoji razlog, ajmo idemo to napravit. 18 mjeseci, 18 mjeseci javnost naša, naše građanke i građani imaju dojam da se u ovoj zemlji za 18 mjeseci malo toga može napraviti, pa idemo im pokazati da je suprotno, idemo donijeti te zakone i idemo biti u potrazi, u inzistiranju na tome da izvršna vlast doista, doista da rezultate, da ide za rezultatima, idemo im dat podršku u tome, idemo tražiti od njih da nas izvijeste o tome šta su napravili za 18 mjeseci. ova godina na Europskom vijeću je se bavila ruskom agresijom i sankcijama, bavila se zajedničkom nabavom vojne opreme, mislim toliko važnih tema ima, ali pitanje gdje idemo kao Hrvatska je najvažnije pitanje i o tome trebamo razgovarati u saboru, hvala. odo…, nisam odolio da kolegi ne repliciram riskirajući sve. Mislim da se jako dobro slažemo i da ste u pravu kada govorite o brojkama i da nam je to svima zadatak da na njima radimo, ali kad govorimo o brojkama isto tako uzmimo da je recimo Hrvatska sada po obnovljivim izvorima energije 7. u EU 31%. Meni je jako gušt kad vidim kolege iz DHMZ kad pitaju da smo ne znam prvi, drugi po, pojedini dan po vjetru. Prema tome, nismo tako loši kako se čini. Dobro, dobivate opomenu, to je vaša treća opomena, gubite pravo rasprave do kraja rasprave o ovoj točci. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš i Orešković. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre sa suradnicima. Evo ga, kasni večernji sati, običaj je da obično nakon aktualnog prijepodneva premijer odnosno predsjednik Vlade malo govori o tome što je bilo na sastancima EU i uobičajeno ode i ostavi ministra ministra tu sa suradnicima i onda mi do kasnih sati zapravo više-manje govorimo sami sebi jer teško da se međusobno uopće i čujemo, a kamoli slušamo. Ovaj izvještaj koji je pred nama je izvještaj za cijelu godinu iako moram vas podsjetiti da je otprilike prošlo dva mjeseca otkad smo zadnji put imali, raspravljali, ali volim se podsjetiti i na odredbe zakona koji članak i da znamo da čl. 11. st. 3. Zakona o suradnji sabora i Vlade u europskim poslovima kaže da nakon svakog sastanka Europskog vijeća predsjednik Vlade treba saboru podnijeti pisano izvješće u roku od 15 dana. Toliko o tome što je premijer rekao da je to njegova slobodna volja i da nam veliku milost čini s tim što nakon aktualnog prijepodneva još nekako svojih 20 minuta pa plus replika odvoji za nas da nam u toj svojoj milosti kaže što je, postoji takav zakon o suradnji koji kaže što bi, bi trebali dobiti, ali okej. Nije loše ni ovako jer imamo priliku se zaista nekoliko puta u ovom saboru osvrnuti i na sastanke na vrhu Unije. Kroz ova dva mjeseca kolko se, dakle od zadnjeg aktualnog prijepodneva, pa onda izvješća, dogodilo se je na međunarodnom planu, na europskom planu dosta stvari koje se prvenstveno tiču naše zemlje i našeg neposrednog susjedstva. Iako su te odluke donesene ranije Hrvatska je u međuvremenu postala članica i eurozone i schengentskog prostora i to nije mala stvar. I ja sam jedna od onih zastupnica koje zaista i to ne skrivam, ja sam jedna od onih koji misle da je apsolutno važno da je Hrvatska u društvu boljih, a ne lošijih, da je Hrvatska članica EU, da je za nas sve zajedno bolje da smo u društvu dobrih i nije mala stvar da nas, da smo i politički zaista u tom jednom malom krugu zemalja od kojih ćemo bez obzira na sve zajedno imati korist. Ja tu korist ne čitam samo od članstva u EU, pri tome ne mislim samo novce i fondove, iako to naravno nije zanemarivo nego pogotovo u ovim vremenima krize u kojima smo se našli. Mislim da je sad vrijeme da se na konstruktivni i pametni način trebamo okrenuti svom neposrednom susjedstvu. Ta vanjska granica Schengena odnosno EU ne treba biti zid koji nas odvaja od naših pomalo nestabilnih i nesređenih susjeda. Ja se jako dobro sjećam jednog sastanka tamo pre 10-tak i više godina kad je bio, kad je bila tema Pelješki most i kad se lobiralo oko izgradnje Pelješkog mosta, dakle to je bilo iza 1. srpnja 2013. kad smo mi postali članica EU, i kad smo mi tamo lobirali i kad su nam na tom sastanku rekli slijedeće, to više nije problem Hrvatske, vi ste članica EU, EU želi svoj teritorij imat spojen i Pelješki most je između ostalog i želja i potreba EU da cijela EU bude putem dakle bez prepreke spojeno. I stoga sam još sigurnija da mi kao država imamo ogroman zadatak koji je prema situaciji koja se dešava na ovim našim prostorima i situacijama i situacije u našem neposrednom susjedstvu. U tom smislu samo ću još ovih par, ovu minutu reći, izuzetno je velika odluka donešena krajem godine, a to je da se BiH donese donese status kandidatkinje za članstvo u EU i to je izuzetno važno i neću se sad uvuć u raspravu o Izbornom zakonu i svemu ostalom ali ono što je zaista nakon izbora intervencije visokog predstavnika Schmidta u izborna pravila, smirile su se strasti i s tim je status kandidatkinje zaista išao tim koracima naprijed. Stoga, ponavljam još jedanput, često volimo naglasiti da smo mi jedna od 15 zemalja svijeta koje su članice i EU-a i NATO i eurozone i Schengena i tu je naša odgovornost velika i tu odgovornost posebno želim naglasiti, čitam prema našoj susjedi, prema Crnoj Gori. To je bila jedna priča koja je bila dobra priča Crne Gore. To se sad pretvara u jednu situaciju koja nije dobra, tamo je utjecaj radikalnih elemenata i Srbije i Rusije i to nama ne treba. To neće biti prilika za neke zgodne tweettove nego to moramo prepoznati svoju odgovornost u ovim nezgodnim vremenima u kojim živimo i tu trebamo krenuti od najbližeg susjedstva. Hvala.

Dragi kolege, ovo u čemu sada svi mi koji smo ovdje toliko koliko nas ima, u čemu sudjelujemo i učestvujemo je jako pogrešno. Pogrešno je iz 3 razloga. Prvi je taj što je ovo Izvješće predsjednika Vlade, on je svoje istovario i otišao, a nije da ga i inače zanima tko šta priča, tko što ima za reći ili tko što misli. Drugi problem je taj što se ovo Izvješće odnosi na razdoblje od 17. veljače 2022. i u njemu ne postoji niti jedna jedina relevantna informaciju za koju šira javnost već nije saznala putem medija pa se postavlja pitanje, a koja je onda njegova svrha. I treća stvar koja je vrlo pogrešna je ta što ponovno i u ovom Izvješću i u svim tim održanim sastancima vidimo jednu situaciju koja se opetovano ponavlja, a to je da na Europskom vijeću vijeću RH zastupa isključivo predsjednik Vlade iako Ustav kaže da je to ovlast i ingerencija koja pripada i predsjedniku Vlade, ali i predsjedniku države. Na tu temu sam govorila strahovito puno puta i obično je to bila jedna dosadna tema, ma koga ćemo se vraga držati našeg Ustava kao pijan plota, osim toga, Hrvatska je napravila jedno običajno pravo, a ovdje su običaji to oni plemenski, da ne kažem vrlo primitivni primitivni i otimački, uspostavili model po kojem u EV-u RH uvijek predstavlja predsjednik Vlade. je tome bilo tako sve dok ta tema tko će zastupati i tko će što govoriti i postoji li sukreirana vanjska politika nije postala prvorazredno političko pitanje i predmet spora i predmet podjela i situacija u kojoj predsjednik Vlade ovdje u HS-u, u medijima, gdje god stigne kesi zube na oporbene zastupnike koji su ukazivali na to da nešto u proceduri i u poštivanju Ustava nije bilo u redu. Dakle država koja ne drži do svog Ustava, koja ne drži do svojih procedura, nije niti konstituirana kao država. I možemo preko toga olako prelaziti do prve sljedeće situacije kada će se nešto pojaviti kao problem. A ovdje, moram priznati da je plodno tlo za to nastalo davnih dana kada je 2013. g. donesen Zakon o suradnji HS-a i Vlade u europskim poslovima. Tko je tu izostavljen? Predsjednik države i to je zakon kojeg je donijela SDP-ova Vlada i možemo ga nazvati i lex Ivo Josipović i dandanas je taj zakon problem i ono na što ja pozivam, pozivam je da taj zakon promijenimo, da promijenimo obrasce i modele i modele i vrijeme u kojem raspravljamo o europskim temama jer izvještavati saborske zastupnike godinu dana kasnije o tome tko se s kime sastao, a sve to već znamo iz medija, znaju i hrvatski građani, otuđuje naše građane od Europe i EU i ako itko nastavljanjem takvih obrazaca rastače europsko jedinstvo, onda je to Andrej Plenković jer građani imaju dojam da se tamo nešto dogovara o čemu oni nemaju mogućnost sudjelovanja, da im se nešto nameće i da je to nešto što se događa mimo i protiv njihove volje, a Hrvatskoj je mjesto u EU, naši građani trebaju biti dio velikog europskog stola jer nam je tamo i mjesto. Na ovakav način to će htjeti biti sve manje i doista nije intencija da se procesi odvijaju ovako kako se to čini sada. Ono što bismo trebali napraviti, trebali bismo po matičnim odborima zauzeti osnovne teze, osnovne smjernice, osnovne upute prije nego što se bilo koji sastanak na razini EU, njenih institucija i EV-a uopće dese. Unaprijed zadati okvir, a onda u izvješću preispitivati predsjednika Vlade je li se on tog okvira i držao. Hvala.

Evo izražavam poštovanje gđi. Mrak-Taritaš, gđi. Orešković, vidim da je sada evo nastupila, jedna dobra, dobra rasprava, puno dostojanstvenija nego ranije, ali ipak bih htio malo ovdje postoje određeni, ja bih rekao ili drugačije razumijevanje ili drugačija percepcija ili neka drugačija očekivanja, ali u svakom slučaju, kada idemo ovo zadnje, što je rekla gđa. Orešković, pitanje zastupanja odnosno procedura .../Govornik se ne razumije./... ne znam u čemu je tu problem, to je se već praksa je već dugogodišnja takva, ona nije od jučer, znači što se tiče EV-a, tu je predsjednik Vlade temeljem čl. 10 Ustava, isto, vanjsku politiku predstavlja, predstavlja Vlada odnosno Ministarstvo vanjskih .../nerazumljivo/... i europskih poslova vi imate recimo u New Yorku na zasjedanju opće skupštine, tu se dakako, mijenjaju svake godine, znači jedne godine je predsjednik države, druge godine je predsjednik Vlade, a postoji taj, isto tako jedan dogovor da na NATO samitu da je to uvijek predsjednik države, dakle, odnosno ne mora značiti, stvar je dogovora jer sjećam se isto dok je bila i ranija predsjednica, da je predsjednik Vlade sudjelovao na jednom NATO samitu 3. prosinca 2020., '19. u Londonu, prema tome, ali što se tiče Europskog vijeća, to je uvijek predsjednik Vlade, tako je bilo i naime do sada. Crna Gora, ovo mi je drago za da je gđa. Mrak-Taritaš govorila o Crnoj Gori, meni je to vrlo drago da je to pitanje postavila, evo već i drugi put i kao što je primjer kazao, ja sam bio u petak i subotu na danu hrvatskog naroda u Crnoj Gori na sjećanje kada je 13. siječnja 809., kad su prenešene moći sv. Tripuna iz tako da Hrvati Crne Gore kao autohtoni starosjedilački narod njeguju znači tu tradiciju. To je bio, baš sam bio jako dirnut skupom koji je organiziralo Hrvatsko nacionalno vijeće na čelu sa g. sa g. Dekovićem, predsjednikom i Hrvatske građanske inicijative g. Adrijanom Vuksanovićem, donedavno i ministra u vladi, u tehničkoj Vladi Crne Gore i naravno da sam razgovarao i sa Dritanom Abazovićem koji je premijer, predsjednik tehničke Vlade, upozorio sam ga na situaciju da Crna Gora u zadnjih 2, 3 godine, skoro 3 godine nije učinila ništa glede reformi i ona očekivanja koja EU, koje stoje prema ostvarivanju, prema prije svega, zatvaranju poglavlja vladavine prava 23, 24, a podsjetio sam da je Hrvatska u lipnju 2020. za vrijeme našeg predsjedanja, da smo otvorili i zadnje poglavlje, 8. poglavlje tržišno natjecanje. Izrazio sam g. sam g. Abazoviću potporu, punu potporu ostvarivanju europske perspektive Crne Gore jer tko više nego Hrvatska je zapravo životno zainteresirana za europsku perspektivu Crne Gore. Hrvatska, koja je ostvarila sva svoja vanjskopolitička postignuća, dakle što preostaje? Preostaje zapravo ulagati i politički i diplomatski pravno i sve oni instrumenti koji postoje EU, znači u stabilnost i sigurnost zapadnog Balkana i sigurno da tu Crna Gora je jedna od država, koja je, istina, napravila možda čak i više za razliku od drugih, zaslužuje isto našu pozornost i ja ću o tome, o svom razgovoru izvijestiti 23. siječnja na Vijeću za vanjske poslove o svom posjetu Crnoj Gori i o tome kako smo, kako smo razgovarali o tome koliko je nužno sada učiniti određene reforme, to je prije svega, do kraja siječnja imenovati ustavne suce, suce Ustavnog suda jer postoji određeni zastoj upravo u tim reformama i Crna Gora mora jasno pokazati upravo konkretnim učincima da može slijediti europsku perspektivu. Evo, toliko. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre. Ne govorim slučajno o Crnoj Gori. Govorim namjerno jer imam osjećaj da se premalo o tome govori i da se možda na razini EU premalo o tome zna i tu ja čitam naš zadatak. Ja ću vam reći, mi imao redovito sastanke Liberala, kao što Pučani imaju svoje sastanke, tako mi imamo sastanke Liberala i onda kad tamo razgovaramo i kad ja spominjem ulogu koju ja čitam da bi Hrvatska trebala imati za zemlje u susjedstvu, dakle u Crnoj Gori je u posljednje vrijeme primljeno otprilike 50 tisuća Srba koji žive u Srbiji u državljanstvo Crne Gore. U Crnoj Gori imamo 600 tisuća stanovnika. Tih 50 tisuća Srba će izaći na izbore. Zamislite u ovom ludom svijetu u kojem živimo, u kojem živimo van svih normi, da Crna Gora donese odluku da izlazi iz NATO-a i da jedna ruska, ja sad stvarno ne govorim neke nebuloze, nešto što može biti realno, recimo, jedan ruski brod uđe u Boku Kotorsku. To je onda problem EU, dakle on je puno širi, a tu je naša uloga, da ih na vrijeme upoznamo, da na vrijeme upozorimo i da izlobiramo sve što trebamo izlobirati. Hvala lijepa gđo. Mrak-Taritaš. Upravo ste me potakli na ono što sam zaboravio reći, htio sam reći. Svi smo svjesni toga problema. Razgovarao sam i u, još i ranije, ali i ovih dana sa specijalnim izaslanicima nekih zemalja koje su imenovali iskusne diplomate za zemlje zapadnog Balkana, također i s veleposlanicima koji su naravno i u Podgorici, ali ako ste pratili, vidjeli ste da su i drugi ministri zemalja članice EU išli u Podgoricu, evo, prije nepunih mjesec dana išao je ministar, austrijski ministar Alexander Schallenberg i ministrica Slovenija Tanja Fajon, a ona je opet, u nacionalnom kapacitetu, dan iza mene znači u nedjelju, također, posjetila Podgoricu sa istim upozorenjem, za istom zabrinutošću, prema tome, dakle o Crnoj Gori ćemo razgovarati 23. na .../Upadica: Vrijeme./... Zahvaljujem. Evo da se još malo osvrnem na tu proceduru. Ministre, vi ste u pravu kada kažete da ovo tko predstavlja, pa je to predsjednik Vlade, jedna dugogodišnja praksa, to je točno i za uspostavljanje te i takve prakse, kriv je prvi Zoran Milanović i to iz razdoblja kada je on bio premijer, ali to ne umanjuje činjenicu da je takva praksa pogrešna i postavljam pitanje kuda to vodi. Dakle mi ne možemo iskoristiti potencijal EU ako prije nego što netko u ime RH tamo ide ima jasan okvir što želi reći, što želi postići. Hrvatska taj okvir nema. Dakle nije ideja da nas se godinu dana kasnije izvještava o nečemu što je bilo, što ionako već znamo nego je ideja ta da mi osmislimo s čime želimo doći za europski stol i da se onda za to izborimo. Meni je jasno da vi nemate ambiciju niti vam je u interesu da ovaj Zakon mijenjate, ali ja hrvatskim građanima šaljem poruku koja je prva stvar koju bi trebali promijeniti da Hrvatska funkcionira bolje. Mislim da je zapravo stvar sasvim jasna. Vi znate za, da je, tko, tko vodi državu praktično, tko se brine za socijalnu sigurnost i gospodarski rast, tko se brine zapravo, tko je sveukupni regulator svih odnosa u državi, to je Vlada. Prema tome, ne možemo mi se dogovoriti način da netko predstavlja i sjedi tamo, a da zapravo nije niti pripremljen nit se bavi niti pozna problematiku. Prema tome, tu postoji jedna hijerarhija zapravo svih ovih sudjelovanja na vijećima. Dakle postoji jedno, postoji Vijeće za vanjske poslove, između ostalog, postoje Vijeće za opće poslove, gdje je moja kolegica, državna tajnica Andreja Metelko i onda imate završno, to je Europsko vijeće i to je jedna zadovoljen jedan krug onih ljudi i čimbenika, aktera koji mogu kvalitetno državnički predstavljati državu. Sljedeća posljednja replika, poštovana zastupnica Katarina Nemet. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, moje pitanje ide u smjeru problema ribara i ribarenja u Savudijskoj vali. Znamo da kako je Hrvatska ušla u Schengen, da više neće biti kažnjavani zbog ilegalnog prelaska granice, ali i dalje ostaju svi oni problemi vezani oko izlova, izlov se i dalje dešava, kazne se i dalje pišu. U kojoj fazi je rješavanje tih problema koji muče hrvatske ribare? Hvala. hvala lijepa na ovoj, evo, danas smo čuli baš doista i izvješće s terena jer vi ste najzainteresiraniji, naravno kao što su i Hrvati u pograničnom gore Goričan, Letenje, koji su gotovo dirnuti plakali kad su rekli, znate, hvala vam što ste digli nama mrsku rampu jer oni se prenose s koljena na koljeno, a kada je prije 104 godine ta rampa stavljena tamo. Oni imaju svoje njive preko oranice, šume, vinograde, itd., a ovo je dobar naravno korak jer ulazak u Šengenski prostor nama jako puno pomaže i Sloveniji i Hrvatskoj, da svoje probleme lakše reguliraju, rješavaju u puno relaksiranijoj jednoj situaciji kad smo zapravo svi u jednom prostoru koji je zajednički, tako da mislim da ćemo i ovaj problem prevladati, ali naravno, došlo je kod njih do izbora. Mi smo bili na ono u trenutku rješavanja, onda je došlo do promjene nove vlasti, tako da ćemo, briga, vodimo brigu jer je to nama isto na srcu, taj problem. Hvala ministre. S tim smo završili replike. Idemo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, poštovani zastupnik Robert Jankovics. Poštovani g. predsjedniče, poštovani cijenjeni ministre, državna tajnica, poštovane cijenjene kolegice i kolege. Klub zastupnika nacionalnih manjina podržat će Izvješće predsjednika o sastancima EV-a tijekom 2022. g. iz razloga što je ono prije svega dobro. Drugi razlog je da u tome vidimo nastavak onog trenda kojeg smo vidjeli tijekom prethodnih godina koji su unaprijedili međunarodni položaj RH i vidimo i vidimo iz današnje rasprave, da je taj međunarodni položaj je ova Vlada RH uspjela iskoristiti za one stvari koje su Hrvatskoj bitne. Dakle nismo samo uspjeli unaprijediti našu širu patriju EU, nego smo uspjeli iz te dobre međunarodne pozicije koju smo kreirali umješnošću ove Vlade, uspjeli te stvari prevest u korist RH i kad krenemo analizirati situaciju samo površno, samo nabrajajući, možemo vidjeti da Hrvatska danas je u situaciji da ima glavnu tajnicu Vijeća EU, Mariju Pejčinović Burić, da imamo potpredsjednicu Europske komisije Dubravku Šuicu, da smo uspjeli ishoditi odgodu roka utroška sredstava, pomoći EU za otklanjanje posljedica potresa, imali smo činjenicu da smo bili domaćini vrlo značajne platforme, Krimske platforme, nakon toga imamo činjenicu BiH, koja je ne samo dobila status kandidatkinje za EU, u čemu je enormna uloga bila Vlade RH i našeg premijera, ali imamo činjenicu da je 3.10., negdje oko 2 sata se rodio konačno izmjena izbornog zakona koja je preduvjet za temeljitu reformu odnosa u BiH, ravnopravnost hrvatskoga naroda tamo i imamo činjenicu da je danas predsjednica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. To su sve uspjesi, često nepravedno zaboravljamo da je zahvaljujući snažnoj poziciji, između ostalog i snažnoj poziciji RH jedan jedan od ministara u Vladi Srbije danas, Hrvat iz Vojvodine. Isto tako, ovdje je nekoliko puta spomenuto i odnos sa SAD-om kao jedno, kao najvećom svjetskom silom gdje smo uspjeli, dakle osim izuzeća od viznog sustava u proteklo vrijeme i Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanje, imamo činjenicu uvođenja eura koje je u ovoj sabornici izaziva brojne prijepore, međutim, okrivljivati euro za poskupljenje zaista nepravedno jer je nedvosmisleno tijekom zadnjih 10 dana iz reakcija svih aktera, vidimo da je nevjerojatna i pomalo glupa pohlepa naših trgovaca, prije svega dovela do situacija da se jedan tako značajan projekt zapravo, neću reći obezvrijedi, ali da se ta vrijednost toga smanji, ali euro je definitivno doprinio do toga da Hrvatska danas ima investicijski rejting odnosno uvođenje eura je doprinijelo da nas investitori gledaju na način, da je ovdje sigurna investicija i da ovdje vrijedi investirati. Naravno, namjerno sam ostavio pristup šengenskoj zoni kao vjerojatno glavni uspjeh koji proizlazi iz naše jake međunarodne pozicije zaista nama svima koji živimo u pograničnom području kao što je ministar nedavno sad spomenuo Hrvate u Mađarskoj, tako i Mađari u Hrvatskoj to smatraju iznimnim uspjehom, povijesnim uspjehom, nenormalno velikim uspjehom imajući u vidu okolnosti u kojima je ostvaren, da su najmanje dvije zemlje koje su desetak godina čekale u redu ostale u čekaoni, a da smo ih mi uspjeli zaobići i pristupiti Schengenu. Evo ja imam prilike s obzirom da je mađarska zajednica u Rumunjskoj promatrati rumunjske medije i znam koliko je tamo razočarenje bilo što oni nisu uspjeli pristupiti Schengenskoj zoni. zoni. Svu tu međunarodnu poziciju, tu izvanrednu poziciju koju evo ovako brzo nabrajajući pokušavam analizirati hrvatske, uspjeli smo dakle iskoristiti za nama bitne ciljeve. Prije svega mislim tu na danas valjda najvažniju stvar, a to su energenti. Mislim prije svega na LNG terminal na Krku koji smo uspjeli uz značajno financiranje EU prije svega pokrenuti, a onda idemo i u postupak podizanja kapaciteta odnosno pretvaranje Hrvatske nadam se u stvarno energetsko čvorište u sljedećim godinama. Osim toga, uspjeli smo dakle iz sredstava koja imamo, koja nam dolaze iz EU ostvariti one ciljeve koji su socijalnog karaktera. Tu mislim na pol milijarde pomoći stanovništvu ako sam na brzinu sve dobro zbrojio. Dakle, govorimo i o plaćama koje smo vršili, koje je Vlada Republike Hrvatske plaćala za vrijem covida, od značajnih pogodnosti u režijama prije svega u plinu i u struji koji danas opterećuju i HEP i HEP Plin, ali ih Vlada pokriva. Zatim od pomoći nezaposlenima, povećanja mirovina, od roditeljskih naknada koje nepravedno izostavljamo, koje ova Vlada u zadnjih 6 godina utrostručila ako se ne varam sa 2006. na današnjih 7 i pol tisuća kuna, od nacionalne naknade za starije osobe. povijesni iskoraci koje je ova Vlada napravila zato što smo imali, zato što je država imala dovoljno financijskih sredstava da taj teret izdrži. Temelj toga kako ja vidim je naša pozicija koju smo uspjeli ostvariti kako u Bruxellesu, tako i općenito na međunarodnim međunarodnim okolnostima iz čega crpimo sve one pogodnosti čime možemo jačati kako našu širu patriju, kako rekoh EU, tako i Republiku Hrvatsku. I namjerno sam za kraj ostavio ono što je jako bitno, a to je da smo uspjeli našu poziciju iskoristiti da ojačamo infrastrukturnu Republiku Hrvatsku osim toliko puta spominjano povijesno Pelješkog mosta kojeg smo većina nas bili tamo na otvorenju 26. srpnja za što smo ostvarili izvanredno velik doprinos EU u financijskom smislu. Evo nadam se da će se i pristupne ceste uskoro omiška obilaznica i sve ostalo dovršiti. Za nas u Baranji posebno je važan i za Istočnu Slavoniju nastavak koridora 5C odnosno njen završetak, nadam se u idućih godinu, godinu godinu, godinu i pol dana koji bi taj istočni dio Hrvatske otvorili prema mreži europskih autocesta. Jasko se radujemo izgradnji istarskog ipsilona u punom profilu koji je u tijeku, isto tako obilaznice Omiša koja je u gradnji obilaznice Belog Manastira koja je evo završena i otvorena 2022. godine, izgradnja ceste Škurinje – luka Rijeka, renoviranje pruga, autocesta prema Sisku. Ako nešto nisam zaboravio, dakle sve su to projekti koje ova Vlada radi čiji je temelj to da smo uspjeli ostvariti poziciju koja nam osigurava financijsku infrastrukturu, odnosno prije svega političku, a onda i financijsku infrastrukturu da razvijamo Hrvatsku. Dakle, glede izvješća ostaju, nije sve savršeno, nikad neće ni biti. Ono što je nama važno da Banovinu koja je obnova sporija od onog što smo htjeli međutim danas više možemo reći da je u prethodno vrijeme glavni krivac bila administracija. Danas više ne možemo reći da je isključivi krivac administracija. Na žalost naši izvođači koji su samo tijekom 2022. godine, a tu često izdvajamo samo jednu kategoriju zamjenskih kuća, obnova je puno šira od toga, ali hajmo se koncentrirati samo na zamjenske kuće kojih je tijekom 2022. godine nakon provedenih otklanjanja ruševina, projektiranja tih kuća, nakon raspisivanja javnog poziva smo sklopili 18 ugovora sa 18 različitih tvrtki ili zajednica ponuditelja za 578 zamjenskih objekata koji su izgrađeni samo 6. Da li je to samo odgovornost Vlade procijenimo svi zajedno. Zatim jedna od zadaća je zaista obuzdavanje ove inflacije. Nadam se da sva sredstva koja Vlada ima u načelu će biti u stanju pozvati na razum trgovce koji su ovom glupom, glupom pohlepom koju su zadnjih mjesec dana doprinijeli da je inflacija puno veća nego što bi u Hrvatskoj trebale biti. Ja se nadam da ćemo našu dobru međunarodnu poziciju ministar Grlić-Radman zna taj problem iskoristiti pogotovo okolnost odnosa sa Srbijom. Jako nam je bitno i pitanje nestalih na istoku, jako nam je pitanje bitno konačnog razgraničenja na Dunavu. Ministre nemojmo taj problem sa Srbijom zaboraviti. I kako rekoh mi ćemo, Klub zastupnika nacionalnih manjina će ovo izvješće prihvatiti. Nadam se i vjerujem da će 2023. godina unatoč jako lošim okolnostima biti najmanje jednako dobra u provođenju interesa Republike Hrvatske kako na međunarodnom planu, tako i Republici Hrvatskoj i u 2023. godini. Slijede pojedinačne rasprave. Prva je poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ja kad slušam predstavnike vladajuće koalicije i samog ministra pomislio bih da ovdje u Hrvatskoj stvarno teče med i mlijeko. Ne bih ni u primisli imao da su ovu Hrvatsku napustili jedno 250000 mladih ljudi u doba vladavine Andreja Plenkovića, ni u primisli, nego dapače da je ovdje naseljeno još jedno 300 000 Hrvata koji su došli iz inozemstva jer im je tako lijepo živjeti u ovoj Hrvatskoj. U zadnjih nekoliko mjeseci vladajući zahvaljujući svojim PR stručnjacima kao papagaji ponavljaju dvije rečenice. Jedna je da je Hrvatska ušla u elitno društvo 15 država na svijetu koja je u NATO savezu, u EU, u eurozoni i u Schengen prostoru. Sad, manje je bitno što smo mi tu zadnji, je li bitno biti prvi u selu ili zadnji u gradu o tom potom. Al ajmo se malo poigrat s brojkama. Pa gledajte, u biti neka Švicarska nije nigdje u tim asocijacijama, pa je nešto i bogatija od Hrvatske, al nećemo uzet Švicarsku, uzet ćemo jednu Dansku koja nije među ovih 15 elitnih kako vi kažete, pa je daleko bogatija od Hrvatske ili jednu Švedsku ili čak jednu Poljsku ili jednu Češku, sve redom države koje su financijski jače od RH, ali ovaj ali ovaj narativ pokušavate prodavati hrvatskom građaninu, a on živi sve lošije. Odgovorni ste vi za trenutno stanje i kaos na tržištu oko rasta cijena, a ne trgovački lanci jer niste pripremili apsolutno ništa. Gdje su bile crne liste, gdje je bio razgovor sa predstavnicima vršitelja usluga? Nigdje. Kaže premijer, pa mi smo išli u dobroj vjeri i što ste sad dobili? I sad su svi ostali krivi, vi ste najmanje krivi, vi ste sve napravili kako treba, a narod ah kako bude narodu nek bude. To je trenutna situacija, ljudi vam žive sve slabije, imate sve veći broj sirotinje u Hrvatskoj, ljudi vam ne mogu spojit kraj sa krajem, ne mogu plaćati režijske troškove, pa ja stvarno imam osjećaj da mi živimo u različitim svjetovima, apsolutno u različitim svjetovima. A druga vaša mantra koju su vam ponovo vaši piar stručnjaci rekli, a to je samo govorite da svi oni koji su bili protiv obuke ukrajinskih vojnika su na krivoj strani povijesti. Dajte, dosadni ste više s tim, stvarno ste dosadni, toliko isfucana fraza. Ja sam bio protiv i koliko god smatrali da sam ja politički patuljak i predstavnici moje stranke ili svi oni koji su glasali protiv to je vaš problem. godina kad ste trebali pokazati na kojoj ste i čijoj ste vi strani skrivali ste se po briselskim hodnicima, po fakultetima itd., ovdje ovdje je onda bila bitna strana povijesti, prava strana povijesti za RH. Pustimo mi priče i nemojte uspoređivati i koristit takve riječi za rat u Ukrajini o tome tko je na pravoj ili na krivoj strani povijesti, pa HS i mi svi smo gotovo jednoglasno prihvatili Deklaraciju o Ukrajini i osudili rusku agresiju i nemojte nam imputirati nešto što nismo. Znači vi ste, ja vam skidam kapu, jedino što ste ostvarili to je ulazak u schengentski prostor, ovo sve ostalo u Hrvatskoj ne ide u dobrom smjeru. Što običan hrvatski građanin ima što se nalazi među tih 15 država elitnog društva? Sutra opet ode 10 Hrvata van, malo sam i rekao, vjerojatno i više i otići će još 100 tisuća Hrvata van, pa ćete ostati sami i vladati sami sa sobom, ostat će članovi HDZ-a i njihovi uposlenici koje ste zadužili kroz zadnjih 30.g. i stvorili ste državu baš kakvu ste htjeli od 2 milijuna stanovnika i vladajte s njom kako god želite, a ostalih nekoliko milijuna Hrvata ste potjerali preko granice, o tome se radi. Vaši rezultati nisu ni približno onako kako vi pokazujete, vi se ljutili, ne ljutili, al to je tako. Odite malo po Slavoniji među slavonska sela, evo kolega je iz Baranje, kolko ljudi živi danas u Baranji kolega, kolko je napustilo barem u zadnjih 10.g., u zadnjih 7.g. vladavine Andreja Plenkovića? Nemojte hvaliti nešto kad znate i sami da su vam ljudi otišli. Govorite o eurozoni, hvalite euro, pa što kaže vaš sunarodnjak, predsjednik Mađarske o eurozoni?

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Pavliček, mi se nalazimo u različitim opcijama, dakle Suverenisti su jedna opcija, mi GLAS, Građansko liberalni savez smo druga opcija. Ja sam jedna od onih koja sam apsolutno bila i pobornik i uvođenja eura i ulaska u EU i Schengena i svih drugih stvari iz jednostavnog razloga što mislim da nam je bolje da smo u društvu dobrih i uspješnih nego u društvu loših. Jednako tako gledam realnim očima, znate ovaj uvođenje eura će nam pokazati realnu sliku gdje jesmo i mi smo tu upozoravali otprilike na iste stvari, govorili smo o crnim listama, govorili smo od toga da ide poskupljenje, govorili o tome šta su Slovenci napravili, kao da govorite ovom zidu otprilike je bila ista stvar, ali postoji nešto o čemu se ova Vlada zaista treba zabrinuti. Hrvatska, hrvatsko gospodarstvo je na 70% prosjeka

zar Danska nije elitna u odnosu na nas, zar jedna Švedska nije elitna u odnosu na nas, pa čak i jedna Češka ili čak Poljska? Znači to je vrlo relativno danas pričat o tome da jedno društvo vas odmah svrstava u samu elitu. S druge pak strane drago mi je da ste upozoravali kao i svi mi jer smo jedina država eurozone koja u europodručje ulazi sa ovakvom inflacijom, jedina, ne ulazi nego srlja i ne može se više dokazati nikome tko je zamračio odnosno lovio u mutnome i je li to zbog konverzije, je li to zbog inflacije ili osobno zbog profita i zato danas jesmo tu di jesmo, al na kraju ispaštaju hrvatski građani i Vlada tu nije napravila apsolutno ništa, nije preventivno djelovala.

pristupu Vlade koju smo imali prilikom prelaska na euro. Znači vi i kolegica Taritaš i mnogi drugi uključujući i mene smo upozoravali na to da ne smijemo prepustiti konverziju slučajnosti, niti savjesti ikoga. To je kao da ostavite lisicu da čuva kokošinjac. I sad imamo to što imamo. I sad se Vlada prijeti sa nekim sankcijama, sa nekim mjerama i što ja znam, ali čekajte ako nekom šaljete inspekciju poreznu recimo, inspekciju rada itd., pa ako neko poštuje zakon čega se ima bojati, a kako ćete vi dokazati onda da je neko podigao cijenu zbog rata u Ukrajini, zbog ne znam opskrbnih lanaca ili je nepošteno dizao cijenu, mi namjerno valjda je netko propustio u Zakon o uvođenju eura ugraditi upravo takve stvari, a da ne govorim onda o crnim listama, da ne govorim o Marijan (Hrvatski suverenisti)** Zahvaljujem, slažem se s vama da se nije preventivno reagiralo. Prvi rast cijena se dogodio uoči odnosno netom prije dvojnog prikazivanja cijena. Tada je već dobar dio trgovaca zaokružio svoje cijene. Dolazi do inflacije i dolazi sada do ovog dodatnog rasta, a tek slijedi od 1. veljače onaj zadnji rast sa 40 novih cjenika i zaokruživanje na zadnju brojku od 9 centi za gore za sve proizvode u slijedećih nekoliko mjeseci kao što je u cijeloj Zapadnoj Europi. I koliko god se vladajući danas trudili prikazati da su oni sve perfektno odradili, a da su krivi svi ostali na tržištu upravo su krivi oni. Imali su sve mehanizme u svojim rukama, nisu apsolutno napravili ništa, a prepustili su sve volji i samovolji onih koji kreiraju tržište i cijene na tržištu i danas jesmo tu gdje jesmo. I opet najgore će proći ona hrvatska sirotinja. **Jankovics, Robert (Nezavisni)** Evo, samo da ispravim 3 stvari koje sam si upisao od kolege Pavličeka, dakle jedna je što se tiče poskupljenja mislim da je to danas i slijepcima jasno da krivac nije euro. Krivci su oni koji su digli iz čistog svog nahođenja iskoristivši polu priliku da ostvare ekstra profit. Što se tiče Baranje najveći, ja sam Baranjac, zaista najveći broj ljudi gospon Pavliček iz Baranje otišao je 2013. do 2016. Ti ljudi dijelom se danas vraćaju. Danas više iz Baranje jako malo ljudi odlazi. Oni što su mislili otići su otišli u vremenima kad smo pristupili EU. A što se tiče gospodina Žigmanova nama mogu samo reći, tko god da je odradio, odradio je fantastičan posao. Nama manjima u Hrvatskoj je izvanredno bitan odnos Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske tako i prema Hrvatima u Mađarskoj, tako i prema Hrvatima u Srbiji. Kome god da je gospodin Žigmanov uspio s tim mi mu čestitamo. **Pavliček, rasta cijena ne mogu se složiti s vama. Smatram da uopće nismo trebali ulaziti u ovom trenutku u eurozonu, nismo trebali ulaziti jer zato imamo ovo što imamo. I love svi u mutnom, ništa neće moći vladajući dokazat tko je namjerno uzeo radi svog ekstra profita i podizao cijene. I tu je problem. Nije se reagiralo na vrijeme, nigdje nema crnih lista ni dan danas. Trebale su biti već prije dva mjeseca pripremljene, nema ih. Drugo što se tiče Baranje, daj Bože da broj ostane onakav kakav je. To je interes svih nas i ja sam nedaleko od vas, 20 kilometara zračne linije. Što se tiče gospodina Žigmanova, mnogi se žele kititi njegovim perjem, mnogi danas. Znači gospodin Žigmanov je dobio zadnji dan kampanje potporu od aktualnog ministra. Prije toga imamo je opstrukcije na terenu od hrvatskih veleposlanika pa nadalje. Znači uspio je ući u Narodnu skupštinu Srbije i dobrom voljom Aleksandra Vučića je postao ministar u srbijanskoj vladi, a nikakvim međunarodnim utjecajem RH. Nažalost, nažalost. **Sanader, Ante

ja bih rekao nemojte se ljutiti ali izjavnih rečenica kratkih, pogrešnih, načelnih, bez argumenata, puno katastrofe, puno apokalipse. Gledam vi ste mlad čovjek '80. godište. Ja kad bih govorio pa naravno vi uvijek uzmete nekakav primjer kojih uvijek ima. Naravno, ali morate gledati, gledajte generalno, gledajte globalno. Pazite ulazak, prihvaćanje druge najvažnije valute u svijetu vama to ne znači ništa. Vama ne znači ništa da će to ojačati naš međunarodni financijski položaj i svaki drugi položaj, da će nam osigurati daljnje investicije, pravnu sigurnost, da će nam ubrzati naše članstvo put prema, prema pristupanju OECD-u. Dakle, jednoj asocijaciji, organizaciji 38 najbogatijih zemalja svijeta G20. Ja kada, a imam godina mogu uspoređivati ovo što smo mi postigli u 30 godina, a ja se sjećam gospodine Pavliček kako je bilo prije 32, 3 godine. Jako se dobro sjećam kako se živjelo, kako se odlazilo i kako se čekalo na granici sa onom, onim crvenim pasošem, kako se išlo u Trst. Gospodine Gospodine Pavliček zar vi ne želite vidjeti napredak, ova postignuća. Ova postignuća su mjerljiva. Kada govorite o tome onda ne možete reći općenito ljudi napuštaju itd. napuštaju. svaka, svaki događaj ili i postoji neka zakonitost, neki razlog za nešto. Naravno da je ulazak u europsku obitelj, dakle mi više nismo stranci u EU. Mi Mi smo tu. Najveća sloboda je doista i sloboda kretanja. Naravno za male države je to i svojevrsni izazov. Ono što je nama jako bitno to je napraviti, odstraniti one razlike koje su nekada koje zapravo još uvijek postoje u kohezijskoj i poljoprivrednoj politici. Želimo biti jednaki kada je u pitanju gospodarski rast, kada su, kada su u pitanju standardi uskladiti, EU mora biti kompozicija 20 zemalja članica sa jednakim uvjetima, sa istim standardom, sa istom socijalnom stabilnošću, sa istim plaćama itd. Naravno da je to put koji se ne događa preko noći za to je potrebno vrijeme, ulaganje. A Hrvatska je učinila jako puno u ovih 30 godina. Mi slijedimo viziju, ostvarujemo viziju prvog hrvatskog predsjednika. Mi smo se maknuli od jugoistoka Europe i Hrvatska i Slovenija, pa pogledajte gdje smo mi sada. Tamo gdje smo bili 104 godine dakle sada putujemo bez zaustavljanja. Ja sam bio evo na Goričanu Letenye kad su, bili su i Hrvati gore koji su bili sretni, ljudi su plakali kad kažu, kad hvala vam što ste došli i što ste digli nama mrsku rampu, nama mrsku rampu. Ljudi u Kotoribi imaju, imaju preko puta, preko mora imaju, imaju svoje vinograde, gorice, čovjek nas je zvao, bio je presretan, dajte molim vas dođite kod mene, imamo, proslavit ćemo Novu Godinu itd.. To su vam događaji. Ja, ja živim s ljudima i kao ministar vanjskih poslova rado odem i, i naravno i otići ću i u Baranju i u svako slavonsko selo i bilo gdje, meni je dapače, ja, ja, ja to želim i želim vidjeti to zapravo što vi govorite, a vi ovdje ste fokusirani na premijera Plenkovića, na Vladu, nemate argumenata nikakvih, mene to jako čudi. Ja bih volio ovaj, evo vi govorite da niste na strani, da ste, ma ja vam ponovno kažem doista da jeste, ma ne, ma nije stvar u tome jeste li vi na nekoj strani ili nije, možda niste nigdje i nije uopće bitno jeste ili niste, ali vi ste ovdje imali povijesnu ulogu g. Pavliček, vi ste pali na ispitu političke zrelosti. Nije bitno je li vi volite ovu Vladu, cijenite Plenkovića itd., ali niste vidjeli, bili ste uskogrudni. Hrvatska prema vani je ta koja nije prišla vojnoj misiji

Poštovani i cijenjeni ministre, nisam očekivao da ćete počet vrijeđati onako na osobnoj razini što se tiče mog izlaganja da imam niz kratkih izjavnih površnih rečenica. Nisam stvarno se mislio toga dotaknuti, ali gledajte, svi imamo mi kroz povijest određene uloge i određene odluke i ja se svojih odluka ne sramim. Vi ste krajem '80.-tih bili u Švicarskoj, živjeli ste jedno vrijeme tamo, čuo sam da volite pjevat, da ste pjevali u jednom zboru hrvatskom, čuo sam da volite razne pjesme, ali jednu pjesmu '89.g. niste htjeli pjevati poštovani ministre, to je bila pjesma „U boj“. Kada je došao voditelj zbora i zamolio sve vi ste odlučili i rekli da ta pjesma nije prigodna za pjevanje, nakon toga su vas izbacili iz tog hrvatskog zbor. Taj dio ministre je vaša pogrešna odluka bila, vrlo banalna stvar, ali krenuli ste na osobnoj razini, pa će vam se to tako i vratiti. Dobro svi znamo, svatko nešto o svakome, zato molim vas malo koristite kvalitetniji i kulturniji rječnik koji priliči jednom ministru. Gordan (HDZ)** Ja ne znam o čemu vi govorite, vi govorite o jednoj dakle o čemu ste govorili, o jednoj pjesmi „U boj, u boj“ koju sam ja pjevao ovdje u hrvatskom zboru, u školskom zboru,

i upravo njegovo predavanje u povodu 60. obljetnice ubojstva Stjepana Radića. Gospodine Pavliček, družite se s krivim ljudima, zlonamjernim, malicioznim, prema tome ja vas nisam uvrijedio nego sam samo konstatirao da, da govorite površno i da vjerujte krivo

maliciozno i slično, znači jeste izbačeni ste iz hrvatskog zbora ministre znate vi to dobro i to znaju ljudi koji su bili s vama u tom zboru jer niste htjeli pjevati tu pjesmu '89.g. i ne morate pričati sad neke druge priče kad svi znamo da je bilo tako.

Hvala lijepa. Pa poštovani ministre, moram se osvrnuti na neke, neke vaše tvrdnje. Naime, evo ja vas pozivam, vi objasnite jednom umirovljeniku koji živi od 300 eura kako on ili ona to doživljava sve te benefite velikog zajedničkog monetarnog sustava i monetarne unije jer ja ne dvojim da smo mi trebali ući u euro samo dvojim kako i kada, a ja vam kažem da smo mogli obuzdati ovo divljanje cijena, da smo mogli se drugačije postaviti, tada je premijer odmahivao rukom i rekao toga neće biti, nažalost bilo je i sad vi, molim vas evo objasnite umirovljeniku od 300 eura kako će živjeti kad mu je kruh poskupio sa 7,19 na 1,40 eura ili ako je, ako su ne znam zobene pahuljice poskupile sa 0,43 na 0,90 eura? se ne razumije/…o tome govorio koliko smo mi osigurali i kolko je medijalna plaća, prosječna plaća, kolko smo izdvojili novaca za umirovljenike, dakle za sve one ranjene skupine, prema tome Vlada ima saznanja o tome i Vlada vodi računa o tome kako će osigurati socijalnu stabilnost. Prema tome, ono što je bilo u kunama to je, to je u eurima, a da Hrvatska nije bila stabilna financijski, da nije konsolidirala vlastite financije i vlastitu fiskalnu politiku, pa Hrvatska, da nije, da nije smanjila dug, pa Hrvatska je ušla po mjerljivim parametrima financijskim, pa ne bi Hrvatska ušla u eurozonu samo tako, dakle u eurozonu se ulazi pripremljeno,

Zahvaljujem. Pa već vam dugo želim nešto čak i osobno reći. Ne znam sjećate li se tih dana, nije to tako davno bilo evo kaže Internet 16.12.2020. novine su bile pune takvih naslova. A kažu ovako: „Hrvatski ministar ovako je počeo pressicu s ruskim otkrio sam toplu dušu Sergeja Lavrova kroz njegovu poeziju.“ Evo ja sam i sad dirnuta tom toplinom, tom širinom duše, tom čovječnošću, njegovom i vašom. Pa vas lijepo molim i vi, a i vaš premijer prestanite se kesiti, prijetiti, omalovažavati saborske zastupnike koji se nisu htjeli povinovati vašoj volji i to ne zato što smo na strani Rusije, a nismo na strani Ukrajine, ali to nije točno nego zato što smo bil protiv toga da silujete hrvatski Ustav i procedure Hrvatske države. Treba gledati, znači povijesno politički kontekst gdje ste vi bili 16.12. i gdje je bila Rusija 16.12., gdje je bila Europa 16.12.? Ja sam bio jedan od mnogih ministara koji je primio gospodina Lavrova kao što se u Lavrovu i kasnije već godinu dana potom isto tako išlo u Moskvu. Prema tome, Rusija u tom trenutku je bila zemlja na koju je vršen pritisak isto Europske unije. Tada su već postojale i određene sankcije, ali isto tako dualni pristup, znači sankcije da, ali razgovori da. Prema tome, ne možete vi sada kontekstualizirati znači onaj trenutak sa sadašnjim trenutkom. Ali vi ste nakon što je Rusija brutalno izvršila agresiju došlo je do novog trenutka. Znači svi su bili zapravo zapanjeni, iznenađeni zapravo tom činjenicom. Prema tome, nastao je novi trenutak

Pitanje je gdje ste vi i što ste vi radili u prosincu 2020. i prije toga kao ministar. Dakle, kontekstualizirati nešto znači prepoznati što je Putin davnih dana prije nego što je napravio agresiju, a bome nije bio cvijeće. Dakle, na međunarodnoj razini, a i diljem svijeta znalo se tko je i što je i kakav je i što se eventualno sprema. Toliko o tome kompetentnosti za obavljanje funkcije na kojoj jeste. **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Htjela sam vas čisto nešto drugo pitati, ali evo ga moram se osvrnuti na sve ove dosadašnje replike. Mi smo nedavno bili zajedno 10.1. u Podrutama u gradu Novom Marofu, gdje je prije 31 godinu pao helikopter, u stvari jugoslavenska vojska je oborila helikopter mirovne misije gdje su poginuli građani Italije i Francuske. I kad su oni došli sad kod nas, jer mi to svake godine se prisjećamo tih žrtava jer su oni daleko od svojih zemalja poginuli u našoj zemlji kad nam je bilo najteže i stvarno je bilo teško slušati njih kad su oni pitali kako to da mi ne razumijemo Ukrajinu, doživljavali smo nešto prije 31 godinu što sad proživljava Ukrajina i bilo im je nepojmljivo da je naš Hrvatski sabor glasao protiv odluke odluke pomoći Ukrajini. Evo ja sam razgovarala sa veleposlanikom i sa visokom savjetnicom iz Francuske, to je bilo njima nepojmljivo. Evo pa vas ja isto pitam za vaše Slažem se i da su hrvatski saborski zastupnici da nisu prepoznali zapravo koliko, koji je značaj te vojne pomoći a hrvatska Vlada do sada i tako smo dali jednu izdašnu pomoć kako financijski, materijalno, diplomatski, politički i vojno. I ovo je trebalo zapravo potvrditi i onu platformu ovdje parlamentarnu i ono oduševljenje kada je došao predsjednik Vrhovne Rade, kad su se svi slikali s njim i na koncu da su glasovali 54 protiv misije vojne pomoći to jednostavno je zemljama članicama EU nezamislivo. Prema tome, vani je teško nekom reći da, glasovali su protiv 54. Mi to moramo objašnjavati, jer mi moramo tu sramotu stalno prati i objašnjavati da nije, da hrvatska Vlada nego da su tu bili protiv 54 zastupnika Hrvatskog sabora. Hvala ministre. Slijede dalje pojedinačne rasprave poštovanog zastupnika Domagoja Hajduković. Hvala lijepo potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nisam mislio pojedinačnu raspravu trošiti na ovo, ali moram se osvrnuti na jednu stvar što je govorio ministar. Dakle, ulazak u eurozonu naravno promatra financije, fiskalnu politiku, financijske pokazatelje ni jedne države, ali ne njenih građana. Jer da smo gledali u lisnice građana mislim da nika ne bi ušli u eurozonu. Jer kažem vam opet kako netko sa 300 eura može preživjeti uz sva ova poskupljenja i još najavljena poskupljenja. Evo zadnje je najavljeno u Zagrebu da će i voda ići gore itd. Dakle, oni koji već imaju malo, imaju sad još manje. Stotine tisuća naših građana već žive na rubu siromaštva i osjetljivi su na svaki poremećaj unutar tržišta, dakle cjenovne. Bojim se da smo ih doveli u vrlo, vrlo nepovoljan položaj. No, htio sam progovoriti o nekim drugim stvarima koje su također vezane za za EU, za naš kontinent, ali i za našu i užu i širu regiju. Prije svega je pitanje Kosova. Na žalost svjedoci smo toga da se situacija, sigurnosna situacija na Kosovu jako brzo mijenja na gore i bojim se da ukoliko zaista ne bude jednog odlučnog stava, zajedničkog stava EU prema Srbiji kao glavnom distabilizacijskom elementu u regijama, a posebno na Kosovu, da to neće završiti dobro. Srećom za sada još nemamo žrtava hvala Bogu, ali to se doslovno na dnevnoj bazi može promijeniti tako da vas molim ministre, prenesite i premijeru, na sastancima ovo je pitanje koje se mora potaknuti, aktualizirati, to je pitanje koje se mora i adresirati jer bez jasnoga stava EU pa možda i packe ajde recimo to tako kolokvijalno bojim se da ćemo cijelu regiju dovesti u jednu vrlo nezavidnu i lošu situaciju. Druga stvar je regija koja nama možda nije toliko bliska, ali svaki poremećaj u toj regiji može se odraziti i na nas, a to je Kavkaz. Dakle, u sjeni rata u Ukrajini su se pomalo našle sve ostale države koje se također suočavaju sa bitnim sigurnosnim ali i drugim ugrozama. Prije svega govorim o Moldavi koja je dobila doduše status kandidata, ali recimo svaki napad na infrastrukturu u Ukrajini osjeti i Moldava i to itekako budući da je energetskom mrežom navezana prije svega na Ukrajinu, a ne na Rumunjsku kao drugog susjeda. Ali isto tako recimo Gruzija, Gruzija koja je bila žrtva ruske agresije 2008. godine kada su dvije separatističke regije Osetija i Abhazija zapravo dobile de facto samostalnost. Gruzija koja je dobila europsku perspektivu koja želi biti motor regije u približavanju europskim integracijama koje dijele naše vrijednosti o kojima je premijer ovdje govorio, dakle i transparentnost i demokracije, sloboda osobnih medija kojoj treba pružati priliku, mislim da je ona zaslužuje. ako je zaslužuju zemlje regije mislim da je zaslužuje i ona ako ćemo govoriti o nekim širim kvalifikacija. Ali isto tako i još jedan problem je onaj koji je gorući, isto bi vas molimo da o tome povedete rasprave na svim formatima u kojima sudjelujete, a to je humanitarna situacija u Gorskom Karabahu. Naime, svi znamo da se sukob u Gorskom Karabahu isto tako relativno nedavno pojačao, da je završio, barem djelatne vojne operacije, međutim ostalo je čitav niz drugih stvari uključujući i teritorijalne integritete, granice itd., puno toga je neriješeno. I ne uzimajući sad u obzir geopolitičke implikacije, niti političke općenito mislim da je bitno govoriti o humanitarnom aspektu. A prema informacijama kojim raspolažem, koje dobivam sa terena i od organizacija humanitarnih nažalost bojim se da situacija ukoliko isto unija ne odgovori relativno brzo i odlučno, da situacija ima perspektivu da vrlo brzo preraste u jednu širu humanitarnu katastrofu. Naravno ako uzmemo u obzir Ukrajinu i sve ono što se događa tami i apsolutne brojeve oni će biti manji, ali mislim da za populaciju koja živi u gornje, pardon da će biti itekako ozbiljna. Stoga bih vas molimo da svakako na svim formatima u kojima sudjelujete i ove probleme iznesete kao bitne jer svaku distabilizaciji i na Kavkazu, a na Kosovu pogotovo ćemo osjetiti mi. **Sanader, Ante Poštovani kolega Hajduković, evo vi i ja se nalazimo na dijametralno suprotnim strankama ideološki u svakom pogledu. Međutim, složit ću se s vama da se nismo adekvatno dobro pripremili u ulazak u eurozonu. Međutim, htio bih vas pitati, evo vaše mišljenje u zaključcima sa sastanaka Europskog vijeća spominje se da se među ostalim mora više raditi na sigurnosti Europe, zajedničkom djelovanju i slično, miriše li vam to na stvaranje jedne što je već prije nekoliko mjeseci i godinu dana spomenuto od strane Njemačke i Francuske, stvaranje jedne zajedničke europske vojske gdje će među ostalim ili gdje bi među ostalim i Hrvatska vojska bila samo jedna od komponenti odnosno jedna od ajmo reći podružnica te vojske i jeste li vi za ovakav prijedlog koji će vrlo vjerojatno očigledno ugledat svjetlo dana ili pak ne. Pa evo kolega Pavliček prijedlozi zajedničkom europskom vojskom nisu od jučer, dakle oni postoje od prije. Imamo i ono što se zove EUROKOR imamo i one akcijske grupe i slično, dakle to nije ništa što je novo. Međutim, u sadašnjem uređenju unije i načinu na koji unija funkcionira ja jednostavno ne vidim da bi se tu ozbiljnije ili sustavnije moglo pristupiti jednom, jednom jednom takvom rješenju i ne vidim ga negdje u budućnosti, barem ne blizu, ali to nas ne sprječava. Zapravo to bi nas tek trebalo potaknuti da se pozabavimo brojnim pitanjima koji muče Hrvatsku vojsku, a to je nedostatak opreme, to je nedostatak a rekao bih svega, prije svega logistike. I to je jedan od sustava koji kao i druge sustave da ne drže entuzijasti bi se odavno raspao. Dakle, moramo popuniti rupe koje imamo u sigurnosno vojnom aspektu jer nažalost situacija i u regiji i u svijetu to od nas zahtjeva. Slijedeća replika poštovani Goran Ivanović. zastupnik koji spada u red onih ozbiljnijih zastupnika koji na kraju krajeva i vodi odbor koji zna što je EU, zna što je eurozona i ocjenjujem ovo malo već po drugi puta paušalno vašu procjenu da je uvođenjem eura došlo do toga da se vidi koliko su Hrvati siromašni ljudi. Mislim to naprosto nije, nije točno, nisu te plaće, one su se pretvorile iz kuna u eure i to je točno, no budimo iskreni s druge strane Vlada je učinila puno u zadnjih nekoliko godina da bi povećala standard hrvatskih građana. Ne samo hrvatskih građana nego i hrvatskih gospodarstvenika, a s druge strane ti isti gospodarstvenici pojedini, govorim o trgovcima su od 534 inspekcijski nadzora uhvaćeno ih je 200 da su u prekršaju, da su digli cijene neopravdano i naplatili smo im 234 tisuće eura kazne. Prema tome, taj nepartnerski odnos sa Vladom po meni dovodi do ovoga o čemu vi pokušavate govoriti, ali po meni na jedan,

plaće preračunali u eure u cent, ali cijene se nisu preračunale u cent, cijene su otišle gore i to radikalno gore. …/Upadica se ne razumije./… A nego tko je kriv? A tko je trebao nadzirati taj proces molim vas lijepo? Znači cijene, ja bi volio vidit evo nama govori i premijer i svi tu govore i vi govorite inspekcije su kaznile, kog su kaznile i na temelju čega i ko je dokazao da je neko digao cijene neopravdano, a da je neko digao opravdano. Evo ja bi to volio vidit i ja pozivam s ovog mjesta nek mi se jave ti koji su dobili to rješenje, molim vas da vidim na temelju kojih zakonskih odredbi su to, je to napravljeno jer smo propustili odnosno vi ste propustili unijeti u Zakon o euru upravo te prekršajne mjere, a kad smo upozoravali da je to bitno, e tad se odmahivalo rukom to će sve tržište izregulirat, pa evo sad vam je tržište izreguliralo i sad se čudite ko pura dreku. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Bojana Glavaševića. Hvala poštovani g. potpredsjedniče HS. Poštovane kolegice i kolege, kako idemo prema kraju broj nam se smanjuje, ali energija ne opada, to je bitno. Dakle kada pogledamo o čemu se sve raspravljalo u prošloj godini na sastancima Europskog vijeća, naravno glavna tema je u većini slučajeva bila ruska agresija i zapravo sankcije. Tu su bili, tu je bilo pitanje povećanja budžeta za obranu u zemljama članicama EU i neke interesantne stvari poput primjerice ideje o zajedničkoj nabavi vojne opreme. Ako promatramo način na koji je EU u zadnjih nekoliko godina razmišljala uopće o, o, o obrani, recimo ako se mrvicu vratimo u prošlost u eru Donalda Trumpa kao predsjednika SAD-a koji je zapravo prvi put ozbiljnije doveo u pitanje sigurnosnu arhitekturu nakon Drugog svjetskog rata odnosno počeo preispitivati kako bi ona trebala funkcionirati, odgovor EU i mnogih drugih zemalja je bio zapravo da okej, moramo počet investirati sami u svoje kapacitete ili razmišljati o tome na koji način će stvari funkcionirati ukoliko NATO kao kao ideja prestane funkcionirati u nekome trenutku, pa se onda rodila ideja PESCO-a, pa je onda Donald Trump prestao biti predsjednik SAD-a, pa je ipak onda NATO, pogotovo nažalost evo zbog ruske agresije ponovo dobiva na velikoj važnosti, dobiva jedan novi zamah, ali ostaje i ostala je ona ideja o tome da ipak je potrebno ojačati europske obrambene kapacitete i to je interesantno. To je interesantno zato što je dio onoga o čemu sam govorio, ilustrira dio onoga o čemu sam govorio u raspravi u ime kluba, dakle da ne kroz pitanje forme nego kroz pitanje sadržaja EU traži svoj put, dakle s jedne strane postoji okvir za vojnu suradnju koji uvijek se naglašava, nikako nije nekakva alternativa NATO-u nego je komplementarno nešto, ali zapravo mi odnosno ne ali, to implicira da, da postoji suprotnost u slijedećoj tvrdnji, nego bih rekao da neovisno o tome što je to komplementarna forma, komplementaran okvir nekakav čini mi se ipak da je ta era Donalda Trumpa i dovođenje u pitanje sigurnosne arhitekture cijelog zapadnog svijeta ipak kod opreznih Europljana ostavilo traga. Tako da ne, ne govorimo o alternativi, ali pripremamo se za to da ukoliko alternativa bude potrebna da je imamo. I prije Donalda Trumpa ako još više odemo u onaj period naše europske prošlosti u kojemu se ozbiljno postavljalo pitanje što bi trebala biti budućnost Europe, svaki pokušaj federaliziranja pod navodnicima EU bi od mnogih nekih europskih političarki i političara bio dočekan na nož. Ideja da se vojna oprema nabavlja zajednički prije samo 7.g. recimo ja mislim da bi bila predmet pa i skandalozne rasprave u mnogim zemljama EU, a evo onda se dogodi nešto poput Donalda Trumpa, dogodi se nešto poput ruske agresije i odjednom takva tema koja bi prije 7.g. bila smatrana vrlo upitnom i vrlo skandaloznom odjednom to naprosto nije nego se podrazumijeva. I na taj način EU traži svoju budućnost ne kroz formu nego kroz sadržaj. Dakle nije upitno po meni da li nije više način na koji tražimo našu budućnost da raspravljamo da li ćemo bit, da li želimo biti federacija ili konfederacija ili euro, Europa s više brzina nego naprosto tražimo sadržaj koji će definirati formu i zato je EU svoj generis i uvijek će biti svoj generis. Iako mala zagrada za kraj ovog izlaganja, čini mi se da je ideja europske političke zajednice ipak na neki način na tragu Europe s više brzina u širem smislu, ipak, ali prilagođeno i promijenjeno. Tako da mislim da ipak nije diskriminatorna nego format u kojemu možda ipak svi mogu biti zadovoljni, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Davor Ive Stiera. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Već je puno toga danas rečeno, premijer i ministar su iznijeli naravno stajalište Vlade odnosno što je premijer ili ministar u europskim institucijama u Europskom vijeću ili u različitim formatima zastupali. Kolega Pavić je iznio stav kluba, ja ću to još dodatno u zaključnim raspravama istaknuti neke elemente, ali za pojedinačnu raspravu bih želio nastaviti sa temom koju je i kolega Glavašević otvorio o transatlantskim odnosima o tome se razgovaralo i na Europskom vijeću pogotovo u okviru naravno odnosa koji EU i SAD moraju imati u ovoj geopolitičkoj situaciji nakon 24. veljače odnosno ruske agresije na Ukrajinu jer su upućeni jedan na drugi ili jer smo upućeni gdje je taj transatlantski odnos koji je bio doveden u jednom trenutku ili bio je određenoj krizi je morao sebe ponovno otkriti i ponovo otkriti da zajednički Europa i Amerika doista imaju jednu važnu ulogu da brane temeljne slobode, ljudska prava i liberalnu demokraciju ovome svijetu. Naravno tu postoje i određeni problemi i to se vidjelo sa donošenjem Zakona o suzbijanju inflacije u Americi koji ima određenih protekcionističkih elemenata i koji su onda izazvali i probleme u Europi zbog čega je i predsjednike Francuske Macron imamo sastanak sa Bidenom i o čemu će će se i dalje razgovarati. Ono što možda je bitno razumjeti je da to nije nešto što se sada počelo događati, nego počelo se događati pa čak nije ni za vrijeme Trumpa. Dijelom smo vidjeli da proces globalizacije kakvog smo poznavali nakon pada Berlinskoga zida u jednom trenutku je počeo sam stvarati određene nuspojave koje su bile štetne za samu liberalnu demokraciju u onom smislu koje je slabio ovaj određeni procesi su slabili srednje slojeve u razvijenim zemljama i onda to je bio povod za izbor određenih populista i određene izazove za samu demokraciju. I zbog toga su mnoge zemlje, pa sada i EU isto tako ima takvu politiku da se vrati proizvodnja ponovno sa istoka na zapad u određenoj mjeri i vidimo jedan proces tzv. decoupling-a gdje više se ne želi dovesti situacije ovisnosti npr. o proizvodnji u Kini ili ovisnosti o energentima iz Rusije nego znači alternative tome. U takvom kontekstu onda trebamo gledati i određene poteze se, bi se bili mogli možda prevenirati da svojedobno se sporazum između SAD-a i Europe dogovorio tzv. TTIP ali nažalost tada očito nije bilo dovoljno geopolitičke zrelosti i s jedne i s druge strane Atlantika da se to dogovori. Evo mi smo i u Europskom parlamentu imali rasprave o tome, nažalost bila je velika opozicija takvom sporazumu, danas je teško je predvidjeti, ali sam taj sporazum je govorio da određene standarde na svjetskoj pozornici više se neće postavljati preko npr. Svjetske trgovinske organizacije nego dogovorima različitih velikih blokova kao što su SAD i EU. I to je I to je već ukazivalo da proces globalizacije došao do određenih, do određenih granica. Kasnije je Trump naravno to na svoj svojstven način još doveo do jedne druge razine, Biden opet ipak puno otvoreniji multilateralizimu, ali neke stvari vidimo da se neke politike nastavljaju. U svakom slučaju htio sam evo u ovoj pojedinačnoj raspravi samo se dotaknuti tog konteksta, kasnije u završnoj raspravi ću imati prilike nešto više reći o BiH i općenito o Zapadnom Balkanu, ali činilo mi se da ovaj aspekt transatlantskih odnosa o kojemu se, o čemu se raspravljalo na Europskom vijeću je isto tako vrlo važno istaknuti i u ovoj raspravi. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala. Poštovani kolega Stier, u politici Donalda Trumpa prema transatlantskim odnosima i uopće prema EU ključnu ulogu je imao policy Heritag Foundation dakle njihova je nekakva doktrina bila da, da EU kao zajednica država je nepovoljan partner, nego su ideja je bila da se gdje god je moguće i kad god je moguće da se rade dogovori sa pojedinim zemljama članicama i da se zapravo vrati arhitektura kakva je bila neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Smatrate li da je, da je u stvari kroz mandat Donalda Trumpa takav policy doživio svoj neuspjeh odnosno da je neuspjeh takvog ili loše strane toga da su demonstrirane ili smatrate da možda možemo očekivati u nekim idućim iteracijama konzervativnih odnosno republikanaca nekakva eko takvih politika. Hvala. Da, hvala vam na tom pitanju. Pratio sam rad Heritage Foundation i kao mladi diplomat '90. godina, kasnije i svojedobno kao ministar vanjskih poslova. Oni su doživjeli isto tako određenu evoluciju u pa i oko Europe odnosno EU. Naravno to je jedan od tih …/Govornik se ne razumije./… u Washingtonu koji je za vrijeme Trumpa bio naročito utjecajan, danas je jedna demokratska administracija i pitanje ako bi došlo do jedne nove republikanske administracije da li bi bio ponovo haretage i kakav haretage. Ovaj tako da mislim da je to pitanje otvoreno. Ono što geopolitički mi se čini kao jedan imperativ koji dijeli jedan dobar dio establišmenta bez obzira da li su demokrati ili republikanci jest da i SAD-u je Europa danas potrebna ako želi i dalje biti vodeća zemlja na svijetu. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Sanja Radolović. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici, u iščitavanju izvještaja predsjednika Vlade RH gospodina Andreja Plenkovića o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022. godini, sva ova izvješća zapravo možemo svesti u nekoliko nazivnika. Ono što sam ja izlučila, a to su svakako energetika, EU fondovi koji su za nas bitni, zatim što je jako važno opskrba i proizvodnja hrane, ali isto tako nekakav sigurnosni obrambeni aspekt, kao i rat u samoj Ukrajini. Pozdravljam neke stvari u ovom izvješću, inicijative kao što je Europska mreža sveučilišta. Osobno dolazim sa jednog malog sveučilišta i svakako da nam je ta mreža europskih sveučilišta otvorila u pozitivnom smislu mnogobrojna vrata suradnje. Kao što također pozdravljam u digitalnom području inicijativu da se napokon ide na smanjenje troškova i ukidanje potpunog rominga između EU-a i Zapadnog Balkana. Osobno smatram da su to zaista izmišljeni troškovi teleoperatera i da nema već sada u biti nekakve prepreke da se isti ukine. I ono šta svakako želim se osvrnuti to je energetika koja, vidjeli smo svi da nam je danas jako važna, da prijeti nestašica, a i povećanje cijena samih energenata. Što me tu posebno zabrinjava kada govorimo o našoj zemlji? Dakle, imamo tri izvora nekakve energije na kojima smo mi bazirani, to su nafta, plin i električna energija. O održivim izvorima energije također ću nešto reći što me tu zapravo brine i što tu nismo napravili iako vidim da je premijer dao najave da ćemo napravit, ali moram reć da se to u našoj zemlji još ne vidi. Po pitanju nafte već sam rekla i u replici prije premijeru, ono što zabrinjava mi imamo napretek sirove nafte, međutim zatvorili smo jedinu Rafineriju u Sisku, a Rafinerija u Rijeci pitanje kolko će dugo biti na remontu. S druge strane propao je neslavni pokušaj remonta Teromelektrane Rijeka, vidjeli smo, iako traje još istraživanje, da osim što se zagadila obala u Kostreni, a nisu poslušali mnogobrojne stručnjake koji su im govorili da moraju preći sa teškog lož ulja na ekološki čisti plin vrlo vjerojatno iako ne smijemo prejudicirati da je onečišćenje proputovalo cijeli Kvarner i da su se zagadili kilometri obale južne Istre. Dakle, to je što se tiče nafte. Mi ne znamo i dan danas po kojoj cijeni isporučujemo sirovu naftu Mađarima, a onda je zapravo otkupljujemo po višestruko većoj cijeni. Što se tiče plina, mislim da o plinu ne trebam puno govoriti, premijer je tu u izvješćima naglasio kako se mi baziramo na LNG-u, potpuno je jasno da je SDP, ali i svi političari u Primorsko-goranskoj županiji gdje se nalazi LNG na području na terminal na Kr…, na Krku su bili za kopneni LNG kojim se lako mogu nadopunjavat kapaciteti koji nije ograničenih kapaciteta i stoga nije točna insinuacija da je SDP bio protiv LNG-a, SDP je za LNG, ali za kopneni koji neće bit ograničen i zapravo koji ima višestruke prednosti. Također po pitanju električne energije ono što nas posebice zabrinjava to je HEP, HEP u smislu toga da HEP će godinu završit sa 4,5 milijarde kuna gubitka, HEP u smislu toga da kratkoročne obaveze u HEP-u HEP u smislu toga da se bojimo da će se pojavit tzv. kreditor spasitelj kao što se pojavio u INA-i, kao što se pojavio u Fortenovi i na kraju zapravo od svih ovih silnih stranica gdje je premijer u Briselu i sastancima gdje su bili održani govorio da će Hrvatska biti jako

vjerujemo da će ih vladajuća većina kao što su prihvatili dobar dio mjera, doduše dosta kasno, u protuinflacijskom paketu i usvojiti i dali smo vrlo konkretne prijedloge. Prva stvar, treba u potpunosti osloboditi PDV-a ulaganja u male solarne elektrane kućanstvima, ne vidimo apsolutno smisao da se to ne provede već odmah danas sutra. I također treba u vidu svih ovih kojima se stalno hvale 25 milijardi eura osigurati beskamatne investicije u solarne elektrane poduzetnicima. To je stvar zaista za koju ne treba možemo reć puno niti novaca, niti volje, niti znanja, potrebna je samo dobra volja, a da ne govorimo da Hrvatska uopće nema i dalje Nacionalnu energetsku strategiju. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovana kolegice Radolović imam dva pitanja za vas. Drago mi je da ste dotaknuli brownfield investiciju Termoelektrane Rijeka gdje je upravo jedna od elektroprivreda iz eurozone trebala, i Schengena, trebala investirat u termoelektranu gdje ovo što ste dotaknuli bi bilo na plin, fotonapon i bateriju i super bi bilo jel bi bila izjednačena plina, pa bi onda recimo LNG posudio taj plin, a višak struje koji bi se proizveo bi se mogao …/Govornik se ne razumije/…prodat primjerice na mađarskoj burzi. Evo to je pitanje kako to stvarno vidite, evo to je elektroprivreda iz Schengena i eurozone. A drugo pitanje, vi se bavite sa, sa fondovima europskim, pa me čisto interesira kako vi vidite da se povlače ova sredstva, pogotovo za obnovu recimo? Češka jedna ima…/Govornik se ne razumije/…program, projekt gdje su predviđene 6,5 milijardi eura, povlače to, obnavljaju, južni dio, Prag, sjeverni dio uz granicu, dakle sve se obnavlja, evo hvala lijepo. Hvala vam na pitanju. Ma poštovani zastupniče evo krenut ću odostraga, a što se tiče EU fondova i sam sad novoizabrani ministar jučer mi je na odborima rekao zapravo kad sam ga pitala za ono šta je danas govorio moj kolega Peđa Grbin što je s natječajem za onome šta je višestruko naglašeno u ovim izvješćima, a to je znači zelena tranzicija i digitalna transformacija. U veljači je raspisan poziv upravo za to gdje zapravo pričamo o nekakvoj zelenoj tranziciji, prelasku na obnovljive izvore energije, pristiglo je 840 projektnih prijedloga, samo ministarstvo očekivalo ih je 200. Ljudi nisu dobili preko godinu dana odgovor, posebice JLRS i sam ministar je rekao da novaca neće bit za sve, a samo se hvalimo time da želimo dosegnuti nekakav nivo zelene tranzicije, sama iskorištenost odnosno isplaćenost je 71%, a do kraja godine moramo bit na 100%. To je jako kompleksna procedura, zahtjevna i iskreno ne vjerujem da ćemo to stići. Kada je na prijelazu godine, kada je došlo do velikog šoka barem isceniranog tako šoka od vladajuće većine, premijera evo i ministra Grlića-Radmana i svih ostalih oko nekakve visoke inflacije nisam vidio da je to recimo bio problem početkom godine jer je inflacija kod nas puno brže rasla u odnosu na ostatak EU što se moglo vidjeti preko EUROSTAT-a kada smo ispuštali i poreze i trošarine, gdje je cijena hrane puno brže rasla nego i ostalih proizvoda nego u EU. I kada se megalomanski punio proračun tijekom godine i kada j e 27 milijardi kuna više novaca u proračunu u odnosu na prošlu godinu Vlada je šutila. I ministar Grlić-Radman je isto tu uključen u tu priču. Dakle, šutili su, nije bio problem. Kada su ljudima oduzimani novce kroz inflaciju koja nije ništa drugo nego neozakonjeni porez, onda se šutilo. I onda u jednom trenutku kada je prelilo to stvarno čašu, kad se počelo zaokruživati, e onda su krenuli sa instrumentima, sa državnim instrumentima i sa socijalističkim metodama da će se ići zamrzavati cijene i slati inspektorat, dakle na Što se tiče samog Schengena to smo i dotaknuli. Dakle, ovako kako je to pripremljeno, dakle ulazak u Schengen i eurozonu, govorimo o tehničkoj pripremi koja je kolosalno bila naviještana kao najveći projekt što možda i jest. Dakle, nakon priznanja Hrvatske se dogodio debakl. Dakle, mi Schengen u ovom trenutku, ljudi odlaze u Sloveniju na dvadesetak kilometara od Zagreba u shopping. S druge strane imamo da Austrija i dalje zaustavlja ljude i vidjeli smo kako su Schengen koristili primjerice za ucjene države. Znači došao je tamo, nećemo vam dat Schengen, izvolite nas spojiti na LNG i to su recimo strategije države gdje se energetska politika dobiva pomoću recimo Schengen politika. Zašto vam to govorim? Recimo tu je sad ministar vanjskih poslova, mi se nalazimo u arbitraži sa Srbijom. Termoelektrana Obrenovac gdje moramo naplatiti godišnju potrošnju struje plus milijardu kuna investicijskog troška. To datira još iz 1979. godine. Ja nisam vidio Grlića-Radmana da se on postavio na takav problem na način kao što su postavili primjerice Austrijanci, dakle sa stvarno suvereno branimo svoje interese. Što se tiče Schengena da će nam stvarno turistički pomoći daj bože, ali slijedi recesija u EU i to ozbiljna što se vidi iz indikatora Europske centralne banke, što se vidi iz komercijalnih banaka, što se vidi iz investicijskih banaka, što se vidi iz otpuštanja radnika prije svega white color ili bijeli, odnosno visoke uslužne djelatnosti kao što su primjerice Goldman Sachs, Amazon itd. koji sad već otpuštaju ljude. I to se može preliti nama na turističku sezonu. Vi sada već komunicirate ljudima nama će turistička sezona biti spas. Da, zato što od nje očekujete spas krivo pripremljenih politika, odnosno krivog trenutka ulaska u eurozonu. Što se tiče neke strategije kamo to vodi, ja mislim da je to jako bitno da iz ovih sastanaka Europe da mi to negdje ustrukturiramo. I to se najbolje vidi iz govora Macrona na Sveučilištu Sorboni 2017. godine kada je on govorio o nekakvoj federalnoj viziji zapravo EU. To je i nekakva samo promocija njega samoga kao predsjednika te EU, ali ono što je zapravo govorio je o višestrukim integracijama EU gdje je europska monetarna unija zapravo srce te integracije. O.k. dobili smo monetarnu sada Uniju. Pa imamo onda drugo je prostorna integracija to je Schengen. Kako smo, evo ušli jesmo. Ja smatram, odnosno klub MOST-a da smo nepripremljeni ušli, ali o.k. o.k. Dolazi do fiskalne integracije o kojoj nitko ne govori gdje Macron u tom govoru govori da bi trebali imati zajednički budžet na razini eurozone, gdje bi trebali imati navodim ga sad citiram snažnog čovjeka koji će upravljat, odnosno ministra financija na razini eurozone. To nije ideja Europe kako su imali osnivači EU, to nije skup suverenih više zemalja kada mi imamo ministra financija na razini eurozone. A zašto vam to sve govorim? Ako smo imali odnosno monetarnu integraciju imamo prostornu integraciju. Najavljena je već fiskalna integracija, pa onda možemo dogovoriti i o onom, odnosno ministar Grlić-Radman o tom jednom jezičnom, odnosno duševnom integriranju gdje će recimo ne bi nas iznenadilo da se uvede i francuski jezik kao službeni u Hrvatskoj. I sad zamislite tog jednog Macrona koji dođe, koji se vidi kao takvog lidera, koji vidi Andreja i kaže evo uvedeš recimo hrvatski jezi, odnosno francuski kao službeni možda postaneš i ministar vanjskih poslova EU. Nikad ne znaš.

Sanja (SDP)** Ja imam ovako pitanje za vas. Spomenuli ste zapravo podizanje cijena hrane. Kako komentirate činjenicu da je i sama predsjednica Europske komisije spomenula proizvodnju i zapravo globalnu opskrbu hrane kao jedan od velikih problema kako u svijetu, tako i u Europi, a mi u Hrvatskoj imamo zemlju kažu na kojoj zapravo uspijeva sve osim banana a uvoz nam je porastao višestruko, proizvodnja hrane nam je pala od 90 do danas za 50%. Jedino pazite čega imamo dostatno su kupus, krumpir i mandarine. S druge strane hrana koju uvozimo sve je nekvalitetnija i skuplja. Kako komentirate zapravo taj nesrazmjer da se u Europi predstavljamo kao zemlja koja ima dosadnu proizvodnju hrane, a zapravo i uvoz nam je višestruko narastao, a proizvodnja hrane višestruko opala. I drugo pitanje svima je u izvješću promaklo kako komentirate činjenicu da se bliži uskoro godišnjica pada bespilotne letjelice u gradu Zagrebu a u izvješću samo šturo piše da se nastavlja daljnja istraga, a nad našim zračnim prostorom odmah da se pokaže snaga NATO saveza preletjeli su američki i francuski borbeni zrakoplovi. Hvala Na francuskom, jel' kao što bi to sad Macron zatražio od našeg premijera Plenkovića. Što se tiče same poljoprivrede mislim da je to jedna od grana koja bi trebala bit među najrazvijenijima u Republici Hrvatskoj jer mi stvarno imamo taj potencijal, a tržište EU je negdje oko 150 milijardi eura. I sad da mi uvozimo iz Argentine ili Brazila, a ovdje možemo to proizvodit je šteta. Sustavno, sustavno uništavanje seljaka u Hrvatskoj to je vidljivo da se zapravo seljak u Hrvatskoj nikada nije poštovao jer su zone gdje bogatstvo tog seljaka bilo je iseljavano sustavno. Poticaji, da ne govorimo kako se poticaji daju samo na imanje zapravo imanja goveda bez proizvodnje odnosno bez ikakve meritornog zapravo postavki je definitivno nešta šta bi trebalo ispraviti. Imama još toga šta bi vam rekao ali nemam vremena. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Bojan Glavašević. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Troskot vaše izlaganje zapravo odražava euroskepticizam vašeg kluba, ja tu poziciju neću napadati samo bih postavio pitanje. Da li smatrate da doista članstvo u EU i razno razni oblici unije doista nemaju svoje prednosti, recimo od zajedničke nabavke cjepiva koje smo imali za vrijeme pandemije o kojoj znam možda imate, ajmo da vam dam drugi primjer koji je možda, oko kojeg se možda može, lakše možemo razumjeti. Zajednička nabava vojne opreme na primjer za neku perspektivu, da li to doista nema prednosti i ujedno otpornost na krize kada je u pitanju euro. Čisto da li smatrate da zaista ima više mana nego prednosti? I za kraj moram vas ispraviti, nikad neće francuski biti jedan jezik EU, mi već imamo jezik EU koji će se vratiti jednoga dana na velika vrata i taj jezik je latinski. Pazite što vam kažem. Što se tiče vizije EU ona bi uvijek trebala biti skup suverenih zemalja. Ne slažem se sa federalnim pristupom Macrona, ne slažem se. Mislim da bi to, da li je proces tu sporiji pa možemo razgovarati u smislu donošenja odluka u takvom jednom sustavu kako su ga zamislili osnivači EU, jest ali to je recimo i možda ma ja bi rekao najbolji sustav kad ga se usporedi sa Kinom ili recimo SAD-om. Znači on Znači on je drugačiji, možda malo sporiji ali za mene najbolji. Dakle, ne slažem se sa Macronovim stavom da bi to trebalo biti na federalnoj razini sa jednim glavnim gradom i jednom vojskom, drugi NATO savez, jednim ministrom financija itd. Dakle, smatram da bi to trebalo ostati u onoj ideji kako je bilo, kako je bilo začeto jel. A što se tiče zajedničke nabave, mislim da je nabava kao takva jedan od velikih problema same EU i mislim da tu imamo jako puno prostora za napredovat. Hvala potpredsjedniče.

ali dobro da u pravu ste možda latinski to na kraju bude. No sada bez takvih digresija, 4 točke na koje mislim da u slijedećoj godini moramo obratiti posebnu pažnju i na razini unije, a onda i na razini Hrvatske su prije svega energija, energetska samodostatnost Europe, zelena tranzicija, ali isto tako i sav potencijal koji mi kao država imamo, dakle od termoenergije koju evidentno možemo iskorištavati do potencijala o plinu, ugljikovodicima kako se kaže dakle koji nismo dokraja iskoristili itd. Dakle, to je sigurno jedna od tema gdje Hrvatska treba biti vokalna i na vijeću, ali i prije svega u unutarnjoj politici. Drugo je sigurnost, iz puno razloga, dakle evo i kolega Pavliček me pitao je li realno uskoro očekivati zajedničku europsku vojsku. Mislim da ne, ali bez obzira je li ona blizu ili daleko ono što trebamo popunjavati je naše rupe u sigurnosnom sustavu, jačati našu vojsku, njezine kapacitete, njezinu opremu i to je sigurno nešto, to je sigurno ulaganje koje nećemo zažaliti. nažalost događaji u prošloj godini su pokazali da svijet je puno manje sigurno mjesto nego što smo mislili i ulaganja u ovom segmentu će se sigurno vratiti. Treće je regija, naravno to mislim da ne moram do kraja elaborirati, sve nestabilnosti koje nažalost imamo u susjedstvu od BiH gdje su vam određeni politički elementi otvoreno kontra EU, kontra pa same BiH, pozivaju na secesije i što ja znam, do Crne Gora koja isto ima jedan ja bi se sad usudio reći dugi period političke nestabilnosti do onda i Kosova gdje je nestabilnost se manifestira i u sigurnosnim ugrozama itd. Dakle, regija je također nešto što treba biti naš fokus i ovdje u Hrvatskom saboru, ali i na Europskom vijeću jer mislim i da je zadaća Hrvatske između ostaloga upravo ukazivati na te probleme možda kolegama koji su daleko ili koji ne shvaćaju dokraja ovu regiju. četvrto je regija, naravno uz Ukrajinu i Moldavu koji zaslužuju posebnu pažnju je i regija Kavkaza jer svaka nestabilnost, daljnja nestabilnost tamo će se odraziti i Europu sigurno ne u dobrom svjetlu i zbog toga treba posebnu pažnju obratiti i na Gruziju, njezine aspiracije da se priključi uniji koju treba podržati i treba im pomoći barem u našem, iz našeg, iz naše perspektive i drugo je naravno spriječiti potencijalne potencijalne humanitarne katastrofe prije svega zbog vrijednosti koje dijelimo dakle pomoći u rješavanju situacije na Gorskom Karabahu i ostalom. Evo, to će vjerojatno biti neke 4 teme koje će obilježiti barem početak ove godine što se tiče Vijeća EU i evo ja bih vas molio da i u onim dijelovima gdje možda nismo bili toliko vokalni da budemo. Oko regije smo uvijek bili. Dakle, naša koju najbolje poznajemo, ali ova godina predstavlja nove izazove dakle i zbog ovih promijenjenih okolnosti u regiji i tu ćemo sigurno morati i trebati ukazivati na probleme i izazove koji čekaju i uniju i kontinent kao takav. Hvala lijepo.

Htio bih nekako prije nego što rezimiram u stvari ovu raspravu i ovo izvješće i naše pozicije našega kluba o ovome samo bih želio reći da je ovo o latinskom bila šala za slučaj da, s obzirom da je javni, prostor javne komunikacije ne trpi šale recimo to tako, barem ne ove pomalo cinične. Čisto da i to ekspliciramo. Ovako, velika godina na Europskom vijeću, važna godina. Ono što se nekako može izdvojiti kao zajednički nazivnik je činjenica da unatoč svim krizama zemlje EU su se zbližile i stisnule su se i odlučile su se ispravno po meni da je da je najbolji i najbrži možda i najučinkovitiji put do rješenja zajednički. Pa tako je zajednička nabava nešto što, mislim da smo prvi puta u stvari u pandemiji vidjeli kod zajedničke nabavke cjepiva, tako da sada govorim o zajedničkim nabavama u kontekstu vojne opreme i između ostaloga zajedničke nabave plina i energenata. Dakle, to je isto nešto što nisam dotaknuo u ranijoj raspravi, ali je dosta bitno. Inače o tome treba reći još jednu stvar. Postoje tri te krizne uredbe Vijeća koje bi trebale dati odgovor EU na ovu krizu. Prva se tiče zajedničke nabave plina i energenata kao i koordinacija cijena. Druga je ova o kojoj sam govorio koja bi trebala omogućiti ubrzavanje, uvođenje energije iz obnovljivih izvora i treće je zaštita građana od visokih cijena kroz ograničenje cijena plina. Neke kolegice i kolege su citirali premijera iz izvješća o tim mehanizmima i o tome kako je odgovor u stvari dobar. Ono što se meni čini potencijalno problematičnim ili nešto što bi potencijalno moglo predstavljati zastoj na tom putu je sljedeće. I dalje je u velikom fokusu plin. Dakle, plin nije obnovljivi izvor energije i dokle god razmišljamo na taj način jasno mi je da ne možemo trenutno se samo prebaciti sutra na drugi izvor energije ako nemamo infrastrukturu za to, ali o.k. Ne želimo ruski plin, ali želimo onda da bismo imali uopće plina i da bismo povećali kapacitete na godinu do iduće zime na 90% moramo plin kupiti od drugih koji ga prodaju, koji nisu rusija. I to je eksplicite navedeno u ovim izvješćima da to dovodi do porasta cijene. Čini mi se da smo možda prošlu godinu ipak na neki način, ako moram nešto loše reći ili izdvojiti nešto što mi se čini kao negativna strana, da smo ipak potrošili prošlu godinu previše stavljajući fokus na plin, a premalo na obnovljive izvore energije. Mogli smo kao ova uredba koja će trajati 18 mjeseci, tako nešto smo mogli donijeti prije godinu dana. Mogli smo već dio te infrastrukture imati, mogli smo već napraviti dio tog posla nismo to još učinili i zato je on ovih idućih 18 mjeseci važno, a pogotovo za Hrvatsku koja iako kao što je kolega Pavić rekao doista dobro stoji među zemljama članicama EU o obnovljivim izvorima energije. Ali na kraju dana sve se svodi na to koliku cijenu energenata plaćaju građani i dokle god je ta cijena energenata za naše građane visoka Hrvatska statistički može stajati fenomenalno, ali na kraju dana građani to ne osjete i to je taj temeljni problem. Ali ako olakšamo to da svatko može na svoju kuću staviti solar, možda ih potaknemo da to naprave, da olakšamo im investiciju e to će građani osjetiti. Pa ako do iduće zime uz kapacitet od 90% na LNG-u budu ljudi imali značajno nižu cijenu energije zbog toga što su mogli na kuću staviti solar, e pa onda smo nešto napravili. E onda možemo zaista reći znate šta, evo konačno smo amortizirali taj problem koji nam se dogodio zbog ruske agresije, zbog toga što smo plin morali kupovati od drugih zemalja koji trljaju ruke i kažu o.k. ipak nešto možemo zaraditi na ovim ljudima. Tako da smatram da kao nekakva završna misao ta uredba druga to nam je najvažnije. To nam je najvažnije. Hvala. Hvala potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Završno želio bih samo napomenuti kako ulaskom u NATO i u EU Hrvatska je postala dio političkog zapada, ali da nije ušla i u eurozonu i u Schengenski prostor ostala bi i to dugo na samoj periferiji tog zapada. I zato to pridruživanje eurozoni, Schengenskom prostoru je u tom strateškom smislu toliko važno jer odmiče, pomiče Hrvatsku bliže prema toj europskoj jezgri. Naravno da je to put koji traži i neke druge još elemente i poteze. Ja ću spomenuti samo jedan ovom prilikom, a to je da se ta granica koja je sada vanjska granica i EU i Schengenskoga prostora, granica prema jugoistoku pomakne dalje prema jugoistoku. Nešto što je Njemačka napravila nakon ujedinjenja, nije htjela biti na samoj granici zapada pa je inzistirala da se ta granica pomiče prema istoku, prema srednjoj Europi. Nešto što danas Poljska radi vis a vis Ukrajine, želi da granica ne bude na njenim granicama sa Bjelorusijom i Ukrajinom, nego da se ta granica pomakne dalje prema istoku. I dato je i proširenje u strateškom interesu RH, jer i dubljom integracijom sa jedne strane, a pomicanjem onda te granice, vanjske granice dalje prema jugoistoku mi nismo više s te strane na periferiji, nego puno bliže toj europskoj jezgri. Ima naravno drugih elemenata, ali samo sam htio tu figuru ovdje spomenuti da se možda bolje shvati koliko je ulazak u eurozonu i u Šengenski prostor strateški važan. E sad, pomicanje te granice prema jugoistoku, odnosno proces proširenja nije jednostavno i možda ćemo tu imati čak i više izazova nego što smo imali za našu punu integraciju u Europi. Dobro je što je BiH dobila status kandidata, dobro je što se intervencijom visokog predstavnika, unijele su se promjene koje su omogućile upravo da se konstitutivni elementi, konstitutivni narodi BiH budu u jednoj ravnoteži i da se spriječi onda jedna destabilizacija cijele zemlje. Dobro bi bilo naravno da se do kraja mjeseca, kao što se i očekuje, konstituira Vijeće ministara, ali ima još jako puno tu posla i vidimo i u drugim zemljama, vidimo u Crnoj Gori, danas smo o tome raspravljali puno, razloga za zabrinutost ima i raspravljali smo danas i o situaciji što se tiče pristupnih pregovora i sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom, a onda kompletna tema kako će se geopolitički konačno opredijeliti Srbija jer i o tome ovisi kako će ići dalje njeno pridruživanje, odnosno put prema Zapadu, odnosno prema EU i naravno pitanje Kosova, njegovo priznanje i od strane međunarodne zajednice u punom smislu, u smislu da doista se postigne dogovor da postane članica UN-a. To su ogromne teme i koje traže očito jako puno energije, puno rada, međutim, mi ne možemo čekati da se sve to riješi da bi onda te političke institucije bile zrele da se pridruže EU, ali EU može se proširiti, a onda i na taj način mi širimo odnosno pomičemo tu granicu dalje prema jugoistoku ukoliko se efektivno one 4 slobode, temeljne slobode EU prošire na društva, ako hoćete, prošire na tržišta jugoistoka Europe. I zato ova odluka o ukidanju roaminga ide u tom smjeru. Ono nije proširivanje EU u političkom smislu da bi sada građanin u BiH, u Crnoj Gori, Kosovu, mogao izabrati svoje zastupnike u EU parlamentu ili njihovih premijeri biti u Europskome vijeću, ali u konkretnom svakodnevnom životu razlike između građanina u Hrvatskoj, u Austriji, u Belgiji ili onoga u Sjevernoj Makedoniji će biti smanjene po tom pitanju, npr. roamiga i tako možemo onda nabrajati niz drugih pitanja koje se tiču 4 temeljne slobode i na taj način dakle, proširenje na društva možda možemo tu prazninu upotpuniti. U svakom slučaju, Klub HDZ-a će i tu odluku i općenito ovo Izvješće podržati.

biti, ići u smjeru doista afirmacije ove današnje rasprave koja je ipak jako uz stanovita odstupanja pojedinih saborskih zastupnika, mislim da je, ja bih rekao, generalno ipak rasprava očuvala dignitet koji zaslužuje HS. Ovo Izvješće koje je prezentirao predsjednik Vlade Andrej Plenković doista je rezultat ili jedna kronologija zapravo naših susreta, odnosno njegovih susreta na EV-u, ona su opet rezultat svih onih drugih vijeća koje su prethodile na nižoj razini, najvažniji je rezultat svega toga. Rezultat je da smo od 1. siječnja doista punopravna članica, ali u svakom pogledu kada govorimo o europskim vrijednostima, kada govorimo o EU koja nema alternativu, to je veliko priznanje za Hrvatsku. Hrvatska je ova Vlada je radila, odradila je jedan veliki posao i Ministarstvo unutarnjih poslova kada govorimo o Scehngenu i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave i naravno sve ostale sastavnice domovinske sigurnosti, ali naravno i sva Vladina tijela koja su radila na tome i naša diplomatska predstavništva i svi naravno ovaj, to nije jedno uskotračno, jedna linija razgovora, uvjeravanja, dokazivanja, naravno to su sve komponente hrvatske Vlade i sve institucije radile na tome, a eurozona, kao što sam rekao, to nije politički ulazak nego ili ste spremni ili niste spremni. Činjenice da još neke zemlje nisu članice Schengen zone, nisu ušle u Schengen zonu, govori o tome koliko je zapravo bilo puno dramatike, ispitivanja, rada i truda i predanosti da se točno nas to ostvari i do zadnjega dana sve je skupa još bilo neizvjesno, ali sada idemo dalje, idemo vidjeti koji su nam dalji, dalje prioriteti, što ćemo raditi u narednom razdoblju, naravno, ovo naglašavano danas više puta i to je dobro, stjecanje kandidacijskog statusa za EU članstvo BiH, doista je veliko postignuće, na tome smo jako zahvalni i našim predstavnicima, legitimnim predstavnicima u BiH koji su pokazali doista jako puno truda, strpljenja, vještina, g. Draganu Čoviću, predstavniku Hrvatskog narodnog sabora i njegovim suradnicima nije bilo jednostavno, 3 godine se razgovaralo, EU je slala svoje facilitatore koji su posredovali, hrvatska strana je uvijek bila spremna i na kompromise, međutim i odgovornost za ne sklapanje i ostvarivanje pregovora koji su bili stipulirani u sporazumu od 17. lipnja 2020. za promjenu Izbornog zakona, najveća bošnjačka stranka je odugovlačila i nije bila spremna na, na reforme, nažalost naravno ili njima se to isto tako nažalost je to bio razlog zašto je visoki predstavnik s pravom onda iskoristio mogućnost korištenja …/Govornik i donošenjem amandmana koja su trebala jamčiti političku participaciju i Hrvata kao najmalobrojnijeg naroda u BiH. Ono što je važno sada to je nastavak pregovora za članstvo Hrvatske u OECD-u, to je slijedeći, to je zapravo ono konačno je li cvjetić Mi sada smo na dobrom putu ispunjavanja tih uvjeta, nama treba negdje oko 3.g., možda nešto više, mi smo dostavili već inicijalni memorandum OECD-a, OECD-u koji obuhvaća našu samoprocjenu, mi smo dobili nakon toga i njihove upitnike za, dosada je to negdje 12 područja, već je 5 ili 6 upitnika, već je, već je ispunjeno, poslano je natrag na evaluaciju, negdje oko 25 odbora koja je sada koji prate naše, naše pristupanje, taj proces. Mi smo što se tiče brzine i što se tiče kvalitete na dobrom smo putu, prednjačimo, tu su još 4 zemlje uz kojima smo zajedno prema ostvarivanju toga članstva, ali važno je biti brz u procesu, važno je očuvati kredibilitet u procesu, na vrijeme poslati sve ono što se traži kako bi se to evaluiralo i kako bi se onda poslala u Hrvatsku…/Govornik se ne razumije/… dakle da se na licu mjesta ovjeri u naše, naše stanje. Mi ćemo imati u travnju mjesecu posjet Hrvatskoj glavnog tajnika OECD-a Matiasa Kormana, tako da je to za nas isto tako jedan važan susret, mislim da će se on naravno susresti i sa, i u saboru i zato je važno ovdje isto tako oformiti i imati jednu skupinu prijateljstva OECD-a budući da je tu negdje 247 zakon, zakona, politika i praksi koji se, koje moramo uskladiti sa OECD-om. Kao što sam rekao, nastavak dalje je naše snage angažmana u odnosu na BiH, naravno daljnja podrška prema EU članstvu, tu ćemo biti snažan i partner jer je to od našeg vitalnog interesa mislim tko više nego Hrvatska, dijelimo najdužu granicu tako da s te strane ćemo nastaviti pomagati i raditi na ispunjavanju njihovih uvjeta preostalih prioriteta, a kriterija. Nastavak pružanja naravno političke, diplomatske i financijske humanitarne, tehničke pomoći i drugih oblika podrške Ukrajini, to i dalje će Hrvatska obilato pomagati, nastavak zalaganja za napredak u procesu naravno pristupanju EU na temelju konkretnih rezultata i u ispunjavanju zadnjih zadanih kriterija i uvjetovanosti. Nama je još i žao i još uvijek izražavamo nezadovoljstvo zašto Hrvatski nije sabor prihvatio sudjelovanje Hrvatske u misiji vojne pomoći i nije prepoznao važnost toga, politički značaj toga jer Hrvatska u obuci ukrajinskih vojnika može ponuditi najviše, mogli smo se promovirati, to je bio naš piar. Dakle vojnoredarstvene akcije Bljesak, Oluja, Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, neki dan smo obilježili 25. godišnjicu, to je naj, znači najbolja i najuspješnija misija jedna UN-a s kojima se i UN diče, dakle naše iskustvo da smo odustali od toga. Dakle vojna obuka i vojne redarstvene akcije se izučavaju na najprestižnijim vojnim učilištima diljem svijeta i mi smo odustali od toga, mi smo odustali od toga i to je jedna sramota, jedna vanjskopolitička šteta, jedna politička blamaža koju je jako teško kompozirati osim što i dalje naravno pomažemo na svoj način. da ta, da nije onda čudo ako novine i mediji pišu u svijetu, evo i danas o tome kako netko u Hrvatskoj jedan njuz u Njemačkoj kako Vladimir Putin dobiva potporu, hrvatski predsjednik prigovora posredničku ulogu s Rusijom, kritizira NATO i kaže hrvatski predsjednik simpatizira Vladimira Putina i naziva zapadni angažman apsurdnim, s druge strane smatra da sankcije ne pomažu, dok s druge strane mnoge zemlje upravo tvrde suprotno i to je ovaj list, o tome objavljuje i govori da su sankcije upravo sankcije koje smo podigli i dali Rusiji izvoz i, i uvoz, dakle i pojedini ruski poslovni ljudi su ograničeni u svom djelovanju, da su paralizirali rusku, rusko gospodarstvo dok predsjednik države smatra drugačije. Prema tome, to jako šteti hrvatskoj reputaciji u svijetu, a naravno da je ovo dolazi se u povezuje se sa glasovanjem Hrvatskog sabora, dakle nije se ostvarila 2/3 većina za podršku misiji vojne pomoći. No, što je tu hrvatska Vlada, predsjednik Vlade, svi mi ćemo i dalje naravno se zalagati za što bolju afirmaciju Hrvatske u međunarodnoj zajednici, a Ukrajini ćemo i dalje pomagati kao što smo to dosada i pomagali. Ovdje je naravno bilo jako puno eto i, nerazumijevanja, bilo je govora koji su bili zapravo ispod svake kulturne razine uobičajene i građanske kulture, ovdje smo vidjeli pitanje BiH koja se zapravo nije, nije prepoznala ili ne želi prepoznati kao da posao nije završen. Čini mi se gospodin Raspudić koji vjerojatno je i imao tu misiju o BiH, a osim ovdje što je ovdje nastupao u saboru drugih nama poznati, nama nije poznate su njegove aktivnosti. Očito je izgubio smisao djelovanja za njega. Ono jedino što smo vidjeli da se, da se on i neki drugi su se bavili tipfelerima, ako je, ako su tipfeleri toliko važni i stil itd. onda ako je to najveći problem onda smo, onda možemo biti zadovoljni. Također i gospodin Grmoja koji je ovdje prije 2 mjeseca ovaj činio isto štetu difamiranjem hrvatske službe vanjskih poslova mašući rješenjem koje nije uopće rješenje i krivotvoreći zapravo njegov sadržaj. Sada možemo reći da je sud svojim rješenjem odbio žalbu gospodina kojeg je on ispolitizirao nažalost i više šteti gospodinu nego našem službeniku. Potvrdio je opravdanost i zakonitost udaljenja Damira Sabljaka iz službe vanjskih poslova, tako da nažalost to nije, to nije trebao raditi, uvući kolegu u politiziranje. Svatko ima svoga odvjetnika i svatko se za svoje postupke može braniti jer nam je napravio gospodin, gospodin Grmoja veliki igrokaz ispred ministarstva prije, prije 2 mjeseca kako bi potaknuo nekakvu pobunu itd., nezadovoljstvo što jako šteti zapravo svima nama. Kada je, bilo je govora ovdje naravno i o Srbiji i elektrani Obrenovac i gospodin Troskot je valjda htio ne znam imam nekakve nadljudske napore i da učinim ono što se ne može učiniti. S jedne strane sjednete ovaj sa Vučićim, sa Dačićem i već vas optužuju što, što sjedate, a zapravo morate razgovarati i upravo ovakve stvari morate razgovarati. Tako da što se tiče naših odnosa, bilateralnih odnosa oni su doista gotovo na nuli. Ono što Hrvatska želi čuti od Srbije i o tome sam i razgovarao sa gospodinom Dačićem, o tome ćemo nastaviti razgovarati to su, to su nestali odnosno odvedene, odvedeni silom od 1.832 osobe civili, branitelji za njih njihove obitelji ne znaju, čekaju to je veliki, velika odgovornost i nas kao države, kao Vlade da pomognemo naći te osobe, da dobijemo konkretan odgovor jer Srbija se ne može praviti da se nije ništa dogodilo, dakle mi odgovor moramo znati. Naravno to su i vladavina prava i to nisu samo bilateralna pitanja, to su univerzalna pitanja, ljudska prava i kada je u pitanju status hrvatske manjine u Vojvodini odnosno u Srbiji, procesuiranje ratnih zločina, povratak arhivskog gradiva itd. Crna Gora je spominjana više puta, ja sam evo ponovo, evo ponovit ću mi smo prije 2-3 mjeseca postavili spomen ploču, obilježje na logor gdje su naši građani, civili prije svega nasilno odvedeni, gdje su bili izloženi mučenjima, zlostavljanjima, torturi, mnogi su i poginuli i bila je gesta crnogorskih vlasti da se ta ploča stavi. Nažalost ministar Krivokapić od vanjskih poslova i ministra obrane tada Raško Konjević su dali, morali, dakle bili su smijenjeni iako je bila tehnička vlada, a Hrvat Adrijan Vuksanović je zbog moralnih razloga, načela dao ostavku. Ja sam u razgovoru i sa gospodinom Abazovićem kazao da će poklanjanje te ploče eventualno, da će naići na negativne reakcije u Hrvatskoj, da mi nećemo prihvatati i ne možemo prihvatiti nikakvu drugu ploču koju smo otkrili zajedno gospodin Tomo Medved i ja, kolega Medved i ja. I da ćemo o tome izvijestiti ako dođe do tog uklanjanja i na Vijeću za vanjske poslove. Tako da evo to sam razgovarao o tome, ali naravno izrazio sam i punu podršku proeuropskoj Pred nama je dosta ova godina ima, ima dosta i svoju jednu bogatu agendu i desetgodišnjica ulaska Hrvatska u EU. U tijeku su također i pripreme za predsjedanje Hrvatske Međunarodnim savezom za sjećanje za na holokaust IHRA od 1. ožujka do 1. '23. do 1. ožujka Osnovana je međuresorska radna skupina za pripremu i koordinaciju hrvatskog predsjedanja. U lipnju '23. predsjedat ćemo Strategijom EU za Jadransko-jonsku regiju i Jadransko-jonskom inicijativom i to je prilika da se dodatno pozicioniramo kao jedna od vodećih zemalja u strategiji i time naravno osnažimo vlastitu mediteransku dimenziju i prioritet, dodatno intenziviranje suradnje u okviru mediteranske dimenzije Hrvatske, uključujući kroz djelovanje u sklopu skupine MED-9, to su samo ovaj europske zemlje, Hrvatska i Slovenija su se uključile prije godinu i pol dana. razumije./... uz Albaniju i BiH, predsjedajućih Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju, a sljedeći sastanak će biti na Malti tijekom 2023. g. Puno je drugih, naravno, aktivnosti koje nas čekaju, isto tako koordinacija, provedba mjera iz programa Vlade za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU, za obilježavanje 10. obljetnice sam rekao i 80. g. smrti Nikole Tesle, također će biti obilježena adekvatnim prigodnim događajima. Hrvatska je među vodećim zemljama u pružanju potpore zemljama jugoistočne Europe, istočnog partnerstva kroz Twinning i projekte tehničke pomoći, što će se nastaviti i u ovoj godini i zato je zapravo važno imati taj afirmativni pogled na hrvatska postignuća. Ne imati taj, širiti defetizam, širiti katastrofičnost, a koja ne počiva na argumentima koja nije utemeljena na analizi, na procjenama, nego nam Hrvatsku gledati u odnosu na druge zemlje članice EU. Svi smo mi naravno pogođeni ratom, odnosno agresijom na Ukrajinu, svi smo pogođeni energetskom ovišćnošću i problemima i negativnim implikacijama na hrvatsko gospodarstvo, ali dakle taj problem nije samo hrvatski problem, nego je općeg karaktera, prema tome, uvijek gledamo, gledajmo i kako je negdje drugdje. Lišimo se, obiđimo svijet, pogledajmo, idimo na putovanja, razgovarajmo kako bismo se lišili jeftinih refleksija koje obično imamo ako samo sjedimo u Saboru i ako samo imamo odnos znači naš od doma do Sabora i čitamo novine i to krive novine i krive informacije dobivamo. Tako da hrvatski zastupnici mogu napraviti jako puno u parlamentarnoj diplomaciji, hvala vam puno. **Sanader,

evo, ja mogu jedino još jedanput se svima zahvaliti na strpljivosti, na strpljivosti i na doprinosu u raspravama jer ovi ovdje koji su ostali, ja apsolutno sam slušao što je tko rekao i govorio i izražavam zadovoljstvo vašim, vašoj kontribuciji, bez obzira koje su stranke ovdje i kakve ima, imali zapravo poglede na neka događanja, na neke ocjene i procjene, ali čini mi se da imamo ono, da temeljno jedinstvo kada je u pitanju nacionalni interes, kada je u pitanju hrvatska politika. Mi ne moramo biti, ja to uvijek ističem, ne moramo biti uniformirani i logično je da budemo različiti, ali kao narod, kao hrvatski narod ipak moramo nalikovati jedni na druge i moramo imati temeljnu spoznaju koje su naše vrijednosti, koji naši interesi jer vani nas ocjenjuju po tome. Nas su, mi smo dobili toliko puno čestitku, toliko puno doista i ja bih rekao jednog iskrenog divljenja prema hrvatskim postignućima, da jedna tako mala nacija, jedan tako mali narod ima toliko veliko srce zapravo za cijeli svijet, a tu naravno, ne smijemo zaboraviti na naše Vatrene, hrvatske nogometaše koji su nam stvarno osvjetlali obraz i njihova igra, njihova srčanost, njihova borba zapravo je obraz i našeg bića, a to je naše, naša slobodarska težnja koja je bila utkana i u temelje hrvatskih branitelja za slobodu ove zemlje Hrvatske, za postizanje njezine suverenosti, na koncu je rezultiralo i priznanjem, međunarodnim priznanjem RH 15. siječnja, ali trebalo je još onda puno toga odraditi, provesti one doista

Hrvatska vojska bila spremna ići dalje, iako je javnost bila spremna ići dalje, predsjednik Tuđman, danas je netko citirao je rekao, mirna reintegracija, bez žrtava, bez ispaljenog metka i na to možemo biti kao narod, kao država, jako ponosni. Hvala vam g. potpredsjedniče, hvala vama zastupnice, zastupnici i želim vam lijepu i ugodnu večer, ostatak večeri.